Poštovane kolegice zastupnice i poštovani kolege zastupnici nastavljamo sa radom na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora. Srdačno vas pozdravljam. Idemo odmah po dnevnom redu. Sada je na redu - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, drugo čitanje, PZ br. 208. Predlagatelj zakona je Vlada RH. Prijedlog zakona primili ste u pretince. Kod donošenja zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona članak 155.do 157. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o zakonu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za ratne veterane, Odbor za obitelj, mlade i sport. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani ministar branitelja Predrag Matić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Uvažene zastupnice i zastupnici srdačno vas pozdravljam uoči ovog čitanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Mi smo u ovome proteklom razdoblju još gledali što se može učiniti, što se bi se moglo konstruktivno napraviti, nažalost stvarno smo budući da smo stvarno temeljito pripremali ovaj zakon nemamo

odredbi su … Evo ja vas pozivam, apeliram da rasprava bude konstruktivna i evo sa moje strane budući da sam u proteklom razdoblju dobio puno poziva hrvatskih branitelja koji su mi dali potporu i rekli da se u nekim stvarima ne spuštam na razinu razgovora koji je bio protekli put, zato evo odgovorit ću vrlo rado na sve konstruktivne prijedloge, na one druge neću uopće odgovarati. Hvala vam lijepo. Hvala i vama poštovani ministre. Da li žele izvjestitelji radnih tijela odbora Hrvatskog sabora uzeti riječ? Da. Predsjednik Odbora za ratne veterane poštovani zastupnik Đakić. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine ministre, kolegice i kolege. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravim hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Odbor je za ratne veterane Hrvatskog sabora na svojoj 9.sjednici održanoj 12.prosinca 2012.godine razmotrio je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravim hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada RH aktom od 6.prosinca 2012.godine. Odbor je raspravu proveo u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno odredbi članka 81. Poslovnika Hrvatskog sabora. Uvodno je predstavnik predlagatelja iznio razlike između konačnog prijedloga i prijedloga zakona te razloge zbog kojih prijedlozi i mišljenja izneseni u raspravi prilikom prvog čitanja zakona nisu prihvaćeni. Cilj izmjena i dopuna zakona je prepoznavanje pojedinih skupina branitelja i članova njihovih obitelji u smislu priznavanja prava udovice, branitelji, dragovoljci koji su proveli najmanje dvije godine u Domovinskom ratu. Objava jedinstvenog Registra hrvatskih branitelja, preciziranje, propisivanje prava na prednost pri zapošljavanju, ugradnja prakse Upravnog suda RH u pojedine odredbe zakona, propisivanje obaveze održavanja grobnih mjesta hrvatskih branitelja i … ništavnih rješenja o novčanim pravima osoba koje nisu bili pripadnici Oružanih snaga RH. U raspravi članova odbora iznesena su sljedeća mišljenja. Sve izmjene i dopune predložene ovim konačnim prijedlogom zakona su … dobrih želja i lažnih nadanja u cilju i sa svrhom objave Registra branitelja objavom registra ugrožena je sigurnost branitelja osobito onih koji su iseljeni iz BiH i Vojvodine te branitelja pripadnika obavještajnih i sigurnosnih službi. Objave je trebalo riješiti na način da onaj tko želi objaviti svoje podatke da pisanu izjavu, a ne na a ne na način koji se krše ustavne i zakonske odredbe. Propisivanje mogućnosti da udovice stupanjem u nove bračne i izvanbračne zajednice zadrže prava iz zakona nije pravedno jer svaka takva zajednica isključuje prava proizašla iz prethodne bračne zajednice ili izvanbračne zajednice. Kriminalizacija, javni pogovor, … progon ratnih zapovjednika bit će rezultat objave registra a ne jačanje dostojanstva i časti odnosno identiteta hrvatskih branitelja. Objava registra koji će postati najčasniji objavljeni po popisu u RH ni na koji način neće ugroziti sigurnost branitelja. Javnost očekuje da se temeljem objavljenog popisa razaznaju oni koji nisu sudjelovali u obrani suvereniteta RH te oni čijom zaslugom su se isti i našli na tom popisu. Posao utvrđivanja toga je na institucijama sustava. Pozdravlja se uvrštavanje prava na stambeno zbrinjavanje branitelja dragovoljaca koji su u ratu proveli više od dvije godine bez obzira što se za sve njih nije osigurana dostatna sredstva za žurno zbrinjavanje, već će se oni zbrinjavati sukladno sredstvima osiguranim u proračunu odnosno od kamata otplaćenih kreditima samih branitelja. To je drugo razmišljanje. Treće je objava registra proizvesti će podjelu među braniteljima, sve se moglo riješiti kroz nadležne institucije, poglavito sada kada bi Domovinski rat trebao biti zatvorena knjiga te 17 godina nakon završetka istoga. Četvrto, Registar branitelja treba objaviti jer je to popis časnih i poštenih ljudi koji su sudjelovali u pravednom i oslobodilačkom ratu, a na branitelje treba a na branitelje treba biti ponosan i javnost ima pravo znati tko je obranio Republiku Hrvatsku, a nova prava koja se predlažu unaprijedit će sam zakon. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji usmjeren je getoizaciji, a ne integraciji branitelja u društvo, a i ove izmjene i dopune idu u tom smjeru. To je peto razmišljanje. šesto, status pripadnika narodne zaštite trebalo bi u što skorije vrijeme riješiti na način da se i njima prizna status hrvatskih branitelja. Ministarstvo branitelja u suradnji sa Ministarstvom obrane treba utvrditi njihov točan broj. Nakon ovako provedene rasprave, odbor je većinom glasova, 7 za i 2 glasa protiv te 1 suzdržanim odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. odbori žele uzeti učešće? Ne. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Prvi klub je klub Hrvatskih laburista i poštovani zastupnik Mladen Novak. Izvolite poštovani zastupniče.

Zakon o pravima hrvatskih branitelja nažalost u medijima se sveo uglavnom na priču o tome da li treba ili ne treba objavit Registar hrvatskih branitelja i onda nažalost je to otišlo u sasvim neke druge sfere. Da li je taj registar dokazni materijal protiv nekih, da li je taj registar stup srama ili je taj registar ono što bi trebao biti lista ponosa s čim će se s pravom ponosit svi oni koji su stvarni branitelji. Iskreno rečeno, ne mogu se otet dojmu da je ovo ciljano napravljeno iz razloga da se skrene pozornost sa svih onih drugih briga koje su realne i koje su živuće hrvatskim građanima, a to je da preko 350 tisuća nezaposlenih, da su troškovi života otišli gore, da je standard života otišao dole i svih tih svakodnevnih problema ljudi se zabavljaju, doduše ne svi jer neki nisu ni u situaciji s tim da li treba ili ne treba Registar branitelja. Moj osobni stav,

mada opet naglašavam po mome su opet sporniji oni koji su lažni hrvatski ratni vojni invalidi koji ostvaruju privilegije s time što su lažni. Stvarni ne ostvaruju privilegije, oni dobivaju ono što im pripada, ali tako sam isto i zadnji puta rekao. Ono što mi je sporno u ovom zakonu i dalje i prvi puta sam to naglasio i sad naglašavam, i dalje mi je podjela na borbeni i neborbeni sektor jednostavno mi nije, ne mogu je prihvatit s obzirom da članak 2. je definirao nešto sasvim drugo i mi sad prihvaćamo da je pravilnik koji je naknadno, čak ja ne znam da li je i objavljen ali je napravljen i tim pravilnikom je napravljena ta neka podjela na borbeni i neborbeni sektor i bojim se da je tu napravljena greška i to velika greška, da ne ponavljam sad priču onu svu od prošli puta. Mislim da da jednostavno članak 2. je definirao tko je branitelj, a sve ostalo može biti sudionici Domovinskog rata, ni u kom slučaju branitelji. Kad je riječ o ostalim stvarima koje se odnose što na ovaj zakon, ali još više na rad ovog ministarstva, nažalost imamo slučaj koji je sad stvarno frižak i nadam se da neće ispolitiziran i spominjem ga samo u kontekstu kao jedan žalostan primjer, slučaj Dedakovića. Nažalost tek kad se to medijski digne tek se onda ide reagirat, tek onda dolaze pomagala, tek onda se ide adekvatna pomoć ali ta pomoć je trebala doći puno prije i puno ima takvih branitelja kojima je pomoć potrebna, a koji jednostavno do nje ne mogu. Spominjao sam prošli put i slučaj branitelja iz Zadra zbog onog famoznog komada zemlje koji je godinama neobrađen ali koji mu je pripao ostavinskom raspravom i zbog kojeg je on izgubio prava, a pri tome je i sam invalid. Znam slučaj branitelja iz Siska koji je nažalost otišao, jednostavno digao ruke od sebe, ne na sebe nego od sebe, koji je čak se odao i porocima i na kraju doživio sudbinu da su mu i vlastita djeca oduzeta, skrb te djece je preuzela neka druga obitelj. To su slučajevi s kojima bi se trebalo bavit ovo ministarstvo, ali to su slučajevi u kojima bi trebalo reagirat odmah. Imate službe, imate sve moguće institucije na raspolaganju. I na žalost kad jedan takav život ode kad je izgubljen vjerujem da za, na žalost i za ovog kolegu iz Siska da povratka među hajmo reć' normalne nije adekvatan izraz ispričavam se u onaj svakodnevni život bojim se da ne postoji više. Zato kažem da sad ću ponovno, znam da su neki, pogotovo sa ove strane bili jako ogorčeni kad sam spomenuo čime sve je narušen ugled i branitelja i Domovinskog rata, pa sam spomenuo tad i pričuvne činove. I sad imamo situaciju recimo malo prije spomenutog Dedakovića kojeg barem ako ja znam točno, a ako ne bit ću zahvalan da me netko ispravi koji nije dobio nikakve ni činove, ni priznanja. A s druge strane imamo situaciju da su neke medijske ličnosti dobivali te činove, pa čak između ostalih pričuvni čin je dobio i današnji stanovnik Remetinca koji ne znam s čim su ti i takvi ljudi to zasluživali. Ako je netko, ponavljam ono opet da ne ispadne da Čiru Blaževića ja nešto apostrofiram, ako ljudi imaju neke zasluge za promociju Hrvatske, za ne znam bilo šta, pa dajte im neka, nešto drugo, neka priznanja, ali ne pričuvne činove. Pa to jedno s drugim stvarno nema, ne bi smjelo imat dodirnih točaka. Ono što mislim da bi još ovo ministarstvo trebalo recimo određivat je pomoć tim braniteljima kojima je stvarno potrebna, pa recimo liste čekanja za operacije.

čekaju operativne zahvate dal' postoji mogućnost da se tu eventualno utiče na listu prioriteta da ih se, to je ako se ne varam članak 13., da se taj dio nešto odradi. Zatim mislim da je člankom 134. je propisano dvije godine postotak oštećenja organizma za reviziju dvije godine. Mislim da je to isto, s obzirom da ljudi u međuvremenu stare, da je progresija bolesti, da je stres u pitanju. Možda bi tu trebalo stavit godinu dana. Možda bi to bio neki razumniji rok, prihvatljiviji. I zadnji puta ste mi vi i sad na Odboru za obitelj, vaša zamjenica, postavio sam pitanje udruge zaposlenika u Domovinskom ratu, znači ljudi koji su imali radnu obvezu. Zadnji put sam spomenuo primjer čovjeka koji je na trajektu radio i priznat mu je status branitelja stradavanjem, dok recimo električar koji je stradao u ako se ne varam u Osijeku na jugu dva, a takvih ima otprilike 30-tak u cijeloj državi nema taj status. I sad se postavlja pitanje kako jedni imaju, drugi nemaju. Dobio sam odgovor da vi niste nadležni, da je za to nadležan ili Ministarstvo unutarnjih poslova ili Ministarstvo obrane. Međutim, oba dva ministarstva daju odbijenicu. Mi vas nismo mobilizirali, mobilizirao vas je netko drugi. Ljude šeću od jednih do drugih, ne mogu naći svoje rješenje. Mislim da tu baš Ministarstvo branitelja treba reagirati na način da ono ili kod MUP-a ili kod MORH-a iznađe rješenje kome uopće ti ljudi da se obrate, šta da rade jer ovakvo šetanje mislim da je štetno i za samo ministarstvo i za ugled ministarstva. Kad su u pitanju stambeno zbrinjavanje, ono što ste vi naveli kao pozitivan primjer. Ponavljam, pitanje od prošli puta. U Zagrebu stanovi koji su u vlasništvu grada Zagreba, znam da to ne može biti riješeno zakonom, ali znam da su postojale određene inicijative i od strane grada i da je bilo već pokrenuto par inicijativa za deložaciju tih branitelja, pa mi onda zamjenica vaša odgovara gledajte mi ćemo svojim utjecajem stopirat svaku deložaciju. Pa nije to rješenje! Ja se slažem s tim da to može odgodit stvar, da to može biti jednokratno rješenje ali to treba neko trajno rješenje nać' za te ljude. Činjenica je isto tako da ti ljudi ako žele bilo kakav uređenje stana ne može dignut nikakav stambeni kredit za to jer nema riješeno. On je praktički ilegalno u tom stanu. To su neki od problema za koje mislim da bi ministarstvo trebalo više se s tim bavit. Na žalost, sad je ispalo da se bavimo uglavnom sa objavom registra branitelja da li treba, da li ne treba. Da ponavljam sve one argumente od prošli puta za ovo i ono mislim da nema smisla. Ponovit ću onu rečenicu s početka Hvala i vama poštovani zastupniče. Imamo jednu repliku na vaše izlaganje, poštovani zastupnik Željko Kolar. Izvolite poštovani zastupniče. **Kolar, kolegice i kolege. Kolega Novak, vi ste rekli na početku jednu stvar da je ciljano da se ne možete oteti dojmu da se ciljano sada ide sa ovim zakonom i sa objavom registra da bi se javnost na neki način skrenula pažnja javnosti od gospodarskih problema, problema nezaposlenosti u RH. Vrlo jedna nekorektna izjava iz razloga toga što smo mi u predizbornoj kampanji rekli jasno i glasno da ćemo objaviti registar branitelja, a nakon toga ste rekli da vam je žao zbog toga što se priča samo o objavi registra branitelja, a da su ovim zakonom obuhvaćene i neke druge stvari koje ste i pohvalili. Prema tome, bilo je sasvim logično da ministarstvu je potrebno određeno vrijeme da bi moglo sastaviti ovaj zakon i izaći sa njime. Ja mislim da bi bilo ista stvar onaj tko ne želi ovakav zakon i tko ne želi objavu registra on je to mogao reći i u prvom mjesecu i u drugom mjesecu i u trećem mjesecu i kad god bi mi izašli sa tim dokumentom moglo je biti rečeno da smo upravo ciljali to iz tog i tog razloga. To je jedna stvar. A druga stvar što se tiče pričuvnih činova

I kod prvog čitanja ovog zakona sam imao problem da ljudi čuju ono što žele čuti, a ne ono što sam rekao. I sad sam rekao da imam dojam da je svjesno napravljena pompa i da se svjesno skreće pozornost, pažnja kako hoćete na objavu Registra branitelja, a ne na cijeli zakon. Zakon ko zakon mora ići, to nije sporno, ali da svjesno se diže i to ne znam zašto ste, osjeća se da to jednostavno doživljavate kao prozivanje vladajuće koalicije. Ja tu stavljam jednako i vas i njih tako da tu nema ni, mislim da ste krivo shvatili. Što se tiče ovog drugog dijela oko pričuvnih činova ja nisam ni rekao da je to stvar ovog ministarstva, ja sam rekao da je stvar da detalji koji su koji su radili na rušenju ugleda i branitelja i Domovinskog rata su između ostalog i dodjela pričuvnih činova koja je bila bez ikakvog kriterija, to je stvarno išlo se na način ono daj zbrini moje podanike, one koji su moji i to je jedini kriterij bio. A nažalost oni ljudi, evo primjer opet, moram ga spomenuti zapovjednika Vukovara Dedakovića recimo je jedan gdje je stvarno trebalo napraviti nešto, a napravljeno je sramotno, sramotno! To je sramota za Hrvatsku! Tu se slažem s kolegom sa jučerašnjom izjavom to stvarno je sramota. Hvala lijepa. Nastavljamo sa raspravom po klubovima zastupnika. Sada je na redu klub IDS-a i poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine ministre, uvažena gospodo zastupnici. Pa ja mislim da ovaj trenutak donošenja ovoga zakona ni na koji način nije upitan. Svaki trenutak ako se poboljšava položaj hrvatskih branitelja je pravi trenutak pa prema tome pravi trenutak je i za ovaj zakon. I kao što sam i zadnji puta citirao koja su osnovna pitanja koja treba urediti zakonom tako ću to učiniti i ovom prilikom. Pa se onda između ostalog kada iščitavamo odredbe zakona vidi da zakon kani poboljšati uvjete za obiteljske mirovine glede godina starosti udovica umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata prve i druge skupine, jačanje prava na prednost pri zapošljavanju, priznaje pravo na stambeno zbrinjavanje hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata koji su duže vrijeme sudjelovali u Domovinskom ratu. Priznaje pravo na opskrbninu udovicama hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata u slučaju kada im nije priznato pravo na obiteljsku mirovinu, priznaje pravo održavanja grobnih mjesta hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su smrtno stradali u obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Oglašava ništavnim rješenje o novčanim pravima osoba koje nisu tijekom Domovinskog rata bili pripadnici Oružanih snaga. Jasno, posljedice donošenja zakona su i sljedeće, javna dostupnost popisa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata to je taj famozni Registar, status hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata moći će ostvariti osoba kojoj je u odgovarajućem postupku utvrđeno samovoljno napuštanje ili napuštanje postrojbe bez dopuštenja zapovjednika, udovice umrlih hrvatskih ratnih vojnih invalida sa 100%-nim oštećenjem organizma prve i druge skupine ostvarit će bolju egzistencijalnu sigurnost. O primjeni odredbi u pravu na prednost pri zapošljavanju već sam nešto govorio. Pravo na stambeno zbrinjavanje ostvarit će i dragovoljci pripadnici borbenog sektora koji nisu niti su stekli status hrvatskog ratnog vojnog invalida. Tu imamo slučaj Valkane u Puli i želim vjerovati da će pokušati im se na neki način pomoći. Predviđa se subvencioniranje kamatnih stopa udovicama umrlih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata koje u životnom razdoblju od 45. pa do 50. godine života nisu zaposlene i ne mogu ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu po općem mirovinskom propisu, a nalaze se u teškim ekonomskim uvjetima biti će omogućeno ostvarivanje prava na opskrbninu. Udovicama i izvanbračnim suprugama smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata daje se mogućnost sklapanja nove bračne ili izvanbračne zajednice bez gubitka stečenih prava iz zakona, itd., itd., uz uvjet da nakon njihove smrti ta prava ne može naslijediti novi bračni/izvanbračni drug kao niti njihova zajednička djeca. Znači, jednom riječju ako je neki trenutak za donošenje ovog zakona ovo je taj trenutak. A sutradan ako se omogući ostvarivanje još nekoga prava isto će biti pravi trenutak za izmjenu ovog zakona. Ja sam svjestan činjenice da ćemo mi na neki način dominantno govoriti o objavi Registra. To je bilo i zadnji puta. Ja sam slušao pokojnog predsjednika Tuđmana '95. godine koji je sa ovog mjesta, znači sa ove govornice, spominjao broj od 300 ili 350 tisuća ljudi koji su branili RH. Danas Danas govorimo o 500 tisuća. Jasno da je to nemoguće. E, govorim o poslanici Franje Tuđmana iz godine '95. Nakon te poslanice svi smo išli dole u Dverce na neku zakusku, teža su bila vremena, ali su ljudi bili bliži. Što želim reći? Jasno ne treba trošiti, ali se na neki način treba družiti, to nam je potrebno. Manje politizirati, poglavito kada je riječ o ovakvim zakonima a više surađivati i više imati možda razumijevanja i za prilike u kojima se nalazi i predmetni ministar ili i u kojima su se nalazili drugi ministri, manje prepirat se više jedni drugima vjerovati. Hrvatski branitelji od godine 95. pa do današnjih dana nisu bili zapostavljeni, nisu bili. O njima su se korektno brinule ja tvrdim i HDZ-ove i koalicione Vlade i jasno da branitelji to zaslužuju. Da partizani su se izborili za hrvatske granice Istra, Rijeka, Zadar, branitelji su te granice obranili. Ponavljam još jedanput sve Vlade su vodile račune o braniteljima. Jasno je, evo malo prije je kolega govorio o određenim ekscesima npr. u slučaju starog Jastreba, brigadira Dedakovića na kojem smo svi nekako zaboravili a Vukovar, a jedan od onih koji je branio je i aktualni ministar branio Vukovar, branio Hrvatsku preko Vukovara je i aktualni ministar ovaj gospodin Matić, naprosto je postavio temelje ako se tako smijem izraziti Hrvatske države. I dobro je da general Gotovina gospodina Dedakovića naziva ili titulira generalom jer on kao i gospodin Borković mladi Jastreb zasigurno zaslužuju taj čin. Ja ne znam, nemam saznanja, ne znam što se točno zbiva u tom konkretnom slučaju, ali znam da nema nikakvog razloga da se politilizira slučaj gospodina Dedakovića. Jasno je da gospodin Dedaković, stari Jastreb ili mladi Jastreb Borković ne smiju biti zaboravljeni. Ako je gospodin Dedaković bio ponižavan godine 91. od ondašnje hrvatske vlasti danas mu se mora odati počast jer je za RH učinio sve što je mogao. Međutim pustimo sada to. Međutim ovoj vlasti se sigurno ne može spočitavati da ikoga pogotovo ne gospodina Dedakovića diskriminira ili zapostavlja, da je možda netko drugi na čelu Ministarstva branitelja a ne gospodin Matić, možda bi, ma ni tad to ne bi bilo moguće. Ali ovako njegov suborac sigurno njegovom suborcu to nije ni na kraj pameti ili razuma. Međutim ono što je Hrvatska zbilja je isto tako sljedeće. To je ova ratna šteta koju mi naprosto imamo i sa kojom se suočavamo a koju nema niti jedna od europskih država ili država koje su danas u EU. Ja stalno govorim da je rat hrvatskim građanima srezao standard ma možda za trećinu ili za 50%. Mi smo zbog agresije na RH sigurno sigurno izgubili od tih 20 i nešto proračuna, svaki treći proračun, možda sedam proračuna, jednu trećinu istih, ako imate na umu poginule, ranjene, ako imate na umu činjenicu da godišnje za prava branitelja treba osigurati u državnom proračunu nekih 6 milijardi kuna, ako imamo na umu izgubljenu gospodarsku osnovu, ako imamo na umu razoreno gospodarstvo ili privredu koju jednostavno ne možemo obnoviti obnoviti ili se neda obnoviti ako imamo na umu obnovu povrat stanovništva itd. i sve ono što će slijediti, riječ je zasigurno o stotinama i stotinama milijardi kuna. Jasno, 2012. vrijeme kao, takvo je vrijeme da zatvorimo neka otvorena pitanja sa Slovenijom, vrijeme je da zatvorimo i pitanja i sa BIH, recimo oko granica ali i Srbijom, živimo jedni pored drugih, jedni bez drugih jednostavno ne možemo, je na vlasti su neke opcije poglavito u Srbiji koje nam se ne dopadaju, ali moramo raditi, moramo trgovati, moramo robe razmjenjivati, razmjenjivati, turisti moraju putovati, izbjeglo stanovništvo ako je moguće treba vratiti i na neki način raduje i ova jučerašnja haška presuda u slučaju ne znam kako se zove onaj general koji je odgovoran ne za masakr nego za genocid u Srebrenici. Jasno, pustimo sada to, ovo je Zakon o braniteljima. Branitelji su obranili RH, Hrvatska je temeljem te obrane danas ne upitna, Hrvatska se više ne brani na bojnom polju, Hrvatska se brani punjenjem proračuna, standardom građana, rastom bruto društvenog proizvoda, izvozom, dobrim životom svojih stanovnika. Jedino gospodarski rast omogućit će braniteljima ali i svima ostalima ova prava koja uživaju, tj. imaju. da branitelji išta uživaju, da se odmah razumije da me ne bi netko ispravljao, jednostavno to njima pripada ali bez rasta bruto društvenog proračuna, proračunskih prihoda sve je naprosto upitno. Možemo ovako aproksimativno govoriti o proračunu RH. 124 milijarde kuna, znači za branitelje ide 6 milijardi kuna, za mirovine ako uzmemo van one one mirovine za branitelje, dodatnih 30 milijardi kuna, 20 milijardi kuna ide za zdravstvo, za subvencije ide 6 milijardi, za otplate kredita koliko ide, negdje 27 milijardi ako se ne varam, onda otplata kredita 10,1 milijarda, za socijalu ide gotovo 30 milijardi, za plaće javnog tog sektora ide 20 milijardi itd. pa onda si čovjek postavlja pitanje zapravo sa čime ova Vlada može disponirati. I ono što je isto tako interesantno kad govorimo o ovih ne znam koliko 12, 13 kategorija ovlaštenih mirovina, za starosne mirovine znači ide 18 milijardi kuna, onda za invalidske mirovine 5,8 milijardi, za obiteljske mirovine 4,8 milijardi, za braniteljske mirovine 4,8 milijardi, mirovine HV-a 470 milijuna kuna, zastupnika 69 milijuna kuna pripadnika bivše JNA 333 milijuna kuna, mirovina akademika 13 milijuna kuna, mirovine partizana 390 milijuna kuna, domobrana 92,5 milijuna kuna, mirovine MUP-a 425 milijuna kuna. Znači braniteljske mirovine su 4,8 milijardi kuna, a mirovine HVO-a 470 milijuna kuna. Zadnji puta se ovdje čuo mislim da je to gospodin Duje Marasović govorio da su neki koji su služili talijansku vojsku tako reći bili fašisti, a danas primaju talijansku mirovinu. Nema ih puno koji je još primaju ali polako s time kao što smo svi mi koji smo bili u JNA, a neki i na Kosovu '81.godine nismo valjda okupatori ili ne znam šta. Kada sam ja dobio poziv da idem na Kosovo onda mi se mati išla buniti i odgovor joj je bio Marijo neka tvoj sin sveta vidi i odoh ja poslije svet gledat dole na Kosovo, ali pustimo sada to. Što Što želim reći? Da 2/3 tih ljudi koji su služili ovu talijansku vojsku su na kraju '43.nakon kapitulacije Italije bili u partizanima bili u partizanima itd. i ja ne vidim gdje je ovdje problem osim što žalim da ta talijanska mirovina koja moja obitelj ni po jednoj ni po drugoj strani nije nažalost dobila nije veća. I s time nemojmo se gospodo igrati. Zašto? Jer se onda igramo na neki način i sa mirovinama HVO-a u BiH, a ja mislim da ako su ti mladići "mobilizirani" "mobilizirani" nalogom pokojnog predsjednika Tuđmana, gospodin Šuška zaslužuju penziju. Ja to iskreno mislim i to ću javno govoriti složio se netko sa mnom ili ne. Sve u svemu gospodo, ovo je dobar zakon. ovaj zakon uvodi čitav niz novih prava, to valja poštovati. Ako oko nečega treba postići konsenzus onda je to valjda ovaj zakon. nemojmo politizirati, pogotovo ne jednu dobru namjeru, nemojmo imputirati gospodinu Matiću slučaj Dedaković jer je on bio u toj postrojbi koja je branila Vukovar na čelu sa starim i mladim Jastrebom. Gospodin Matić uvodi čitav niz novih standarda ili to će Sabor ili Vlada, Sabor zapravo, evo i To je dobro. Danas će branitelji nakon usvajanja ovog zakona ili sutra će nakon usvajanja ovog zakona biti u boljoj poziciji no što su bili do danas ili jučer i to je dobro. Prema tome ne može nitko reći da bilo tko bilo koga zapostavlja. Slažem se bilo je nekih incidenata npr. u slučaju Beštek valjda se zvao i slučaj Pančića vraćanja one proteze. Sada da li je netko invalid 90% ili 100%, ne radimo to, nemojmo u to ulaziti, nemojmo se na takav način poigravati, ne emocijama tog pojedinca nego cijele nacije. Ali sve u svemu ovaj zakon valja podržati. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupniče na vaše izlaganje prijavljeno je 7 replika. Idemo po redu. Prva replika i poštovana zastupnica Jadranka Kosor. Izvolite. Gospodine predsjedniče. Jako podržavam ovo što je kolega Kajin rekao da ne politiziramo u ovoj raspravi, podržavam vam vas i toga ću se dakako držati. Upravo zbog toga što će vjerujem i oko brojke koju ste spomenuli koju je u svojoj poslanici iznio predsjednik Tuđman o broju hrvatskih branitelja želim podsjetiti da u to vrijeme kada je dr. Tuđman i ovdje u sabornici govorio o tome nije bio napravljen Registar hrvatskih branitelja. Registar je napravljen 2005.i činjenica je da je u to doba očito bilo onih koji se predsjedniku Tuđmanu nisu usudili neke brojke iznijeti iz ladica i reći pravu istinu. Ali možda to tada do kraja i sigurna sam do kraja i popis branitelja u tom smislu da je naravno postojao jedan popis u MUP-u jedan u MORH-u i nije do kraja bio napravljen. Dakle vodimo o tome računa. I druga činjenica koju ste sada pred kraj spomenuli da se uvode neki novi standardi i da ministar uvodi neke nove standarde. Oko toga jedan podatak za razmišljanje. Pohvalili ste mogućnost da udovice hrvatskih branitelja nakon što se udaju koriste prava kao udovice hrvatskih branitelja. One naime kao građanke RH to svoje pravo izvode samo iz činjenice da su bile supruge hrvatskih hrvatskih branitelja koji su nažalost izgubili živote. I tako sada ostvarivanjem tih prava i kada se udaju kada osnuju novu bračnu zajednicu dobivamo novi standard kako ste rekli, ali i novu pravnu i svaku drugu kategoriju udovica koje su udane žene

Riječ je o ratnom predsjedniku i mislim da su i policija i vojska itekako bili u krugu njegovog primarnog interesa jer je to obrana zemlje naprosto zahtijevala i da se pokojnom predsjedniku Tuđmanu ni na koji način nije mogla potkrasti greška od 150 tisuća onih koji su branili ili nisu branili RH. **Leko, Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Zoran Vinković, Mikrofon uključite poštovani zastupniče. na neke činjenice o kojima bi trebalo voditi računa kad se o ovom raspravlja u ovom Domu. Prvo, da je Hrvatska bila napadnuta je činjenica, da je bio rat i obrana to je činjenica, rekli bi pravnici to je de facto tako. Ali de iure nije bio objavljen rat, a ako je rat postojao, a postojao je de facto onda je dužnost građana, svih sposobnih građana dužnost braniti domovinu i slažem se sa zastupnikom Milasom da su mnogi napustili Hrvatsku da ne sudjeluju u obrani i da je to važan podatak. Ali ovdje bih naglasio da je dužnost obrana domovine i da oni koji su u dobi od 18 recimo do 65 godine bili tu, da su bili dužni, da to nije samo stjecanje prava. Ovdje govorimo o pravima branitelja, a ne dužnostima građana Republike da brane domovinu. Mislim da bi to bilo jako dobro i za gospodina ministra Matića da se vodi računa da je to ustavna kategorija i norma, da je dužnost svih sposobnih građana da brane napadnutu domovinu. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Josip Borić. Hvala lijepo uvaženi predsjedniče. Gospodine Kajin, vi ste u svojoj raspravi otišli podosta široko pa ste utvrdili da su granice granice današnje republike stvorili partizani u Drugom svjetskom ratu, da su ih hrvatski branitelji u Domovinskom ratu obranili, pa ste rekli da se danas Hrvatska brani na jedan drugačiji način, gospodarstvom, razvojem itd., da ne nabrajam sve što ste govorili. Međutim, jučer sam čuo vijest koja je došla iz istarskog područja, a koja kaže da će se IDS kojeg ste i vi član, čiji ste zastupnik, zalagati za to da nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju da će Istra zatražiti autonomiju. Ja sad ne znam da li je to predizborna priča koja se pojavljuje prije svakih lokalnih izbora ili je to zaista težnja koja traje već punih 20 godina, međutim nije se ostvarila do sada. I hoćete li vi kao sadašnji saborski zastupnik, a i budući župan također zastupati istu tu tezu jer ona se isto tiče ove priče o hrvatskim braniteljima i ratu koji su oni vodili za ovu Republiku Hrvatsku, pogotovo za branitelje koji su dolazili sa područja Istre. I mislim da je dobro da kroz ovu repliku na koju ćete mi odgovoriti da kažete hrvatskoj javnosti i vaš stav o autonomiji Istre. Hvala Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (IDS)** Zašto Jakovčića brane samo HDZ-ovci? Možda zbog toga što ste svo vrijeme imali jednu iskrenu suradnju i ranije i u vrijeme Ive Sanadera ali pustimo sada to. Granice su doista stvorili partizani tamo, izborene su kroz diplomatska nastojanja Titove diplomacije, '47., '54. … sporazum kad je bio '75. godine. A što se tiče autonomije, to je samo sinonim za lokalnu samoupravu i tu lokalnu samoupravu kroz formu decentralizacije sigurno će se, ona će se realizirati u mandatu ove Vlade i tu ne trebate biti skeptici. Jasno, Istrijani će tu jaku lokalnu samoupravu, decentraliziranost Republike Hrvatske izboriti sami

vi ste rekli dosta tu stvari, moglo bi se o puno toga razgovarat. Ali ovo što se tiče fašističke vojske i njenih pripadnika, je, svi ti pripadnici su bili pripadnici talijanske vojske, ima ih preko 30 tisuća, a talijanska vojska je bila fašistička vojska jer je fašizam u Italiji izmišljen. Hitler je imao nacionalni socijalizam, ali fašizam je Mussollini postavio kao termin i oni su dakle bili vojnici koji su djelovali na različitim prostorima, nije samo u Europi, možda su neki bili i u Etiopiji. Ali sam ja izrazio želju da se objavi popis svih tih ljudi u kojim su postrojbama ratovali, da li je neki od njih možda umarširao u moj Split kao crnokošuljaš na rivu i objesio ono naroda našega što je objesio po rivi i oko rive. Zašto ja to ne bih imao pravo znati ako sad objavljujemo listu branitelja sa tim …, ništa više. Imam još nešto vremena, tim partizanskim granicama Hrvatske, hvala vam na takvim granicama jer su stvorili Hrvatsku u dva dela. Jedina država u svijetu koja je imala dva dijela to je istočni i zapadni Pakistan i znamo kako se ta priča završila o stvaranju Bangladeša, a mi smo dopustili da imamo Hrvatsku u dva dijela i imamo i danas u dva dijela i još ne damo ni most napravit da ih spojimo, a imala je Bosna izlaz i prema Crnoj Gori pa su naši partizani to dopustili da s te strane kompaktna bude granica Crne Gore, a ostavili su Hrvatsku u dva dijela. Prema tome, nije Tito ni svojom diplomacijom nego je krv ljudi, momaka i mog Marka Marasovića koji je poginuo blizu Trsta na granicama, na zapadnim granicama to omogućila i … dominantno katolička crkva i angažiranje katoličke crkve

Dobro, za ovo u dva dijela, ja se samo nadam da nećemo valjda sada povesti opet neki rat sa BiH, znamo do čega je to dovelo ili sa Srbijom ili sa Crnom Gorom ili ne znam kime ili već. Međutim, nije to bitno. Takvu suludu politiku niti jedna politika u Republici Hrvatskoj voditi neće. Pa i ti si Duje bio u JNA, agresorskoj, okupatorskoj, ovakvoj ili onakvoj. A gdje su trebali biti Istrijani u onom periodu od talijanske okupacije do njihove kapitulacije '43. Ha, mogli su biti samo u talijanskoj vojski. Pa šta su oni trebali? Svi napustiti Istru. Pa kako bi onda Hrvatska došla na istarske, riječke ili na zadarske prostore. Nemojmo se naprosto poigravati sa takvim kvalifikacijama, zato jer dvije trećine tih ljudi koji su služili talijansku vojsku siguran sam da je na kraju završilo u partizanskim postrojbama i to i je između ostalog i jedan istarski specifikum kao što je i specifikum da je Rimokatolička crkva itekakav doprinos dala u integriranju Istre u teritorijalni korpus hrvatskog ili slovenskog naroda svejedno onaj gore sjeverni dio. I to joj sigurno nitko ne može spočitavati. Dapače, toga se treba sjećati. Da, s druge strane crkva je na neki način ja bih rekao povela i poratni egzodus. Svi talijanski svećenici na čelu s biskupom Radosijem napuštaju '47. odnosno '54. Istru, ostaju slavenski svećenici, Slovenci, Hrvati. Ali bez obzira na sve i jedni i drugi i Talijani dali su itekakav doprinos slamanju fašističkog režima u Istri. I čak bih se usudio kazati da je nešto više Talijana svećenika stradalo u Drugom svjetskom ratu, no Hrvata i Slovenaca. …/Upadica Leko: Hvala./… Ali svi zajedno dali su ogroman doprinos slamanju fašističke zvijeri na tim istarskim prostorima. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Zoran Vinković, izvolite. Uvaženi kolega Kajin, apsolutno za objavu registra hrvatskih branitelja. Oni koji žele njega iskoristiti protiv hrvatskih branitelja će ga iskoristiti. Uostalom jedan veći dio tog registra je već objavljen, ali objavimo i popis onih koji su napali Hrvatsku. Sigurno imamo te podatke. Imamo podatke onih koji su abolirani, koji su napali Hrvatsku i objavimo i taj popis. I to je jedino što u ovom trenutku možemo napraviti. Ja ću prijeć na prava hrvatskih branitelja i ono što se dešava u praksi. Mnogi koji su imali sreću da nisu poginuli u Domovinskom ratu i da nisu dali svoj život za Hrvatsku državu su pošteno nastavili svoj život, svoj i vratili se na svoje radno mjesto da li uslijed posljedica i Domovinskog rata i onoga što su pretrpjeli u Domovinskom ratu vrlo brzo su oboljeli, neki su i umrli, pa te obitelji nakon tog pokopa ili sprovoda uz vojne počasti, uz sviranje himne, uz počasni vod, uz davanje zastave moraju čekati i do 5 mjeseci da bi dobili rješenje o onoj obiteljskoj mirovini. Supruge takvih hrvatskih branitelja kada im djeca odrastu a nisu imali priliku zaposlit se jer im je muž, suprug pokojni radio nemaju nakon što dijete prestane ići u školu, nemaju više nikakva prava prema i ovom Zakonu o hrvatskim braniteljima. I mislim da to kao država moramo u svakom slučaju promijeniti. Hvala lijepa. I odgovor na repliku poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite poštovani zastupniče. **Kajin, Damir (IDS)** Oko ovoga drugoga dijela ja se apsolutno slažem, supotpisujem. Što se tiče popisa aboliranih može, zašto ne. Ali nemojmo samo nanositi nepravdu tim ljudima ako su abolirani od hrvatskog pravosuđa. Ali za ovaj drugi dio apsolutno se slažem oko svega onoga što ste rekli. Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče. Kolega Kajin, ne slažem se sa dobrim dijelom dijelom stavova i mišljenja koje ste iznijeli u vašoj raspravi od toga da je sad pravo vrijeme za objavu registra, pa od toga da su sve vlasti do sada se na jednak način brinule o hrvatskim braniteljima što također nije točno, pa do toga da pričate o tome kako se uvode neki novi standardi. Koji novi standardi? Je li ovaj novi standard davanje prava, da tako kažem udovicama koje to kad se udaju više nisu, da nastave koristiti prava iz Zakona o pravima hrvatskog branitelja, a istovremeno u ovom priopćenju kojeg sam vam dao, zajednica udruga udovica je protiv izglasavanja i usvajanja ovog zakona. Je li novi standard pravo da stambeno zbrinjavanje za dragovoljce Domovinskog rata koji su sudjelovali dvije ili tri godine u Domovinskom ratu a za to nisu osigurana sredstva i neće biti riješeni siguran sam u idućih 50 godina. To su samo lažna obećanja, a nikakva nova prava i nikakvi I ono što je posebno značajno i bitno i što me smeta kod ovog prijedloga zakona je činjenica da u proteklih 8 godina svi zakonski propisi koji su se donosili, a kada su u pitanju bili branitelji ili braniteljska populacija doneseni su u suglasju s braniteljskim udrugama, pa čak i ona i ona odluka Vlade da se mirovine hrvatskih branitelja smanje za 10% je donesena u suglasju s braniteljskim udrugama. A ovdje imamo jedno priopćenje koje je potpisalo 7 udruga hrvatskih branitelja Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, Zbor udruga veterana gardijskih brigada i Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata. svi biti protiv ali u trenutku kada se usvojio ovaj zakon ja sam duboko uvjeren da svi koji imaju na to pravo iskoristit će ovaj povoljniji status o kojemu je u ovom zakonu sada riječ. Ja osobno mislim da je uvijek pravo vrijeme za uvođenje nekih novih standarda koji poboljšavaju položaj hrvatskih branitelja pa tako i pa tako i svih ovih prava ili osnovnih pitanja koja ih uređuju ovim zakonom, bilo da je riječ i o javnoj dostupnosti popisa hrvatskih branitelja iz tog Registra, da će udovice umrlih hrvatskih ratnih vojnih invalida sa 100%-nim oštećenjem organizma prve i druge skupine ostvariti bolju egzistencijalnu sigurnost. Pa u primjeni su i odredba o pravu na prednost pri zapošljavanju i to je dobro, pravo na stambeno zbrinjavanje ostvarit će dragovoljci pripadnici borbenog sektora koji nisu stekli status hrvatskih ratnih vojnih invalida i to je dobro. invalida i to je dobro. Za hrvatske ratne vojne invalide se predviđa i subvencioniranje kamatne stope za stambene kredite, i to je valjda dobro. I udovicama umrlih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata koje u životnom razdoblju od 45. do 50. godine života nisu zaposlene ne mogu ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu po općem mirovinskom propisu sada se omogućuje ostvarivanje prava na opskrbninu i to je zasigurno dobro. I da ne nabrajam sve ono drugo što je dobro i što će iskoristiti mnogi i koji su potpisali neću reći pamflet nego ovaj tekst kojega sam dobio također će iskoristiti te pogodnosti. Pa evo ja bih isto drage volje želio da ne politiziramo u vezi Zakona o pravima hrvatskih branitelja i da su stvarna poboljšanja cilj da se pomogne hrvatskim braniteljima. Jednako tako želio bih naglasiti da bi bio sretan da konsenzusom možemo donijeti ovaj zakon kao što smo donosili i prijašnji kada smo u raspravama došli do zajedničkih ciljeva, interesa i potreba braniteljske populacije koja je zaslužna za slobodu i samostalnost RH. No, kao što i sami vidite ovo nije pamflet što pišu krovne udruge stradalničke populacije. Njih 7, njima se pridružuje i HVIDRA RH kojoj sam ja na čelu, jasno govori o tome da ni Savjet ministra branitelja nije u većini za donošenje ovoga zakona, da ni radna skupina koja je formirana nije svoj dio posla završila, da je naprečac donesene odrednice koje neće biti dobre za populaciju hrvatskih branitelja, a mogli smo iznivelirati sve te stavke s obzirom da se je u ukupnom nivou proračunska sredstva na pozicijama Ministarstva hrvatskih branitelja, mirovinskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i ministarstva graditeljstva smanjila za 142 milijuna kuna. Znači, sa tih 142 milijuna kuna mogli smo riješiti sve ove potrebe da ne bi bilo udovica prve i druge skupine nego da bi bile sve jednake. Da ne bi bilo dragovoljaca koji će biti na listama čekanja za stanove, a nikad ih dočekati neće. U tome je problem i to je ono što nije nađeno zajedničko rješenje u pokušajima koje je ministarstvo imalo, ali nije ih do kraja apsolviralo u zajedništvu i konzultacijama koje su trebale biti do kraja odrađene sa pripadnicima braniteljske populacije čijih se potreba tiče ovaj zakon. On se donosi zbog njih, a ne zbog kukuriku koalicije. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (IDS)** Ma ja jednostavno ne vjerujem da se nisu braniteljske udruge konzultirale, ali zašto ne konsenzus gospodine Đakiću? Pa to ne ovisi u ovom dijelu sabornice, to zapravo ovisi o vama. To što ste vi na čelu HVIDRA-e ja to poštujem, to što ste i HDZ-ov zastupnik i to respektiram i nikada neću reći da vi glede ovoga zakona politizirate, ali je sigurno nesporno je da ovaj zakon uvodi čitav niz novih prava, novih rješenja i da je to zasigurno u interesu populacije hrvatskih branitelja. Njihov položaj nakon usvajanja ovog zakona zasigurno će biti bolji no što je bio jučer i to morate priznati. A sve drugo je naprosto

Poštovani predsjedniče, poštovani ministre, cijenjene kolegice i kolege zastupnici. A što na kraju reći o Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji što nije spomenuto već u ovim prethodnim U prvom čitanju smo se sporili oko Registra branitelja, oko prava udovica da li su osigurana sredstva za stambeno zbrinjavanje branitelja, oko borbenog i neborbenog sektora, tražili status za pripadnike narodne zaštite u obrazloženju prijedloga izmjena i dopuna zakona za drugo čitanje predočeni su razlozi zbog čega određeni prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćeni. Meni osobno to djeluje poprilično razumno i mišljenja sam da treba prihvatiti ove izmjene i dopune zakona. Klub SDP-a će ih svakako podržati. Stariji sam od tad 15 dana, stariji i nešto malo pametniji ako je istina ono što govore o godinama pa vjerujem da se to primjenjuje i na dane. Mislio sam napisati gomilu pametnih riječi, dubokih i ispraznih istovremeno i to vam prezentirati, cijeloj hrvatskoj javnosti na uvid. Mislio sam napisati kako je dobro da se brinemo o braniteljima, kako je dobro da vodimo računa o onima koji nisu imali priliku za stambeno zbrinjavanje a proveli su dvije ili više godina u ratu. Mislio sam kazati da želim rješenje statusa pripadnika Narodne zaštite. Želio sam vam reći iz duše da je doista pošteno da se zna tko je branio ovu šaku zemlje na kojoj živimo, koja nam je dana od Boga Tko je branio moj kamen, moje more u Dalmaciji? Da sam doista ponosan na moju 113 brigadu na 142 brigadu, na 4 gardijsku, na 7 gardijsku Pume koje su ratovale u zaleđu vodica. Nek' mi oproste oni koje nisam spomenuo a ima ih zaista dosta. Mislio sam vam tvrditi kako su ove izmjene i dopune zakona dobre, kako je stari zakon također dobar, ali je prošlo 7 godina od njegova donošenja treba ga malo poboljšat. Kako se zakon dobro provodi, kako možemo biti zadovoljni količinom skrbi o hrvatskim braniteljima, eventualno malo prodiskutirat o proračunu i o tome s koje stavke, na koju bi trebalo prebaciti novac il koju stavku jednostavno bi trebalo povećat, o svemu takvom nečem, u vezi branitelja, i onda sam na kraju odlučio. Neću o tome pričati. Ispričat ću vam priču o bezimenom hrvatskom vojniku, mladiću, dječaku koji kreće u rat sa 20 godina 91. godine kojem rat traje mjesec, godinu, dvije, tri ili pet godina, priču o ratniku koji je branio domovinu. Iz fotelje roditeljskog doma, iz kafića iz zagrljaja cure odlazi na tek definirano ratište u civilu jer Hrvatska tad nije imala novca za opremiti vojsku, bio je na uvoz opreme i oružja, u patikama, u majici kratkih rukava jer bilo je tad ljeto, ljeto 91. godine. Odlazi punog srca sa željom da ugradi svoju malu ciglu u čvrst zid obrane domovine. Podsjetit ću vas na to vrijeme 90., 91. godine kad se nije razmišljalo o Zakonu o hrvatskim braniteljima kad nije bilo mjesta za razmišljanje o sebi, kad se koliko god to sad patetično zvučalo sa ovog mjesta al doista razmišljalo o nama, o domovini, o obitelji o gradovima i selima. O tome kako sačuvat naš način života i naše običaje. Podsjetit ću vas na sve one uzbune opće opasnosti, zračne opasnosti, napada aviona, dalekometnog topništva, na sve one neprospavane noći u skloništima, na brigu u srcima i dušama onih koji su bili na prvoj crti, o obiteljima, mlađim sestrama, braći, roditeljima. ću vas i na suze Bočina, Osijeka, Škabrnja, Nadina na suze Vukovara, sjetite se izvještaja HTV-a i emisije za slobodu, gardijade koja je išla u večernjim satima. Sjetite se vijesti Hrvatskog radija, one su obično postojale sa jake snage MUP-a izborne Narodne garde. Podsjetit ću vas na sve užase napada, na naše gradove kad se i moj Šibenik krajnjim naporom obranio dok su Osijek, Karlovac, Sisak, Gospić, Dubrovnik, Sinj, Vukovar gorjeli. Podsjetit ću vas na dane kada su hrvatski gardisti, hrvatski vojnici, policajci bili heroji. A sad vas pozivam da se zapitamo svi skupa. Zar doista mislimo da je sva naknada za mladost, mirovina za neljubljene djevojke, invaliditet za srušenu kuću? Zar mislimo da se sav užas rovova može zamijeniti za bar dionica braniteljskog fonda, da možemo vratiti mladost svima onima koji se proveli na bojištima kada su trebali biti sa djevojkama. Zar mislimo da sve to doista stane u jedan zakon, tako mali, tako beznačajan nasuprot ljudskih života, nasuprot svih onih velikih ljudskih stvari. Zar doista mislimo da na taj način možemo tih ljudima nešto vratiti? Ne kritiziram ja ovdje nikoga drage kolegice i kolege. Nemam na to pravo, ne želim zlorabiti ovu govornicu ali pozivam vas kao časne ljude, znam da to jeste svi ovdje redom da se zamislite i stavite u kožu onog hrvatskog branitelja koji je 91. godine krenuo gotovo goloruk na tenk. Pokušajte predočiti sav užas, cvilež tenkovskih gusjenica, buka motora tenka na drugoj strani. O stravi čovjeka koji na otvorenom odbrojava onih 20 sekundi od ispaljena minobacača do detonacije, gađanju VBR-a kad ispaljene čujete u gradu, onda brojite 30 sekundi koje vas dijele od života odnosno od smrti. I sad se svi skupa zapitajmo dal' doista mislimo da sav taj užas i ponos i čast i krv i sreća i tuga stanu u jedan jedini zakon. Nema dobrog odgovora na to pitanje. Nema utjehe za poginule, nema majke koja nije zaplakala, sav užas rata, svu neracionalnost, svu nepravdu i tugu mi pokušavamo sagledati, ispraviti u jednom zakonu i to je zakon ljudski, da pokušamo stvar valorizirat novcem, stanovima, nečim materijalnim, čime god da pokušavamo ljudi vratit bar na onaj ljudski način kako mislimo da nešto možemo uradit. Nažalost, poginule ne možemo oživiti, osakaćenima ne možemo vratiti ruke, noge, roditeljima ne možemo vratiti djecu, suprugama ne možemo vratiti muževe. Vatra Vukovara u dubinama duše onih koji su ga proživjeli nikad nećemo ugasiti. Ma koliko se trudili popraviti stvari, pomoć, koliko bili empatični, suosjećali, ma koliko novca odvojili u proračunu negdje u dubini duše svi ljudi sa groznim iskustvom rata uvijek ostanu sami. Sam se rađaš, sam se umireš. To je prvo pravilo rata, koliko god poginulo ljudi sa tobom nažalost uvijek si sam. I to je rat, strašno iskustvo u kojem ne opstaju najjači nego oni koji imaju najviše sreće. Ostaju oni koji su najviše zakasnili na detonaciju granate, na fitilj metka. Moj stav je da hrvatski građani imaju pravo znat tko su njihovi heroji, pa makar i mladi, nismo mi svi poput Gotovine i Markača, Jastreba i malog Jastreba poput pokojnog Blage Zadre, Alfreda Hila, Gavrana Tomljanovića, Pauka Matijaša, mog zapovjednika Bože Markovića. Oni su bili i jesu posebni, veliki ljudi za teška vremena. Ali oni koji su bili u ratu sigurno su dali što su najbolje mogli jer to je bio rat za opstanak, nije bilo izbora. I zato drage kolegice i kolege neka se mi danas razilazimo u mišljenjima, neka se borimo za vrijednosti koje su nam važne, to je demokracija. To je dobro, dobro je da je tako. Neka se borimo za naša opredjeljenja, ali jedno mora biti neupitno i mislim ne da mislim nego sam siguran da u tome svi moramo biti složni. Svi hrvatski branitelji su naši ljudi jer oni su zaslužni što smo danas ovdje, što imamo budućnost, obitelj što imamo Hrvatsku, što smo slobodni ljudi. Jer ako se vratimo u prošlost, bez njihove žrtve stvari bi sigurno izgledale bitno drugačije. I ako im tako kažemo ja vjerujem da će nam znati oprostiti što smo mali i ranjivi što nemamo financijsku ni bilo koju drugu snagu uvijek im pomoći u njihovim stremljenjima i u njihovim bolima, ali znat će da ih cijenimo i poštivamo da mislimo na njih i o njima i da nisu sami. Bit će ponosni jer mi znamo da su stali na braniku domovine, užasu rata, spremni dati sebe za nas za domovinu. I zato tvrdim treba objaviti Registar branitelja zbog časti i ponosa svih pravih hrvatskih branitelja, dragovoljaca, gardista, policajaca, golobradih mladića u ranim dvadesetima sa krunicom oko vrata i hrvatskom šahovnicom na čelu, zbog njihovih roditelja, braće i sestara, supruga i djece da se mogu ponositi njima pravim istinskim braniteljima Hrvatske, stvarateljima Hrvatske. Nema stvari koja može platiti dostojanstvo, ponos i čast riječi koje su tako zaboravljene u današnjem svijetu. A siguran sam da je to pravim hrvatskim herojima, svim hrvatskim braniteljima najvažnije da znaju da je Hrvatska sa njima. Klub SDP-a će podržati ove izmjene zakona. Hvala. Hvala i vama. Na ovo izlaganje imamo prijavljeno pet replika. Prvo poštovani zastupnik Dujomir Marasović. Štovani gospodine dopredsjedniče. Kolega, patetike emocija, sinoć je gospodin Kregar u jednoj TV emisiji rekao da je politika kupovanje vremena i prodavanje magle. Pa eto ja otprilike ovo vaše izlaganje tako bi i kvalificirao i ništa drugo.

što to znači objava hrvatskih branitelja. Ja pitam i ministra i vas i sve koji je cilj objave branitelja? To se mi moramo zapitati. Svaki zakon koji mi ovdje donosimo mora imati neku svrhu, cilj. Da li je ovdje zabavljanje hrvatske javnosti i maltretiranje hrvatske javnosti, a gospodarske teme sinoć do ponoći kada je ponoćka kada je Uskrs i Božić, a kroz jutra ćete sutra opet na televiziji staviti neke teme. Ja tvrdim da je ovo samo priprema za jednu oštar pristup hrvatskim braniteljima koji će doći u sljedećim vremenima i ništa više gospodo realni to je jedno široko pitanje u tih 500 tisuća. Recimo djelatnici bivše Vojne bolnice JNA prešli su u Hrvatsku bolnicu ratne mornarice i svi ti djelatnici su postali branitelji. Jedna laborantica je bila branitelj jer je to bilo vrijeme da su vojne bolnice hrvatske ratne bolnice da je automatski postala hrvatska vojska itd. i sada će se ona naći na nekom spisku gdje se mora braniti što je ona bila branitelj, žena ni kriva ni dužna što se kaže. Ako ima ajmo mi ovako reći korektno da ne zamaramo hrvatsku javnost, koji su to koji imaju plaće ili stanove … što su dobili, ima li tu laži? A ovi koji su 500 imaju nekakav počasni naziv hrvatski branitelj pa što bi mi sada tu maltretirali javnost oko toga, neka ih ima milijun. … /Upadica: Vrijeme./ … i ako je netko na … bojište kutiju cigareta neka se zove hrvatski branitelj. Mene interesira da li ima onih koji imaju neka materijalna sredstva. **Stazić, Nenad

Evo vi ste prvi i hvala vam na tome što ste otkrili još jedan moj talent. Baš vam hvala. Što se tiče vaših istupa mogao bih ja koješta reći ali ja sam dobro odgojen čovjek, dobro odgojen momak, pristojan, u duhu Dalmacije čak i tradicionalist donekle

Hvala lijepa. Kolega Vidoviću pa većinom u puno stvari se slažem s vašom emocionalnom raspravom. Lijepo ste objasnili tko je agresor, tko je žrtva, nabrojili ste što se sve događalo na području RH. i sada me zanima zašto svi ili većinom svi šutite kada kolege iz Sabora i dalje napadaju i prozivaju Hrvatsku radi etničkog čišćenja. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Franko doista nadahnut govor. A vezano za etničko čišćenje to je malo gospođa Ruža zakasnila ali prije svega želim dodati i 122. Đakovačku brigadu, dodati 46 Đakovčana koji su otišli u Vukovar, 250 poginulih s područja Đakova i Đakovštine. Doista podsjetili smo se svih onih godina i onih dana kada smo napadnuti od velikosrpske četničke jugoslavenske narodne tzv. armije, tzv. narodne na čelu sa Slobodanom Miloševićem, na čelu sa raznoraznim vojvodama i ta politika još i dan danas živi. I upravo zbog toga u ime svih njih poginulih hrvatskih branitelja, u ime svih onih koji su dali svoje živote za slobodu Hrvatske, pa na kraju krajeva da možemo i mi sami ovdje živjeti. Registar je objavljen, pa svi branitelji su dobili one iskaznice, tu je jedna. Tražim da se objavi i spisak pobunjenih Srba, tražim spisak da se objavi one koji su napali Hrvatsku '91. godine. I od čega bježimo, pa jel to normalno. Jel normalno da znamo tko je napao Hrvatsku, jel normalno da znamo tko je rušio Vukovar, tko je rušio Đakovo, tko je rušio sela i gradove, Osijek, tko je napao Banske dvore. Jel to normalno, dame i gospodo zastupnici. To je opravdani zahtjev svakog hrvatskog građanina i svakog hrvatskog branitelja. Uz ovaj spisak objavimo i spisak onih koji su napali Hrvatsku

što se tiče etničkog čišćenja, nije Hrvatska vojska sudjelovala nikad ni u kakvom etničkom čišćenju. To je moj stav, moje mišljenje, ali mislim da je to stav i premijera i predsjednika Republike Hrvatske koji su u više navrata o tome govorili. ja ne vidim da je Republika Hrvatska igdje sudjelovala u ikakvom etničkom čišćenju. Uostalom, kako bi mi mogli sudjelovat u etničkom čišćenju na prostoru Republike Hrvatske. Mi smo svoju zemlju oslobađali, nismo čistili ništa. Oni i neki drugi su nešto čistili pa su povremeno i prljali. Mi nismo ništa čistili, mi smo oslobađali našu državu. A što se tiče ovog drugog dijela, kolega Vinkoviću, da, ja sam i u svom govoru spomenuo da ima još puno i brigada i ljudi koji su zaslužni, a koje ja jednostavno ne mogu nabrojit, ima ih puno previše i dobro je da je tako. Hvala. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Vidović, ja bih također mogao puno govoriti o tome s obzirom da sam cijelo vrijeme Domovinskog rata od prvog do zadnjeg dana bio u raznim postrojbama i MUP-a i pričuve i garde i sjećam se svih tih dana jako dobro. Danas želim samo reći jednu stvar, da bi bilo lijepo da zajednički donesemo zakon koji će biti na korist hrvatskim braniteljima. Ne znam zbog čega ne želite razumjeti da stradalnička populacija kroz 7 stradalničkih udruga koje su se deklarativno potpisale u ovom dopisu koji sam dao i ministru, jasno govori o tome da nije zadovoljna sa prijedlogom zakona, da im nudite nešto što oni ne vide, ne osjećaju i neće biti dobro za tu populaciju. Registar hrvatskih branitelja samo je jedan u nizu bacanja kostiju pred narod koji je bez posla, bez bez novaca i koji je u sve težoj situaciji. Jednako tako i branitelji. Obećavati prava nekima zagovornicima koja neće biti nikad ostvarena je jednaka kao poticati ili bacati benzin na zapaljenu vatru. Budite svjesni, populacija hrvatskih branitelja cijeni stvarno ono što im se im se do sada kroz zakon omogućilo, ona poboljšanja koja su trebala bit jasno su trebala bit očitovana i materijalnim pokazateljima u proračunu, a što nisu. I stoga ne možemo reći da nešto imamo kada nemamo. Imamo lažnu nadu i to ne valja. Na repliku odgovara poštovani zastupnik Franko Vidović. rekli smo i konstatirali kod prvog čitanja, vi imate 100 razloga zašto ne, mi imamo 101 jer smo pobijedili na izborima pa taj jedan zašto nešto da. I to je jednostavno tako. Mislim da nitko nema ovdje ekskluzivitet, ni ja ni vi. Ja mogu govoriti u svoje ime, u ime svoje stranke, ali nemam ekskluzivitet da zastupam baš sve hrvatske branitelje, ali nemate ga ni vi. Dakle zastupate jedan dio braniteljske populacije, kao što i ja zastupam jedan dio braniteljske populacije, ali ne sve. I oni su podijeljeni i ja ne vidim ništa lošega u tome. Kao što sam rekao u svom govoru, to je popis časnih ljudi, kako je rekao i ministar par puta najčasnijih ljudi sigurno u Republici Hrvatskoj. Rekli ste da se sjećate tih dana, pa nije bila mala stvar tad uzet oružje, nije bilo ni Republike Hrvatske priznate, nije bilo faktički ničega, nije bilo ni vojske. Budimo realni. Vojska se formirala u hodu sa padanjem vojarni, otimanjem oružja praktički. Dio oružja je bio uvezen, one zbrojovke i kojekakve druge naprave, ali u svakom slučaju svi koji su tad išli su riskirali svoju glavu, riskirali su pri tome da u slučaju neuspjeha osnivanja praktički države da svi završe u kazamatima, svi redom. Kažem, meni je žao što se mi razilazimo, žao mi je po puno pitanja što se razilazimo, al' i to je demokracija. Imamo mi na to pravo. I možda nije loše da se razilazimo ako će iz tog ispast nešto dobro. Ja mislim da je ovaj zakon dobar i da je to dobro što ispada iz toga. **Stazić, Nenad (SDP)** I posljednja replika poštovana zastupnica Jadranka Kosor. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa javila sam se na repliku zato što sam kao ministrica branitelja gotovo 6 godina kolega Vidoviću slušala po prilici slična razmišljanja i mnogo od onoga što ste izrekli kao hrvatski branitelj sam čula, s mnogo toga suosjećala, mnogo toga vidjela. Slažem se s vama, ovo je vrijeme kada bismo na kraju rasprave o izmjenama Zakona o pravima hrvatskih branitelja trebali biti jedinstveniji i složniji i više zajedno, ali nećemo biti. Naime, objava registra hrvatskih branitelja neće pridonijeti tome. To neće biti božićni dar kako je ministar najavljivao kojem će se obradovati svi. Ono čega se ja bojim i što sam kao ministrica slušala, dakle kada su se otvorile te rasprave o objavi registra je bilo puno, puno vjerujte negodovanja. Ono čega se ja bojim jest da će objave registra hrvatskih branitelja probuditi neke nove aveti, da će probuditi neke koji neće željeti dobro ni braniteljima, ni vama s jedne strane, ni nama s druge strane, ni nama s druge I ono što vas molim da se zapitate i svi mi u ovoj raspravi ako i jedan hrvatski branitelj koji se protivi objavi registra, a takvih ja znam puno iz različitih razloga, osobnih, ljudskih ako bude razapet na stupu srama, ako bude krivo optužen u medijima, u različitim institucijama da je zloupotrijebio zakon, a časno je branio kako ste govorili svoju Domovinu, časno je kao što ste i sami rekli, otišao goloruku u obranu zemlje. Ako bude razapet na stupu srama i ne daj bože itko od tih ljudi digne ruku na sebe, a takvih sam se nagledala puno, tko neće taj teret moći naprosto nositi da ga se optužuje, a u pravu je. Što ćemo onda? I to je ta dvojba o kojoj danas raspravljamo. Mi koji nismo za to da se registar objavi. **Stazić, Nenad (SDP)** Posljednji odgovor na posljednju repliku Franko Vidović. **Vidović, Franko (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, cijenjena kolegice. Ne vjerujem, ne vjerujem da objava registra branitelja može dovest do toga da bilo tko digne ruku na samog sebe. Na kraju krajeva registar branitelja, vi ste bili ministrica branitelja, registar branitelja je stvar koja je formirana za vrijeme vašeg mandata. Ja vam moram reć' ja baš ne volim da se moje ime nalazi na nekakvim tajnim spiskovima do kojih čak ni ja nemam pristup. I nije mi to dobra spoznaja, ljudski, iskreno. Ali što se tiče onoga sa čime se isto hrvatsku javnost često plaši, a to je podizanje optužnica nekih iz Srbije. Pa podižu oni optužnice i sad. Nije objavljen registar, imamo 300 optužnica mislim za Vukovarce, ne znam 25 za neke druge itd. Oni i sad podižu optužnice. Mislim da je stvar hrvatske diplomacije, hrvatske pravne države da te stvari postavi na svoje mjesto, da se izbori za ljude koji su se borili za nju u konačnici. U ostalim stvarima mislim da bi se i uspjeli složiti, ali u ova dva sigurno nećemo, a to je kažem vam ne vjerujem da će itko dignut ruku na sebe. Jer kažem opet čast, ponos. Ti ljudi kolko god im bilo teško sa jedne strane, sa druge strane svi ti ljudi imaju u sebi onu iskru i onu nit koju su imali devedesete ili Neće oni zbog toga dignut ruku na sebe. Stavove kluba HNS-a predstavit će poštovani zastupnik Petar Baranović. Izvolite. **Baranović, Petar (HNS)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospodine ministre, poštovane kolegice i kolege. Nekoliko riječi o ovoj temi nakon prve rasprave u kojoj je dosta rečeno u ime kluba Hrvatske narodne stranke. Domovinski rat, evo prošlo je evo već gotovo 17 godina, zapravo i 17 godina od završetka ratnih operacija. U jednom ratu koji je bi nametnut hrvatskim građanima, koji nitko pametan i odgovoran nije priželjkivao. Svi smo naravno i svi bi da je moguće vratiti kolo povijesti unatrag odabrali mirni put kao način za formiranje suverene, slobodne, demokratske RH. Na žalost, okolnosti i nedostatak odgovornosti nekih izvan naših granica na ovim prostorima dovele su do krvoprolića i do agresije koja je išla za tim da uguši tu slobodarsku želju hrvatskih građana. Taj je rat naravno kao i svaki drugi rat imao je svoje konzekvence, svoje posljedice kao što je rekla uvažena zastupnica Kosor samo jedna žrtva toga rata bila bi golema žrtva, a kad se sjetimo činjenice da su brojke poginulih, nestalih, zatočenih, stradalih invalida, udovica, djece bez roditelja u tisućama onda smo svi svjesni dimenzija onoga kroz što su prošli građani ove zemlje. Naravno kao društvo koje ima u svom odgoju, onomu koji polazi od odgoja pojedinca u obitelji, u školi, kod vjernika u crkvi i u drugim institucijama, koje imamo duboko u odgoju ukorijenjeno suosjećanje i humanost ovo društvo sačinjeno od takvih građana nakon rata donijelo je Zakon o pravima hrvatskih branitelja svjesni činjenice da postoje i ljudi koji su stradali na tom putu stvaranja Hrvatske države, da postoje ljudi koji su i civilne žrtve rata i vojne žrtve. O braniteljima se skrbilo na način da se donio taj Zakon o pravima hrvatskih branitelja. Vrijeme za tu generaciju hrvatskih građana mijenjalo okolnosti, a samim tim su se i stvarale potrebe za izmjene i dopune zakona pa smo svjedočili da se u ovom Viskom domu donijelo nekoliko zakonskih izmjena i pokušavalo se pratiti promjenu okolnosti u kojima ta populacija i ta generacija živi. I to je pozitivno. U prvoj raspravi nedavno zahvalio sam se u ime HNS-a ali i kao branitelj, čovjek i zastupnik onima koji su dali svoj veći ili manji doprinos u minulim godinama kad je u pitanju skrb o hrvatskim braniteljima. Shvatite ovaj zakon, posebno ovaj dio koji se odnosi na određene korekcije u pravima hrvatskih branitelja ili članova njihovih obitelji, kao samo jedan u nizu zakona koji ide k tome da prati promjenu okolnosti u životima tih ljudi kojima dugujemo i budite uvjereni i bilo bi dobro, to je moje osobno mišljenje a i nas u HNS-u, da za par godina ponovno sagledamo što se promijenilo u životima tih ljudi i da sukladno mogućnostima ali i dobrim namjerama za koje vjerujem da ih svi dijelimo osiguramo da ti ljudi žive sa što manje tegoba i da što manje osjećaju posljedice one žrtve koju su dali za Domovinu. Osvrnut ću se nakratko i na ono što su osnovne novine ovog zakona. Ovaj zakon donosi mogućnost stambenog zbrinjavanja, odnosno pomoći kod stambenog zbrinjavanja i hrvatskim braniteljima koji nisu hrvatski ratni invalidi, ali su sad već došli u pozne godine. Mnogi od njih su izgubili profesionalnu bitku, mnogi žive prilično oskudno i dobro je da smo u ovaj zakon predvidjeli i tu mogućnost. Date su i određene dodatne mogućnosti udovicama hrvatskih branitelja. I oko toga se otvorila polemika i prilikom prvog čitanja i evo i danas se osjećaju tragovi te dileme. Ja ću uzeti slobodu dame i gospodo da vas podsjetim na jednu činjenicu. Žena kojoj je, nažalost, precizno ispaljena granata ili metak uzela muža i koja je u tom statusu živjela 10, 12 ili 15 godina također je žrtva Domovinskog rata. Mnoge od njih su pritom odgajale djecu bez oca i od svega su imale samo respekt hrvatskog društva opći i onaj izražen kroz određenu financijsku potporu. Nemojmo im dame i gospodo uskraćivati taj respekt i nemojmo im uskraćivati prava da žive. Jer jedna je istina da jednom žrtva ostaje žrtva čitav život. I činjenica da će neke od njih ili su neke od njih pronašle ponovno novu emociju, pozitivnu emociju, našle novog suputnika, support u životu ne mijenja činjenicu da su žrtve bile i žrtve ostale. I odista smatram i mi u HNS-u smatramo da je nepotrebno da oko toga stvaramo polemike. Jer što je alternativa da ih u 45-oj ili 50-oj godini života ostavimo bez primanja? Tko će ih zaposliti? Ja ga ne vidim, bar ne u ovoj recesiji i krizi. Uređena su i neka druga pitanja vezana spram našeg respekta prema poginulim braniteljima. Pitanje održavanja grobišta, činjenica da dajemo njima i određeni povijesni značaj koji im odista pripada. Uvedene su određene odredbe konzekvence za one koji ne poštuju prava hrvatskih branitelja prilikom zapošljavanja, i to je dobro. I bilo bi dobro da u svim zakonima uvedemo konzekvence za odgovorne osobe za provođenje tih zakona, a kojih se istih zakona ne drže. Jer takvih je puno. I sama činjenica da se za određene stvari ne snose konzekvence stvara jednu slobodu koja jako često rađa iskušenje, a iskušenje rađa krive poteze. Konačno, najveća polemika oko Registra hrvatskih branitelja koja je često odlazila u pravcu stigmatiziranja tog registra i pokušaja stvaranja percepcije da je taj registar nekakav stup srama. Dame i gospodo taj registar je popis ponosnih, popis zaslužnih, popis onih koji su dali svoju mladost, mnogi od njih i svoje zdravlje a neki nažalost i živote za ono što imamo danas i za činjenicu da danas u ovom Visokom domu u slobodnoj demokratskoj državi raspravljamo o zakonima koji bi trebali biti boljitak za hrvatsko društvo. Hipoteze da će objava tog braniteljskog registra stvoriti poteškoće mislim da u najvećem dijelu ne drže vodu. Da li će se desiti neki izdvojeni slučaj i kako će to subjektivno, kako će tko subjektivno doživjeti taj registar naravno da je pravo mnogih da budu suprotstavljenog mišljenja, naravno da je pravo da će sigurno među hrvatskim braniteljima biti onih koji smatraju da to nije dobar potez, međutim taj potez nije bio nikakva magla, taj potez je bio nešto što je apostrofirano kao jedna od stvari koju će koalicija stranaka koje su danas na vlasti napraviti. I to se znalo prije izbora. Na te izbore su izlazili branitelji i članovi njihovih obitelji. Rezultat je jasan iz broja zastupnika u ovom Saboru. Jako puno dokumenata, puno više podataka odštampano je u različitim publikacijama da ih sve ne nabrajamo i to se spominjalo tijekom prethodnim rasprava. I onaj tko želi eventualno doznat neke činjenice taj to može i bez objave Registra hrvatskih branitelja, taj popis konačno stavimo mi ovdje u Saboru kontekst koji mu pripada. To je popis onih koji su zaslužni za ovu zemlju i to je popis koji s poštovanjem treba iščitavati generacije onih koji će sjediti u ovom domu ili šetati ulicama Hrvatske kad nas ne bude. Nema nikakvog razloga da ga doživljavamo drugačije. Što se tiče nekih drugih popisa ja ih ne bi poistovjećivao sa ovim popisom. To su popisi potpuno drugog karaktera. Kako i na koji način se doći do podataka u istima to može biti slobodna rasprava u ovom Saboru, na to i na prijedloge takve zastupnici imaju pravo. Demokratska većina će donijeti odluku. U konačnici kad se sjetimo svih onih koji su dali svoju žrtvu u stvaranju hrvatske države, onih kojima je metak ili granata zaustavila mladost, život, onih onih koji su se odgajali i prohodali bez oca, žena kojima je u mladosti oduzeta prva ljubav ili najveća ljubav ili životni suputnik kako god tko to doživljavao, kad se sjetimo svih onih naših suboraca koji danas narušenog zdravlja ili sa velikim ili većim stupnja invaliditeta gledaju ovu raspravu na hrvatskoj televiziji, onda ono što mora biti temeljna nit ovakvih rasprava to je moje duboko mišljenje. Naša je dužnost da ove rasprave budu na jednoj razini koja čak koja nije uobičajena u ovom Visokom domu da budu na najvišoj razini, da budu na razini međusobne tolerancije, uvažavanja, poštivanja prvenstveno onih o kojima govorim. Da ne izvlačimo stalno afere i optužbe iz ormara, iz naftalina, da ostavimo sve loše izrečeno na temu Domovinskog rata u ovoj Sabornici iza sebe i da na tim pogreškama iz prošlosti hrvatske demokracije u kojima smo na ime demokracije uzimali sebi za pravo da o Domovinskom ratu politiziramo, da širimo nepotrebne strasti i tenzije, da razdvajamo hrvatske građane, pa čak i potičemo nekakvu međunacionalnu nesnošljivost ostavimo to za sobom i u svim budućim raspravama koje se tiču Domovinskog rata i hrvatskih branitelja, dame i gospodo bez razlike na političke opcije, bez razlike na stranke govorimo o tom događanju o tom periodu afirmativno, pristupajmo tim zakonima afirmativno i pozdravimo svaki pa čak i pokušaj, pa ako je i neuspješan, ako je pokušaj koji ide u pravcu da se hrvatskim braniteljima, stradalnicima Domovinskog rata, ljudima koji su dali svoje zdravlje i živote za stvaranje ove države naprave boljitak. Takvom razinom rasprava ponajbolje ćemo očuvati integritet i branitelja i samog Domovinskog rata. Mislim da ti ljudi nisu zaslužili da u okviru rasprave koja je naravno mora bit na demokratskim osnovama svjedoče i raspirivanju nekakvih strasti, međusobnom prepucavanju, optuživanju, prozivanju i Na tom pragu s najboljom željom da i budeće generacije hrvatske politike prepoznaju važnost tog povijesnog vremena i doprinos tih ljudi koji su dali svoje žrtve. Klub HNS će naravno podržati ovaj zakon a i u budućnosti će podržavati sve one zakone koji budu pratili potrebe i promjene u životima hrvatskih branitelja i članovima njihovim obitelji. Hvala na pažnji. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala i vama. I na ovo izlaganje imamo prijavljenih 5 replika. Prvo poštovana zastupnica Ana Lovrin, izvolite. Hvala lijepa. Pa kolega rekli ste više puta da ovaj zakon donosi mogućnost dodatnog stambenog zbrinjavanja, da donosi mogućnost udovicama na neka dodatna prava, na osiguranje mirovine i onda ako nisu navršile i 50 godina što je u redu. Ali ispravljam vas, ovaj zakon ne donosi mogućnosti, ovaj zakon daje I upravo zato smo i u prvome čitanju to govorili. Ponovit ćemo i sada. Čitam obrazloženje: " Ovaj zakon predviđa priznavanje određenih statusa i novčanih prava a dalje za koje nije potrebno osigurati dodatno sredstvo u državnom proračunu RH za provedbu". To je jednostavno nemoguće, ovo je nemoguće. Dakle osiguranje dodatnih prava stambenog zbrinjavanja, dakle širi se krug osoba koje imaju pravo na stambeno zbrinjavanje, što je dobro i poželjno ali nisu osigurana sredstva. Pravo na povećanu obiteljsku invalidninu, pravo na opskrbninu za udovice i sada dalje obrazložite koliko je to novaca u kojoj godini, ali prvo pozicija dosadašnja, u dosadašnjim proračunima gdje su bila osigurana sredstva za stambeno zbrinjavanje stradalnika Domovinskog rata je smanjena a ne povećana. Pozicija na stavku Ministarstva branitelja nije povećana, dakle mogla se u proračunu povećat za ovaj predviđeni iznos zakona koji se misli Dakle ono o čemu govorimo, ne možete ljudima davat mogućnosti. Donosi se zakon koji im daje određena prava. Kad ta prava imaju, onda ih u upravnom postupku imaju pravo zahtijevat i moraju ih dobit. Ne moguće je ispuniti sva prava prava koja se daju ovim zakonima a da se ne povećaju sredstva u državnom proračunu. Jednostavno nije moguće i zato to može biti zamagljivanje, a znate šta je najgore, ljudima obećat nešto i dat im zakonsko pravo a poslije reć' nismo vam ništa obećali nismo osigurali novce u proračunu. Na repliku odgovara poštovani zastupnik Petar Baranović. i evo moja isprika ukoliko sam pogriješio rabeći krive termine odnosno brkajući pojmove. Oprostit ćete mi to kao laiku koji nije na vašoj razini pravne naobrazbe. A što se tiče brojki ja bih ipak to ostavio odgovornima koji su preuzeli na sebe obvezu nakon što su predložili ovaj zakon i donijeli ga na raspravu u ovaj hrvatski Visoko dom da oni odgovaraju za ono što će se događati sa provedbom tog zakona. Tu je gospodin ministar, to je njegov posao. Hvala. uvaženi kolega Baranović slažemo se u tome da smo i mi i vi za objavu Registra hrvatskih branitelja. ne vidim prepreke obzirom da mnogi građani RH koji su živjeli na onom okupiranom dijelu Hrvatske nisu bili protiv RH. dakle ja ne dakle ja ne tražim spisak takvih ljudi nego tražim spisak onih koji su oblačili one četničke uniforme, nosili kokarde na čelu, nosili onu crvenu zvijezdu, bili građani RH, ništa im se ništa im se neće desiti. Samo mislim da građani RH, obitelji hrvatskih branitelja, poginulih hrvatskih branitelja, svi hrvatski branitelji imaju pravo znati protiv koga su se oni borili. I ovo je doista častan spisak, a onaj spisak treba biti spisak upozorenja i da jednostavno svi znamo s kim smo imali posla. Jel danas su mnogi umiljati, mili, dobri susjedi i dobre komšije. Sljedeća replika poštovani zastupnik Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega Baranoviću ja bih također rekao da stvarno vidim da je ovo u interesu braniteljske populacije da je to i podržavam ga sigurno bez obzira na stranačku stegu na bilo kakve političke odluke. S obzirom da pripadam braniteljskoj populaciji ali jasno ću vam pročitati što braniteljska populacija baš ta stradalnička govori o ovom što s uvezalo kao izmjene i dopune Zakona o pravima hrvatskih branitelja. Kaže ovako "Saborski zastupnici koji će izglasovati tekst nacrta Zakona o izmjenama i dopunama moraju biti svjesni da isti nije rezultat konzultacija niti javne rasprave, niti stava većine članova Savjeta branitelja, niti stava većine predstavnika braniteljskih i stradalničkih udruga, nego politička samovolja nad braniteljskom populacijom, opravdana sa nekoliko primjera istomišljenika u redovima branitelja. Ako su spremni podržati predlagatelja, a ne one koje se Zakon o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji odnosi svjesno sudjeluju u … demokratskih procedura i podržavanju netransparentnosti procesa". To su napisale ovih 7 stradalačkih udruga koje su Obitelji zatočenih i nestalih Udruga roditelja poginulih, Zajednica udruga udovica hrvatskih branitelja, djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, Zbora udruga veterana gardijskih postrojbi, Udruga specijalne policije i fali potpis evo HVIDRA-e koja se usuglašava sa ovakvim stavom. Zašto ne uvažavate one kojima zakon treba biti kao njihova …? Zašto ne uvažavate riječ onih koje ste stavili u savjet ministra kako bi doprinijeli što boljem i transparentnijem i sigurnom životu tih hrvatskih branitelja? Na ovu repliku odgovara poštovani zastupnik Petar Baranović. **Baranović, Petar (HNS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine Đakiću, vi ste bili hrvatski branitelj to mi je poznato kao što je vjerojatno poznato da sam i ja bio hrvatski branitelj iz '91., nisam član nijedne udruge i jako puno mojih suboraca nisu članovi nijedne udruge. Reakcije i na istupe i na stavove koje iznosim jednako kao što i vi vrlo vjerojatno dobivate kroz pismenu formu, putem SMS-ova u neposrednom kontaktu sa hrvatskim braniteljima, a dobivam i ja. I moram vam reći da najviše čestitki dobivam upravo od ljudi iz vaše HVIDRA-e. Nemojmo otvarati raspravu o udrugama. One imaju svoju ulogu u društvu, one se zalažu svaka onoliko koliko najbolje može za ostvarivanje prava svoga članstva i hrvatskih branitelja. One imaju različita mišljenja kao što i pojedine udruge imaju jedan stav tako u demokratskom društvu pojedine udruge hrvatskih branitelja imaju drugi stav. i nama ga pismeno dostavljaju i podupiru ono što je danas tema u ovom Saboru. Demokracija se u konačnici i mimo sustava suprotstavljenih udruga i njihovih mišljenja koja su legitimna naglašavam legitimna, oni imaju pravo na to, manifestira i na parlamentarnim izborima. Hrvatski građani, branitelji i njihovi obitelji s pravom glasa su na izborima jasno dali podlogu za posao koji obavljamo i za odgovornost koju obnašamo u ovom mandatu. Kada mi to povjerenje izgubimo to će se vidjeti one nedjelje kada se bude izlazilo na birališta. Dok ga budemo imali dotle ćemo pobjeđivati. To je moj odgovor na vašu repliku. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Za repliku se prijavio i poštovani zastupnik Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Baranović kažete Registar branitelja je popis časnih i poštenih ljudi s čime se slažem i u nastavku govorite ako 1% branitelja bude imao određenih problema to može biti subjektivni dojam koji ne može ne opravdati objavu Registra hrvatskih branitelja. Ja se s vama u tome apsolutno ne slažem. Ako samo jedan ne 1% nego jedan branitelj pravi hrvatski branitelj bude imao problema u prvom redu pravosudne naravi to se ničim ne može opravdati objavu Registra branitelja tim više što Republika Hrvatska ima niz instrumenata da unutar tog Registra branitelja odvoji prave od lažnih branitelja. I druga stvar, ovim zakonom se utvrđuje novo pravo na stambeno zbrinjavanje dragovoljaca pripadnika borbenog sektora koji nisu stekli status HRVI-a u Domovinskom ratu, a proveli su najmanje dvije godine čime se na jedan način vrednuje njihovo dugotrajno sudjelovanje u obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Nije mi jasno da Ministarstvo branitelja nije utvrdilo koliki je broj takvih potencijalnih korisnika stambenog zbrinjavanja, koliko će to iznositi u narednom razdoblju za državni proračun jer nije moguće da će sada biti manje onih koji imaju pravo na stambeno zbrinjavanje nego što je to do sada bio slučaj, a prema sredstvima državnog proračuna u 2013. godini utvrđeno je 50 milijuna kuna na stambenom zbrinjavanju hrvatskih branitelja, u idućoj 42 milijuna, a u 2014. 33 milijuna kuna. Ne znam, vi ste rekli da je to formalna stvar predlagača da definira način kako će izvršiti izvršiti ovu zakonsku odredbu koju mi danas usvojio. To nije formalna stvar, to je suštinska stvar da mi nekomu dajemo pravo, omogućavamo da mu država riješi stambeno pitanje, a da mu u isto vrijeme za tu odredbu koja se zakonom uvodi ne omogućavamo sredstava kako bismo to

Pitanje konzekvenci za branitelje, neće branitelji posebno, ne ona velika ogromna većina poštenih hrvatskih branitelja koji su ratovali u skladu sa Ženevskom konvencijom i sa svim pozitivnim postulatima ratnog prava neće on imat posljedice zbog toga, budite sigurni. Ali bi netko od onih koji jesu formalno na popisu hrvatskih branitelja u nekom drugom kontekstu mogao imat problema ako mi jesmo pravna država i ako se bavimo istinom. Jer nakon što su hrvatski generali oslobođeni na haaškom tribunalu od tereta koji su nepravedno nosili, odgovornosti koju nisu objektivno imali za ono što se desilo, a desilo se, onda budite sigurni da zemlja koja normalno pravno funkcionira će u narednim godinama pojedine slučajeve identificirat i privest licu pravde. Strah tih ljudi koji iza sebe imaju pobijene civile i spaljene kuće, spaljene kuće, spaljenu zemlju, koji za to nisu imali ovlast ni dopuštenje hrvatskih građana da rade takve stvari bez obzira na zločine koje je doživio hrvatski narod i u Vukovaru i u Škabrnji, taj strah ne može bit strah ukupno hrvatskog društva niti taj teret trebaju nositi svi građani ove zemlje. Ako takvi ljudi budu snosili konzekvence kroz pravne procese za ono što im se eventualno otkrije i dokaže da su počinili, onda se time ne treba opterećivat ni hrvatska javnost ni hrvatski građani ni ovaj Visoki dom, a ni braniteljska populacija koja je naglašavam u najvećem broju ratovala po Ženevskoj konvenciji bez obzira na to što smo doživjeli kao narod i u Škabrnji i u Vukovaru. Borili smo se u najvećem broju pošteno, časno, kao časni vojnici časne države. i cijena bilo čija ne treba lebditi nad tom istinom. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Posljednja replika, poštovani zastupnik Mladen Novak. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Baranović, u jednom trenutku ste rekli da svako nastojanje da se pomogne bilo kojem branitelju je za pozdraviti i ma se s tim slažem i vjerujem da se svi slažemo. Ali nastojanje treba provest u djelu, treba nešto napravit. Ne možemo se svest na to da samo ćemo konstatirat treba nešto napraviti i ne radit ništa. Najveći je problem što tek kad mediji otkriju neki slučaj, tek kad se neki slučaj sazna na ovaj ili onaj način tek onda se reagira. Ali iskreno rečeno već godinu dana postoji ova vlast, neću sad apostrofirat ponovo taj slučaj Dedaković ali garantiram da takvih slučajeva ima još samo što ih mediji nisu pronašli, nisu ih objavili i ti ljudi jednostavno nisu doživjeli to da se njima pomogne, a pomoć im je nužna. Rekao sam, spomenuo sa govornice danas slučaj, mislim da se čovjek zove Pejanović, branitelj iz Siska kojem su i vlastitu djecu jednostavno uzeli i dodijelili drugoj obitelji na skrb. Čovjek je jednostavno digao ruke od sebe, na svu sreću još uvijek ne na sebe nego od sebe, ali to su slučajevi s kojim se treba bavit ovo ministarstvo, odnosno službe unutar ministarstva, a ne da se svede samo na kancelarijski posao i sad ono primat molbe, rješavat molbe i slat odbijenice ili neke ne znam ni ja šta. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica Uvaženi kolega, ja se slažem s vama da o takvim slučajevima trebamo brinuti na najbolji mogući način i slažem se s vama da je nažalost dosad bilo situacija u kojima su hrvatski branitelji ostavljeni na neki način na nemilost, na čistini, ali upravo zbog toga doradom zakona onih koji su u potpuno pozitivnoj namjeri i kontekstu doneseni dosad pa i budućim doradama ovog zakona kojeg danas donosimo moramo stvarat sustav koji jasno definira tko je odgovoran i tko je zadužen da se na najvišoj mogućnoj razini brine o hrvatskim braniteljima jer samo to jamči kompletnu, sustavnu, kvalitetnu brigu o tim ljudima koji su to zaslužili. Prepuštanje slučaju ovog problema nije dobra praksa. Znam da je toga bilo do sad, jer na žalost ni jedan zakon nije savršen, nisu bili ni ovi do sad, nije ni ovaj danas, neće vrlo vjerojatno biti ni budući koji se bude donosio na ovu temu. I osobno sam svjedočio nekim situacijama, a u nekima čak i osobno kao čovjek i prijatelj pomagao. To je dužnost svih nas, ali prvenstvena dužnost je da stvorimo sustav i da kroz pravne norme koje će bit kvalitetno donesene otvorimo put za pravu skrb prema hrvatskim braniteljima. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Nastavljamo sa raspravom klubova. U ime kluba HDZ-a govorit će Tomislav Ivić i Josip Đakić. Hvala lijepo poštovana gospođo potpredsjednice, uvažena kolegice i kolege, gospodine ministre klub Hrvatske demokratske zajednice neće podržati Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. U raspravi prilikom prvog čitanja iznijeli smo i ključne razloge zašto ne podržavamo izmjene zakona. Činjenica je da se izmjene zakona predlažu samo iz jednog razloga, a to je objava registra hrvatskih branitelja. Ovdje treba svakako istaknuti činjenicu da RH ima zahvaljujući zakonskoj regulativi dobro izgrađen sustav skrbi o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, ali što je i razumljivo prije svega o stradalnicima Domovinskog rata, dakle obiteljima poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, te invalida Domovinskog rata. U zadnjih osam godina izdvajanja iz Državnog proračuna su više nego udvostručena, te danas iznose preko 6 milijardi kuna. I ono što treba posebno naglasiti da se zakon u proteklih 8 godina striktno provodio, dakle bio je provediv sukladan materijalnim i financijskim mogućnostima države. Da su u proteklom razdoblju riješene dubioze prema braniteljskoj populaciji za što je iz državnog proračuna izdvojeno preko dvije milijarde kuna. Da je pokrenut čitav niz projekata i programa, da je sporazumom sa Bosnom i Hercegovinom riješeno pitanje pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, da je osnovan i ustrojen Fond hrvatskih branitelja, te zaklada i Fond za stipendiranje od kojih je braniteljska populacija imala itekako koristi. Sustav skrbi treba dograđivati i stoga su nam i neki prijedlozi u izmjenama prihvatljivi i nismo protiv njih i nismo protiv njih poput proširivanja prava na stambeno zbrinjavanje za dragovoljce koji su u Hrvatskoj vojsci proveli dvije odnosno tri godine. Ali nam je potpuno neprihvatljivo obrazloženje da za to ne trebaju dodatna financijska sredstva posebice znajući da je RH do sada za stambeno zbrinjavanje izdvojila 16 milijardi kuna, te da je riješeno 35000 hrvatskih branitelja. Nemamo uopće u zakonu ni projekciju o kojem broju branitelja koji će steći to pravo je riječ, a znamo da trenutno 13100 hrvatskih branitelja čeka stambeno rješenje. dajemo obećanja braniteljima za koja unaprijed znamo da ih nećemo moći riješiti ni u idućih 50 godina i da za to nisu, a neće ni biti osigurana sredstva u Državnom proračunu. Ništa gore od lažnih obećanja. Isto tako, ne možemo podržati i realizaciju predizbornog obećanja Kukuriku koalicije o objavi registra hrvatskih branitelja. Upozoravali smo i upozoravamo i sada da postoje ozbiljne prepreke od zakonskih, sigurnosnih, pa do presedana koje ćete napraviti, a to je da će RH biti prva zemlja u svijetu koja će objaviti takav popis, a riječ je o popisima koji su u pravilu zaštićeni podaci. Zanemarujete činjenicu da će javna objava dovesti do tog da će zapravo ulica ocjenjivati i suditi o tome je li netko bio ili nije hrvatski branitelj, da će to otvoriti mnoge rasprave i sporove, pa i sudske i da to sigurno vodi daljnjim podjelama u braniteljskoj populaciji. Ponovit ću još jednom nismo protiv provjera. Svjesni smo da među 500000 hrvatskih branitelja ima i onih kojima tamo nije mjesto i da država ima sve instrumente da se svaki takav slučaj provjeri pa i sankcionira. Ali smo protiv namjere da se zbog pojedinačnih slučajeva dovodi u pitanje cjelokupna populacija. Ponovo ćete otvoriti priče i rasprave o temama koje smo odavno trebali završiti. Hrvatska je umorna od ovakvih tema i priča i teških riječi ili je upravo namjera kao što u svom priopćenju kažu i braniteljske udruge skrenuti pozornost sa bitnih problema, baciti kost među narod i otkloniti razmišljanje ljudi od katastrofalne gospodarske i ekonomske situacije, od činjenice da je na burzi 350000 nezaposlenih, stalna poskupljenja, najava novih poreznih presija i harača prema hrvatskim građanima, sa činjenice da hrvatski građani jedva spajaju kraj sa krajem, da se ova Vlada nema čime pohvaliti i da ne nudi nikakve perspektive. I da umjesto rasprava o sumornoj hrvatskoj svakodnevici mi ponovo namećemo teme iz '91., '71., '41. godine što može samo izazvati nove, stare podjele u hrvatskom društvu. Zbog svega toga kao što sam rekao klub Hrvatske demokratske zajednice neće podržati ovaj zakon. Ovo je čini mi se i prvi puta u posljednjih 9 godina da na galeriji nemamo predstavnika nijedne braniteljske udruge. Gospodine ministre trebali bi se zapitati zašto danas u Hrvatskom saboru nema predstavnika onih o kojima danas raspravljamo i donosimo izmjene zakona? U pravilu galerija je uvijek bila puna i uvijek kada se u proteklih 9 godina raspravljalo o zakonskim prijedlozima vezanim za hrvatske branitelje bilo je u pravilu suglasje i velika većina braniteljskih udruga je kao što sam rekao u replici podržavala i novi zakon koji je donesen 2004. godine, ali i sve izmjene uključujući i onu odluku Vlade o smanjenju plaće za 10% što danas očigledno nije slučaj. I priče o tome da su branitelji za objavu registra samim time padaju u vodu. Hvala lijepo, a kolega Đakić će nastaviti. potpredsjednice, gospodine ministre, kolegice i kolege. Klub zastupnika HDZ-a i mogao bi se suglasiti sa ovim zakonom ukoliko bi se ovih 8 amandmana koje smo stavili na prijedlog zakona kao klub i usvojili. Ja ću nešto govoriti u ime kluba o njima. Naime, predlažemo da se ostavi na snazi status obitelji smrtno stradaloga hrvatskoga branitelja iz Domovinskog rata koji uslijed bolesti kao i obaveza vještačenja uzročne veze između bolesti sudjelovanja u Domovinskom ratu budući da se radi o najčešćim uzrocima smrti hrvatskih branitelja od posljedica obnašanja službe, odnosno pogoršanja bolesti ili pojave bolesti iznimno veliki broj uzoraka smrti bilježi se zadnjih nekoliko godina. A posebice puno je slučajeva hrvatskih branitelja umrlih od posljedica malignih kardiovaskularnih i drugih bolesti koje su uzročno povezane sa pogoršanjem zdravstvenog stanja hrvatskih branitelja uzrokovanih stradanjem u obrani suvereniteta RH. Prema službenim podacima Ministarstva branitelja u razdoblju od '95. do 2011. godine umrlo je gotovo 12 tisuća hrvatskih branitelja što predstavlja porast smrtnosti od enormnih 160%. Samo u 2010. godini umrlo je 2187 branitelja, a u 2011. godini preminulo je 2354 branitelja. Najveći broj branitelja preminuo je od posljedica karcinoma te od posljedica srčanog i moždanog udara dok stopa suicida iznosi 10%. Što znači da je samoubojstvo počinilo 2000 branitelja te iz dosadašnje prakse i medicinskog vještačenja bolesti branitelja pokazalo se da kumulativni ratni stres može poslužiti kao okidač i izazvati bolesna stanja koja se kad nastupe progresivno razvijaju. Budući da je razvidno da se radi o povećanom i alarmantnom broju smrtnosti hrvatskih branitelja od posljedica bolesti, odnosno pogoršanja bolesti npr. moždanog udara neophodno je potrebno medicinskim vještačenjem utvrditi uzročno posljedičnu vezu između smrti uslijed bolesti i sudjelovanja u Domovinskom ratu. Odredbama važećeg zakona kao i nastavno konačnim prijedlogom zakona u potpunosti se ukida ovaj osnov za priznavanje statusa smrtno stradalog hrvatskog branitelja koji na temelju dosadašnjih podataka o smrtnosti hrvatskih branitelja je najučestaliji te se ukida mogućnost stručnog medicinskog vještačenja u svrhu dokazivanja uzroka smrti. Na osnovu svega ovoga što sam vam iznio u svrhu pravilnoga utvrđivanja prava na priznavanje statusa smrtno stradalog hrvatskog branitelja kao i prava obitelji na obiteljsku invalidninu i obiteljsku mirovinu uslijed uzroka smrti hrvatskog branitelja predložit ćemo da se to amandmanom u zakonu i popravi s obzirom da smo svjesni da je 40 milijuna kuna manje u proračunu Ministarstva branitelja, da je još 47 manje na prostoru Ministarstva graditeljstva graditeljstva koji su bili za potrebe hrvatskih branitelja i stambeno zbrinjavanje, da je ukupan iznos zdravstvenog sustava te mirovinskog sustava graditeljstva i branitelja je smanjen za 142 milijuna kuna mislimo da i ovu populaciju udovica koje ostaju poslije hrvatskih branitelja a koji su umrli i smrtno stradali kao posljedica rane ili kasnijega oboljenja a vezano uz obnašanje službe bi trebala biti uvrštena i u ovom zakonu. Što se tiče radnih mjesta zapošljavanja pozdravljamo oštrenje zuba zakonskih sankcija koje će se upotrijebiti prema onim poslodavcima koji neće zapošljavati hrvatske branitelje, a prioritet kod zapošljavanja i dosada su imali hrvatski branitelji kao i djeca poginulih. No, međutim puno puta se to izigravalo. Sada u zakonu se događa to da se uskraćuje prednost pri zapošljavanju u slučaju zapošljavanja na poslovnim radnim mjestima koja su zakonom ili drugim pravnim propisima utvrđena kao rukovodeća radna mjesta u tijelima javne uprave. I protivimo se takvoj diskriminaciji hrvatskih branitelja koji su se kroz Fond hrvatskih branitelja i stipendije usavršavali, doškolovali i došli do jednih stvarnih titula kojima mogu obnašati službu i na takvim mjestima u javnim u javnim ustanovama ne znam zašto im onemogućavati da budu i oni ti koji će biti rukovodioci u javnim službama. Ovo mi se čini kao da je napravljeno samo za potrebe onih koji će biti radnici u nižim kategorijama zaposlenja. Što reći o drugim amandmanima koje smo pripremili? Organizirana izgradnja provodi se putem Ministarstva branitelja u suradnji sa Agencijom za pravni promet i posjedovanje nekretnina i Ministarstva nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje. Tu tražimo da se to sve stavi u Ministarstvo branitelja kako bi vi imali nadzor s obzirom na niz nepravilnosti koje su se dosada događale u izgradnji stambenih objekata tj. u nekvalitetnom odrađivanju Ministarstva graditeljstva što se tiče nadzora. Pa i danas znam da imate puno problema u poboljšanju tih stambenih uvjeta tj. nema osiguranja koja mogu nadoknaditi nekvalitetnu izgradnju i to je teško ispraviti. Roditelji, udovice ili udovac smrtno stradaloga hrvatskoga branitelja iz Domovinskog rata Ovisno o utvrđenom stupnju oštećenja organizma imaju prednost pri smještaju u domove socijalne skrbi. Također imam amandman kojima želimo reći sljedeće, da na konačnom prijedlogu zakona prednost pri smještaju u domove socijalne skrbi priznaje se samo hrvatskim ratnim invalidima Domovinskog rata da od 100% oštećenja organizma i skuplje je do 80% tjelesnog oštećenja. Mi bi tu predložili da to bude za sve s obzirom da stvarno ovi koji su sa manjim postotkom oštećenja organizma su i sa manjim primanjima, sa manjim mogućnostima i smještaja i brige i skrbi i ti su u najnezavidnijem položaju. Što se tiče samoga registra hrvatskih branitelja želimo i tu amandmanom poboljšati ali da ne govorimo o svemu, o posljedicama i svemu onome što će biti. Želim samo jednu stvar reći, dozvolite svakome onome što je demokratsko i ustavno pravo koje proizlazi iz članka 37. Ustava RH da svojom pisanom izjavom dozvoli općeg dijela svojih podataka na internetskom portalu. Tada će sigurno nećete učiniti pogrešku, tada ćemo dići ruku za to, i uvažite ovaj amandman i tako će biti i tada možete reći u izjavi da se traži da se objavi moj opći dio, dozvoljavam da se objavi i posebni dio. Tada se nemam čega sramiti. Bojim se i stvarno strahujem i upozoravam i ovaj Visoki dom i vas ministre i Vladu RH te znam ja da nema odgovornosti, teško je snositi ni bilo kakve odgovornosti kada bude kasno. Ja vas upozoravam i molim, razmotrite ove amandamane do sutra, vidite, poboljšajmo tu situaciju, idemo zajedničkim konsenzusom donesti ovaj zakon koji će biti na korist hrvatskim braniteljima i tada će klub HDZ-a podržati ovaj zakon. Hvala lijepa. Na redu su replike. Prvo na izlaganje gospodina Ivića, Josip Benčić, izvolite. **Benčić, Josip (SDP)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, gospodine ministre, uvaženi kolega Ivić i u prvom i ovdje u drugom čitanju mislim da smo se svi složili da je onaj prethodni zakon bio dobar i da je ovo samo nadogradnja ovog zakona. Tu se mijenja pet, šest stvari, ali koliko vidim vi od drveta ne vidite šumu i najviše vidim koliko pričate u objavi registar. Pa ću se onda i ja na to osvrnuti i zadnji puta sam replici rekao, vi ste citirali da objava Registra, …/Govornik se ne razumije./… da će ulica suditi. I zadnji put sam vas zamolio, koja ulica, kakva ulica? Kome će suditi ulica? Nemojte ljude plašiti sa ulicom, Hrvatska država je pravno uređena država i ako se u tom registru uoče neke nepravilnosti neće ulica suditi to budite bez brige.

i evo ja sam rekao da je zakon koji je do sada bio na snazi je bio provediv zakon i to je najveća vrijednost tog zakona da su se sve obaveze prema hrvatskim braniteljima do u zadnju lipu ispoštovale, da smo riješili sve dubioze koje smo naslijedili 2003. godine kada smo došli u Ministarstvo hrvatskih branitelja, one nisu bile male. I druga stvar kolega, ja se slažem da je Hrvatska pravna država Hrvatska ima sve instrumente da ako u nešto sumnja, u nečiji status to i na legitiman način i kroz institucije provjeri. I za to sam se zalagao i sad se zalažem za to. Država ima dakle sve instrumente da provjeri određene sumnje koje postoje, a nećete me kolega razuvjeriti, dapače da stavljanjem registra hrvatskih branitelja na plot a objavom preko interneta mi ga u biti stavljamo na plot neće ulica o tome odlučiti, i te kako će odlučivati i vidjet ćete koje će sve to rasprave u Hrvatskoj javnosti izazvati objava registra, a uvjeren sam da će to rezultirati brojim međusobnim optužbama branitelja ali i brojnim optužbama i prijavama sudskim branitelja protiv ministarstva i Vlade RH. Zahvaljujem. Poštovani kolega Iviću, ja ću se također osvrnut na vašu izjavu kako će ulica o tome odlučivati i određivat tko jest a tko nije bio lažni lažni hrvatski branitelj. Ne trebamo se mi toga bojat, to tko jest a tko nije bio, kome jest mjesto u registru, a kome nije to će utvrdit nadležne institucije ali da će ulica kako vi kažete a ja bih rekao ne ulica nego hrvatski građani stvarni sudionici Domovinskog rata, naši suborci ukazati tim institucijama ne na one kojima i jest mjesto tamo, nego na one kojima nije mjesto tamo. Neće dovest do situacije da će doćI do svađa i prijepora između stvarnih sudionika Domovinskog rata nego sam ja uvjeren da će se svi oni zajedno ujedinit protiv onih kojima u Registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata nije mjesto i u tome je samo moguća uloga i značaj kako vi kažete ulice, ja bih rekao naših suboraca, hrvatskih građana, čija će ja i očekujem to od njih bit dužnost ukazat i razotkrit sve one koji se nalaze među onim časnim ljudima kojima mjesto u registru jest za razliku od njih kojima mjesto u tom registru nije. Ivić. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepa poštovano gospođo potpredsjednice, kolega Burić nisam ja za to da se prikrivaju i sakrivaju oni kojima nije mjesto u Registru hrvatskih branitelja. Ja sam samo za to da pravna država i institucije ove države rade svoje posao i one imaju tu mogućnost i to su radile sve ove godine. dnevno su u Ministarstvo hrvatskih branitelja, zna to i ministrica tadašnja gospođa Kosor i u mojih 2,5 godine koliko sam bio ministar hrvatskih branitelja dnevno je dolazilo na desetine pogotovo kada je objavljen onaj falš registar na desetine dopisa anonimnih ali i potpisanih gdje su kao što vi kažete građani ili suborci prijavljivali sumnjive okolnosti stjecanja statusa hrvatskog branitelja. Sve te anonimke, sve potpisane prijave su proslijeđene tamo gdje im je mjesto, proslijeđene su Državno odvjetništvu, proslijeđene su MUP-u, MORH-u, Vojnoj policiji i na temelju toga u nekoliko zadnjih godina je 2,5 tisuće ljudi izbrisano sa popisa hrvatskih branitelja. Nakon što je utvrđeno da zbog ovog ili onog razloga su na zakonom suprotan način stekli status branitelja, izbrisani su iz Registra hrvatskih branitelja. ja sam za takvu varijantu. Provjera da i to svakodnevna provjera ali ne hajka, ne dovođenje u pitanje svih 500 tisuća ljudi. A mi na ovaj način objavom registra dovodimo u pitanje svih 500 tisuća ljudi. I činjenica je da će se o tome itekako raspravljati i po kafićima i u ulici i na mjestima gdje se u biti takve rasprave ne bi trebale voditi. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Budući da je kolega Ivić upotrijebio ponovno taj termin o tome da se može dogoditi da o braniteljima koji su na popisu Registru hrvatskih branitelja sudi ulica pretpostavljam da ste mislili na zapravo prije svega ono što zovemo javno sramoćenje, javno ponižavanje. Jednom kada netko doživi javno sramoćenje i poniženje u tom smislu da ga mediji ili netko drugi proglasi lažnim, dakle da je lagao državi i da je lagao javnosti, da je lagao svojoj obitelji da je branitelj, a da to zapravo nije ili da je na temelju toga dobio neko pravo, to se ako to naravno nije istina, ničim i nikada ne može popraviti. Ja upozoravam na još nešto, dakle tim sramoćenjem ako se to dogodi a nažalost sigurna sam da hoće onda u pravnoj državi onda neće stradati samo taj pojedinac imenom i prezimenom, nego u konačnici i njegov zapovjednik. Naime, nemojte zaboraviti statuse hrvatski branitelji dobivali su među ostalim i na temelju potpisa zapovjednika. I neću sada nabrajati sve zapovjednike pobjedničke Hrvatske vojske koji bi na taj način posredno mogli biti osramoćeni. I malo prije kolega Ivić spomenuo evo dok sam bila gotovo 6 godina ministrica hrvatskih branitelja, gospodin Ivić je bio državni tajnik. Svaku dojavu, svaku indiciju anonimnu, potpisanu i mi smo dostavljani i to je pravna država Državno odvjetništvu odnosno USKOK-u

i u konačnici sudovi suditi. I na kraju evo gospodine Iviću podsjećam vas da smo i neke zaposlenike vlastitoga ministarstva na koje su neki branitelji ukazivali da su zloupotrebili svoje pozicije u samome ministarstvu mi nastojali sankcionirati. … /Upadica: Hvala lijepo./ … Ali to je neka druga priča. Nažalost događalo se da su i te zaposlenike službenike onda u konačnici institucije vraćale natrag na posao. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku Tomislav Ivić. Hvala lijepo. Poštovana gospođo Kosor slažem se naravno s ovim što ste rekli i to je činjenica da će se to događati i zato jesmo protiv ove objave registra. I ono što ste rekli da ako samo jedan hrvatski branitelj bude imao problema prilikom prelaska granice, prilikom iznošenja podataka o njegovom ratnom putu, a naknadno se utvrdi da to što je izneseno nije točno onda registar zasigurno nismo trebali objaviti, a toga će biti. Vidjet ćete što će se dogoditi i kakvih sve problema i procesa će biti nakon objave registra. Točno je to da se mi ona dva mandata za vrijeme HDZ-ove vlade nismo bavili politikantstvom i politikom, nego smo radili u interesu hrvatskih branitelja. I zato jesam u izlaganju u ime kluba naveo neke projekte koje smo realizirali i to je u biti zadaća Ministarstva hrvatskih branitelja, da skrbi i brine se o sadašnjosti, a još više možda o budućnosti hrvatskih branitelja, a ne da vodimo isprazne rasprave o nekim nekim stvarima koje za hrvatske branitelje nisu presudni, nisu ni bitni. Hrvatske branitelje zanima kako će oni živjeti i kako će njihova djeca školovati, ono što u biti zanima i sve ostale građane ostale građane RH. A mi se neprekidno vraćamo u prošlost, pokušavamo ovo pitanje koristiti u dnevno političke svrhe što svakako nije dobro. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Đakić vi ste u pravu. Sa izmjenom ovog Zakona o pravima hrvatskih branitelja i sa davanjem nekakvih ovlaš novih prava želi se prikriti stvarni razlog, a to je objava Registra branitelja. Jer ako je stvarna namjera ministra i ove Vlade da se pomogne hrvatskim braniteljima onda će usvojiti ove amandmane koje će predložiti klub HDZ-a iz jednostavnog razloga što ti amandmani akceptiraju jedno novo stanje. Jer hrvatski branitelji su danas 17, 18 godina stariji, sa novim problemima, sa novim potrebama koje nažalost u trenutku pisanja ovog zakona prije 5, 6 godina se nisu mogli predvidjeti. I gospodine ministre, ako stvarno želite pomoći ne samo preko medija da se to piše i generalu Dedakoviću i mnogim drugima onda trebate usvojit ove amandmane koje predlaže HDZ i onda ćete i onda ćete stvarno pokazati da želite pomoći hrvatskim braniteljima. Ako to ne napravite onda je evidentno da vaša poruka u javnosti, ustvari poruka ministra u javnosti kolega Đakić da je stvarno jedini pravi razlog, a to je da će on za Božić objavit registar. O registru ću govorit nešto kasnije u pojedinačnoj raspravi. Međutim gospodine ministre, kad predlažete neka prava u zakonu… **Zgrebec, Dragica (SDP)** Replika kolegi Đakiću, ne ministru. ali to je ministru upozorenje, a kolega Đakić je govorio isto o tome, prema tome dobro zna što govorim. Dakle kolega Đakić, ako ministar predlaže nekakvo pravo u zakonu onda mora za to i osigurat sredstva, međutim mi smo nažalost u zadnjih nekoliko dana raspravama da se predlažu silni zakoni koji će se svidjeti hrvatskoj javnosti, a za njih nema novaca. Prema tome, ne možemo zbog starenja populacije hrvatskih branitelja proračun hrvatskih branitelja zbog toga mora rasti. Ne mogu se osiguravati nova prava ako nema… **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Odgovor na repliku, Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa kolega Šuker, da, točno je da želimo zaposliti nezaposlene hrvatske branitelje, njih 26 do 30 tisuća čak od ukupnog broja nezaposlenih, no smanjujemo sredstva za zapošljavanje hrvatskih branitelja u proračunu i ovim svim zakonskim odrednicama koje bi u suštini bile pozdravljive, koje bi bile dobre za hrvatske branitelje, bile bi poboljšanje da stvarno ima osiguranih sredstava. Ali ako smo smanjili u svim pozicijama koje su potrebne za hrvatske branitelje, za 142 milijuna kuna proračun onda ne možemo govoriti da se hrvatski branitelji mogu nadati nečem bolje. Mogu se nadati mrtvom slovu na papiru jer neće dobiti ona svoja prava koja će u ovom zakonu biti izglasana. Da je tome tako i da su hrvatski branitelji shvatili da se radi o o cilju objave registra jasno govori i današnji dopis koji su uputile krovne udruge stradalničke populacije i Specijalne policije kojima se pridružuje i HVIDRA Republike Hrvatske. Jednako tako vide sad da ništa nema od onoga suglasja koje je definirano i sporazumima koje braniteljske udruge imaju potpisane sa Ministarstvom hrvatskih branitelja i dolazi upitnost daljnji rad i suradnja. Ministarstvo hrvatskih branitelja, kolega Šuker, nije formulirano i formirano kako bi donosilo političke ocjene nego kako bi skrbilo o potrebama hrvatskih branitelja i onih koji su u najugrožavajućoj situaciji. Većina zakona je definirala prava, ono što je trebalo dopuniti trebalo je ostati u okvirima proračunskih sredstava kojih nažalost nema. Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Đakić, ovim zakonom je predviđeno priznavanje određenih statusa i novih novčanih prava hrvatskim braniteljima i nemamo ništa mi u klubu HDZ-a niti ja osobno protiv da pravo na stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, dragovoljaca s najmanje dvije, odnosno tri godine sudjelovanja u Domovinskom ratu, da im se osigura stan. Međutim evo u proteklih … godina na poziciji stambenog zbrinjavanja hrvatskih branitelja Republika Hrvatska je utrošila oko 16 milijardi kuna. Meni nije jasno, ja bi molio da tu ministar objasni nama i cijeloj hrvatskoj javnosti, kako je moguće uvoditi novčana prava, a da u isto vrijeme za njih ne treba osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu kao što piše na stranici 29. obrazloženja ovoga zakona. se neće osigurati dodatna sredstva nego ono što sam i prije rekao, na dvije pozicije u državnom proračunu koje se odnose na stambeno zbrinjavanje invalida i branitelja u Domovinskom ratu i to na poziciji Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva i na pozicijama Ministarstva branitelja ukupno se u idućih tri godine smanjuje iznos za stambeno zbrinjavanje. Pa mi tu nije jasno kako ćemo sada omogućiti da se poveća broj branitelja koji će imati pravo na stambeno zbrinjavanje, a da u isto vrijeme na pozicijama državnog proračuna, na tim pozicijama koje bi trebale omogućiti to novo pravo se ta ista sredstva smanjuju. Ja jednostavno to ne mogu shvatiti i žao mi je što ovako jedna dobra ideja da se omogući i dragovoljcima koji su sudjelovali tri godine u Domovinskog ratu kao što je to zakonom predviđeno, da im se omogući stambeno zbrinjavanje, da im to pravo ovim zakonom zakonom deklarativno omogućavamo, a da im stvarno kroz pozicije državnog proračuna to onemogućujemo. Ja ne znam kad su se zakoni radili u pravilu se morala raditi paralelno i procjena financijskog učinka koja je bila pretpostavka da se nekakav zakon može predložiti. Interesira me taj obrazac… … /Govornici govore Kolega Bačiću, apsolutno ste u pravu. Što reći? Stvaramo nove obaveze u državnom proračunu i u Ministarstvu branitelja, a nismo riješili ni 13,5 tisuća HRVI-a koji čekaju na listama za stanove. To su invalidi sa 20 do 50 eventualno posto oštećenja organizma kojima su djeca već odrasla i koji više ne mogu koristiti onu povlasticu da i djeca ulaze u obitelj pa im se smanjuje cijena otplate stana. Znači oni su već kažnjeni time što su djeca samo odrasla i otišla od njih, više ne mogu koristit njih kao članove obitelji. To je s jedne strane. S druge strane, stvaranje ove obaveze dok se na proračunskom nivou Ministarstva graditeljstva sa 16 milijuna smanjuje na 9, skoro za polovicu, samo za polovicu tamo gdje piše graditeljstvo, dok imamo u izradi stanove u Dubrovniku koje ne možemo završiti ni sredstva za te stanove. Ali gdje, kako bi komercijalne kredite odobrili sa povlaštenom kamatom za ovih recimo 6 ili 7000 koji čekaju na listama. Ja bih također pozdravio da dragovoljcima omogućimo stambeno zbrinjavanje. Oni su zaslužni. Evo imali su sreće, nisu stradali u Domovinskom ratu ali nema novaca. Čim smanjujemo tako strašno pozicije na svim dijelovima koja prate skrb o hrvatskim braniteljima za 142 milijuna kuna ne možemo se nadati da će u budućem vremenu se nakako riješiti. Jedino se može dodijeliti onaj dio koji je …/Govornik se ne razumije./… državnih stanova ali taj nije dovoljan. Ministarstva obrane, Ministarstva unutrašnjih poslova koji su najperspektivniji, državnih agencija kao i državnih tvrtki koje mogu te stanove dat. To je premalo da bi mogao zadovoljiti one potrebe koje su na listama, a kamoli novih 40000 dragovoljaca. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa kolega Đakić, evo ja ne znam govorili smo puno o tome da nisu osigurana sredstva u proračunu za sve ovih puno prava koja se daju ovim zakonom. Mene bi zanimalo jel' po novom Poslovniku hrvatske Vlade postoji još uvijek obveza tzv. procjene financijskog učinka obrasca koji se mora odobrit od Ministarstva financija prigodom donošenja i predlaganja svakog zakona ako još postoji. Strašno bi me zanimalo tko je potpisao taj PFU obrazac i procjenu financijskog učinka za ovaj zakon. Ali o nečem drugom ću govorit. Vi ste spomenuli, izvrsno ste spomenuli izmjenu članka 35. osnovnog zakona ili članka 8. ovog zakona koji govori o pravima prednosti pri zapošljavanju hrvatskog branitelja i članova obitelji i djece poginulih branitelja gdje u obrazloženju koje uobičajeno ne korespondira sa tekstom članka iz zakona se kaže kako se šire prava hrvatskih branitelja, jer se uvode u osobe koje su dužne poštivat to pravo i pravne osobe sa javnim ovlastima osim pravnih osoba u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, države i državnih tijela. To doduše jest jedno malo proširenje na neke agencije, komore itd. Ali se ne kaže da im se drastično smanjuje to pravo. Zašto im se smanjuje? Jer im zaprećuje da apliciraju sa prednošću prigodom zapošljavanja na sva rukovodeća Zašto ministar branitelja i predlagatelj, zašto na kraju krajeva premijer Milanović sa svojom Vladom podcjenjuje hrvatske branitelje i djecu hrvatskih branitelja koja su se školovala, koja su visoko obrazovana da ne mogu aplicirat s prednošću na rukovodeća radna mjesta kada se raspisuje natječaj pod istim uvjetima, a za sva druga tzv. obična mjesta mogu. I zašto na kraju krajeva nije vam bilo niti potrebno pisat ovo za državna tijela i za za državnu upravu jer i tako ste za sva rukovodeća radna mjesta ukinuli natječaj, pa već po tome branitelji ne bi mogli na njega aplicirati. Hvala lijepo. Pa kolegice Lovrin, jasno je da sve ono što je učinjeno kao dobro u financiranju školovanja, tj. stipendiranju iz Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja i djece hrvatskih branitelja pada u vodu kada ona danas sa fakultetskim obrazovanjem ili magisterijom ili doktoratom koji su postigli hrvatski branitelji ne mogu aplicirati i imati prednost kod zapošljavanja. Ovo je jasna poruka da hrvatskoj ne trebaju školovani hrvatski branitelji, da oni ne mogu biti rukovodeći kadar jer vjerojatno oni ne odgovaraju kriterijima koje je uvela koalicija. Ja se bojim da ovakvim diskreditacijom hrvatskih branitelja sigurno nećemo im pomoći u daljnjem zapošljavanju i ovo u zakonu je zapravo i uvredljivo za sve one koji su se mukotrpno borili da bi stekli titulu i diplomu kako bi mogli dalje voditi određene i javne ustanove na dobrobit hrvatskih građana koji bi u tim ustanovama drugačije razumjeli potrebe hrvatskih branitelja koje puno puta nisu kako treba i odnos prema njima nije u tim ustanovama onakav kakav bi to zasluživali. Vjerujem da smo ovim amandmanom koji smo uputili kao klub, da će ministar ali i vladajuća koalicija uvažiti sve aspekte i potrebe i da ovu ovu zakonsku odrednicu koja govori o tome da u tijelima javne uprave nema mjesta za rukovodioce hrvatske branitelje koji imaju sve jednake uvjete kao i svi ostali koji se javljaju na natječaj da će se izbrisati. Molim vas ministre da razmislite o ovom, jer ovo je stvarno diskreditacija svih onih koji su se školovali i koji su željeli postići najviše u Hrvatskoj domovini. Zahvaljujem. Poštovani kolega Đakiću, često se spominjala teza kako će objava registra hrvatskih branitelja ugrozit moguće pojedine hrvatske branitelje prije svega one koji ne žive u RH ili u Republici Srpskoj ili u Republici Srbiji. I u tom smislu vaš prijedlog, amandman da se omogući pojedinim braniteljima koji ne žele da im se objave njihovi podaci smatrajući da će im bit ugrožena ili sigurnost tamo gdje žive, mogla bi biti i prihvatljiva. Uistinu bi mogla bit prihvatljiva, međutim i o tome možda ministar treba razmisliti. Ali bi moralo bit navedeno da se to odnosi uistinu samo na one hrvatske branitelje koji ne žive u RH. Jer mislim da ni jedan hrvatski branitelj koji živi na teritoriju RH neće niti poželjet, dapače bojat će se da slučajno ne bude izostavljen iz registra hrvatskih branitelja, a kamoli da bi tražio. Nema razloga da traži kad mu zakon nudi, dapače čak i stvari koje mislim da i pripadaju. Jedini mogući razlog koji bi možda netko od hrvatskih branitelja koji živi na području, oni koji se nalaze u registru hrvatskih branitelja, ne hrvatskih branitelja, a koji živi na području RH za mene jedini logičan razlog bi mogao bit to da izbjegne mogućnost da mu se ime nađe i bude izvrgnut javno sudu javnosti, pa i djelovanju institucija kad je u pitanju kako se i pod kojim okolnostima našao u registru hrvatskih branitelja. Dakle, možda razmislite o tome i da razmislite o tome da za one hrvatske branitelje ako uistinu pisano zatraže da ne budu u tome samo pod uvjetom da se radi o braniteljima koji trenutno više ne žive u RH. Za sve ostale neka se objavi i neka se vidi tko je pravi, a tko je lažni branitelj. Kolega Buriću ja bih se složio s vama i drago mi je da prepoznajete bar taj jedan segment koji je ugrožavajući za sigurnost hrvatskih branitelja. Ali kad bi svi skupa razmislili u zajedništvu sa našim ministrom hrvatskih branitelja koliko je to osjetljiva i škakljiva tema, a ja ću reći što mislite za one koji idu kod svoje rodbine, a žive u RH, idu preko idu preko granice? Što bi rekli sada za vašega sumještana iz Osijeka koji je završio u Torontu i na granici je tamo interniran, a odslužio je svoju kaznu? Što bi rekli za gospodina Dinu Kontića koji je u onoj grupi kažnjen, odslužio zatvor otišao je u posjet u Toronto i eno ga tada sada u zatvoru. Zato što naše pravosuđe nije izbrisalo mrlju sa njegovoga lica i moramo intervenirati da mu pomognemo kako bi ga pustili. Što mislite o svima onima koji su radili u našim obavještajnim službama i zajednicama u prikupljanju obavještajnih podataka koji će se naći na tom registru? Ako ćemo konkretno razgovarati što mislite o građanima srpske nacionalnosti koji su čak bili u u neprijateljskim postrojbama a radili su za našu službu? Ako ćemo iskreno razgovarati zar ne ugrožavamo njihovu sigurnost? Zar ne ugrožavamo nacionalnu sigurnost RH? Tko će Tko će ikada više bilo po kojim obavještajnim podacima dati našim službenicima ili službama podatke ili biti suradnik ukoliko se objave svi ovi popisi? To su pitanja koja su sigurnosne naravi i koja bi trebalo dobro, pametno u pametnoj državi razmisliti, ocijeniti i dati sud i Vijeće za nacionalnu sigurnost bi trebalo o tome raspraviti kako ne bi došlo do onoga što prijeti svima onima koji će se naći u takvoj neugodnoj poziciji.

moram intervenirati jer ovdje je iznesen stvarno jedan veliki niz neistina. Naravno, ono sve što se radilo proteklih 20 godina, formiranje istine kako treba, zamagljivanje istine i prazne priče. Dakle, prva priča koju su vam prodali i podijelili su vam ovdje ovaj pamflet, gospodin Kajin je rekao da ne bi nazvao pamflet ali to je pamflet. Dakle, za sve vas koji ne znate u Hrvatskoj djeluje 1160 udruga iz Domovinskog rata. Zakon o udrugama ih tretira sve potpuno jednako i ovdje je poslano priopćenje 6 udruga u kojima ja vidim i časna imena, evo čak tu nema ni potpisa, tako da to je oblik specijalnog rata kako se to radi. Na tribini gore na balkonu nema udruga koje su vama nekada bile potrebne kao potpora, kao podrška, kao ohrabrenje i kao sredstvo pritiska na ostale saborske zastupnike. Ja sam na početku svog mandata rekao i ostajem kod toga dok god sam ministar, a moja najveća prednost je u tome što ja ne bih ubio za to da sam ministar za razliku od nekih drugih i jedva čekam da mi završi mandat jer ovo je mučno, ovdje mi je najviše mi je muka. Sva sreća da sam bio u logoru pa mi je puno lakše sada.

Ne dobacujte iz klupa. Imate mogućnost rasprave i imate mogućnost replike. **Matić, Predrag Fred** Na početku mandata sam rekao udrugama da će mi biti partneri, da ću jako surađivati s njima i surađujem, ali da oni neće biti ti koji će voditi politiku kao što je to bilo prethodnih godina i to sigurno neće biti dok god sam ja ministar. Kad bude netko drugi neka nastavi voditi politiku. Dao sam si malo truda dok ste tu pričali, dakle ovaj pamflet je potpisalo kao što sam rekao 0,005% udruga iz Domovinskog rata. To što sada ovo su najveći predstavnici, nisu predstavnici i tako. i sami znate, a to sam rekao i prošli puta, da s braniteljima ne vrijedi ona poslovica 100 ljudi, 100 ćudi. Za njih vrijedi 100 ljudi, 125 ćudi. Jer imam podatke primjerice kada se govori o pravima i statusu udovica gdje one meni pošalju mail u kojem me jako podržavaju, onda za dva dana stigne mail da me ne podržavaju, a onda ponovno kažu da je to dobra odredba, a onda kažu da nije. A ja još jedanput govorim dakle ovdje izmjenama i dopunama ovoga zakona predviđeno je više od 10 potpuno pozitivnih i afirmativnih odredbi kojima se poboljšava status hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. registra i to je ono što vas najviše boli. Dakle, ovdje je spomenuto kada je registar rađen i kada je pokojni predsjednik Tuđman govorio nakon rata da je bilo 350 tisuća branitelja, kada se registar radio onda je utvrđeno da su mnogi pripadnici Hrvatske vojske na počecima kada nije bilo Hrvatske vojske bili pripadnici i Policije, a kasnije su prešli u postrojbe Hrvatske vojske pa smo imali Peru Perića na dvije liste, a onda smo utvrđivanjem registra ga stavili na jednu listu. Dakle, matematika kaže da ih onda nije moglo biti više nego ih je moglo biti samo manje. Kada govorite isto tako da se skreće pozornost sa bilo kakvih drugih problema koje Hrvatska ima, a ima ih, prošli put ste mi također, postavili ste mi neka pitanja o poljoprivredi, o školstvu, o zdravstvu o ne znam čemu sve ne. Nažalost ja, to nije moj resor i ne utječem na to. Da se nešto moglo bolje napraviti vjerojatno i je, ali nakon 20 godina sustavnog devastiranja Hrvatske teško je za godinu dana bilo što napraviti. Ja radim kao ministar branitelja i brinem se o hrvatskim braniteljima i o njihovim problemima. Ponovno, znači gdje se radi zamagljivanje? Kaže ne treba uvoditi neko pravo za koje nisu osigurana sredstva, to je rekla uvažena zastupnica Lovrin i gospodin Bačić. mi stalno imamo, konstantno imamo ogroman pritisak na stambeno zbrinjavanje, a nemamo riješena pitanja i sredstva za stambeno zbrinjavanje što znači prema vašoj logici a tu bi trebali biti onda pošteniji, reć onda to pravo nismo trebali niti od početka konzumirati jer je to jednostavno nemoguće. Dakle ponavljam ponovno vam govorim, ovom izmjenom i dopunom, hrvatski dragovoljci, borbeni sektor koji su proveli više godina u Domovinskom ratu za mene su veći stradalnici od 20, 30 % invalida i imaju pravo biti na ovoj listi. A mi ćemo i dalje dijeliti 200, 300 kredita kredita ili stanova koko smo to radili prethodnih godina, samo tko će biti na čelu liste vidjet ćemo sada kad poslije Nove godine napravimo novu listu. Samo 200, 300 toliko sredstava ima toliko će biti riješeno, a da li će na toj listi biti 13 i pol tisuća koliko ih ima sada ili će ih biti 135 tisuća ako ih bude toliko opet će se dijelit 200 do 300 kredita koliko sredstava bude bilo. Govorimo o striktnom provođenju zakona, gospodin Ivić je govorio o striktnom provođenju zakona, da mi provodimo zakon. Jedna od odredbi koju nitko ovdje ne spominje je ta da je u prethodnom razdoblju na temelju tužbi pripadnika Hrvatskog vijeća obrane koje je Hrvatska država uredno isplaćivala isplaćeno 11 milijuna kuna, ove godine 40 milijuna a ako ćemo dalje striktno provodit zakon i uvedemo neke odredbe konačnica je 62 milijarde kuna i to je striktno provođenje zakona također 62 milijarde. Na kraju idete sa onim najvećim pritiskom, moram i na to odgovoriti. Dakle, postavimo tezu naopako ili vi je postavite naopako pa ispravimo, do sada se ubilo 2000 hrvatskih branitelja, možda baš zato što su morali gledati one koji koriste prava a koja su možda njima pripadala a gledaju da korite oni drugi. Ja ne želim ovdje biti kladioničar i sa takvim stvarima se igrati ali ajmo postaviti takvu tezu. Do sada kad je sve bilo pravično, pravedno, pošteno ubilo se 2000 branitelja, pa evo preuzimam odgovornost da vidimo koliko će ih se ubit nakon objave Registra hrvatskih branitelja. Imena za vječnost, to su najbolji hrvatski sinovi koji će biti na popisu i u registru hrvatskih branitelja. Onima kojima tu nije mjesto, nije. Ponovili ste ponovo jednu netočnost, dakle u proteklom razdoblju ali u proteklih 17 godina nije poništeno 2 i pol tisuće statusa hrvatskih branitelja nego zbrajali smo ovdje pa smo došli do brojke 700 ali dobro, dvije i pol Što se tiče nekih drugih odredbi što se tiče invalida Domovinskog rata, udovice pitajte gospodina Glogoškog, pitajte samo udovice, pitajte invalide, mjerilo dok god sam ja na čelu ovoga resora neće biti mišljenje pet, šest ljudi koji se predstavljaju da predstavljaju stotine i 500 tisuća hrvatskih branitelja. Hvala. Pa gospođo potpredsjednice i gospodine ministre žao mi je da ste upotrijebili stvarno riječi da su ovo konfeti ovih časnih ljudi koji predstavljaju sve te za koje vi govorite 186. tih 186 je udruženo ako ne znate ili udruženo u udruge na državnom nivou ili je udruženo u saveze na državnom nivou i tu kategoriju ćete morati kad-tad shvatiti iako ju ne želite shvatiti tako da jedna temelja udruga iz jednog gradića ili općine vama je po volji ali njezina krovna se ne slaže s time i tu vi se gubite u prostoru i vremenu jer ne želite čuti glas isitne. Demokratsku raspravu sa braniteljima niste proveli, prevarili ste ih u nadanjima tako ih varate i u ovim lažnim obećanjima, ništa od toga nema potkrijepljenoga, nemojte nam govoriti da smo mi demagozi, mi želimo, evo dajemo vam mogućnost amandmanima popravimo ono što je dobro, idemo ga nadograditi, idemo svi dić ruku za njega, idemo svi zajedno si pružit ruku i pomoć tim ljudima, tima našima braniteljima koji su nam omogućili da sjedimo u ovom Saboru kako bi oni bili opskrbljeni a prije svega vratimo im onih 142 milijuna kuna u proračun kako bi imali s čim pokrijepiti ove potrebe koje one traže. Oni su se jasno izjasnili što traže, vi im niste ni odgovorili. Ovim udrugama o kojima ste govorili ni odgovoran mi niste poslali, zar gospođa, zar vukovarske majke koje su mi poslale fax, zar gospođa Alvir koja je predsjednica udruge zatočenih i nestalih, zar njihova djeca,

160 udruga iz Domovinskog rata, ovdje je navedeno 6 tim što im nisu potpisani a dokaz da vam govorim istinu za razliku od mnogih drugih vi ste sad samo ovdje ustali i rekli i HVIDRA se tome pridružuje. HVIDRA to sam ja? Jeste na to mislili? Sad ste tu ustali i samo rekli i HVIDRA se pridružuje, pa HVIDRA-u čini 60 tisuća invalida odnosno vjerojatno 30. i ne tretira Predraga Matić udruge tako, nego zakon tretira 6 udruga u odnosu na 1160 je zanemariv broj. Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo poštovana gospođo potpredsjednice. Gospodine Matić, vi jako dobro znate da udruge nisu vodile ove politike ministarstva jer ste u svim vladama vladama praktički bili u Ministarstvu branitelja, i dok je ministar branitelja bio pokojni gospodin Njavro bili ste tajnik kabineta, šef kabineta i dok je ministrica bila gospođa Kosor, bili ste savjetnik i dok je Pančić bio ministar bili ste u tom ministarstvu i sad ste na čelu tog ministarstva. Dakle za vas politički predznaci uopće nisu bitni i nemojte nam pričati o tome o svojim ostavkama i sličnom. Ako su za vas udruge specijalne policije, ako je za vas udruga gardijskih brigada marginalne udruge, onda bolje da niste ministar hrvatskih branitelja, a i ove udruge stradalnika, poput Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih, poput zajednice udruga roditelja poginulih branitelja, poput zajednice udruga udovica hrvatskih branitelja. Za vas su udruga udovica hrvatskih branitelja. Za vas su to marginalne udruge? Gospodine Matiću morate voditi računa o tome što pričate. I postavio bih vam jedno pitanje. Bili ste u situaciji i poziciji zašto nikad niste potaknuli izradu Registra hrvatskih branitelja? Zašto taj registar nije napravljen u prvom mandatu kada je osnovano Ministarstvo hrvatskih branitelja hrvatskih branitelja dakle '98.godine kada ste vi kao što sam rekao bili šef kabineta pokojnog ministra Njavre? Zašto nije napravljeno u drugom mandatu kada je ministar bio gospodin Pančić nego je napravljeno u trećem mandatu kada je došla HDZ-ova Možete se vi smijati. I kada je taj proces pokrenula upravo gospođa Kosor i kada smo za manje od godinu dana

Fred** Taman kada pomislim da neću osobno odgovarati međutim kada me se osobno napade, vjerujte imam i ja oštar jezik mogu i ja tako odgovarati. Dakle na svim funkcijama na kojima sam ja bio to su niže funkcije ali se puno toga vidi i upravo zato ovo kada kažem da su udruge vodile politiku zato znam što govorim i to isto tako tvrdim. I nemojte molim vas, evo hoću reći ili neću reći. Dakle na svim funkcijama na kojima sam bio časno sam bio, na WC sam išao samo kada sam morao.

Neka se smire predstavnici vašeg kluba pa ćete onda imati priliku govoriti. osorno rekli kako je to uobičajena manira očito vaše Vlade da je u ovom zakonu najmanje 10 odredaba kojima se povećavaju prava hrvatskih branitelja, a mi smo se eto uhvatili samo govoriti o registru. Ja registar osobno nisam spomenula. Govorila sam o nečem drugome i odgovorili ste mi na to. Govorila sam o tome da kada se zakonom daju pravo građanima da treba osigurati proračunska sredstva za ostvarivanje tih prava ako Vlada želi biti ozbiljna i ako zaista želi provesti zakon. Vi ste mi sada odgovorili da i prije ili nije prije bilo sredstava ali da ste vi sada jednu kategoriju uveli jer oni imaju veća prava od onih koji su do sada imali Da to prevedem. kako će biti osigurana sredstva u proračunu. Vi sada dakle ne na isti kolač nego na smanjeni kolač jer se na poziciji Ministarstva graditeljstva smanjili sredstva i to za ne znam 7, 8 milijuna kuna na toj poziciji, uvodite jednu novu kategoriju, dakle pošteno recite da zapravo smanjujete prava hrvatskih branitelja jer oni koji su do sada očekivali da će im biti riješeno njihovo stambeno pitanje će sada biti u daljnjoj poziciji jer ste proširili krug ovlaštenika a smanjili ste sredstva za ostvarivanje toga prava i to je prava istina, kao što ste smanjili i mogućnost prednosti kod zapošljavanja za hrvatske branitelje na sva rukovodeća radna mjesta. Hvala. **Zgrebec, Dragica Dakle ovo je što ste rekli proširenje prava je samo u grubo ta definicija, naravno da ste pročitali ali poslije kada se zakon donese bit će donijeta i posebna uredba o stambenom zbrinjavanju i onda ćete vidjeti da smo predvidjeli neke nove stvari u kojima se hrvatskim braniteljima omogućuje lakše, jednostavnije i dostupnije stambeno zbrinjavanje nego što je to bilo i do sada. evo mogu i to odgovoriti, znači do sada je bilo ako hrvatski branitelj na bilo koji način sam krene u rješavanje stambenog pitanja on automatski ispada sa svih lista u Ministarstvu branitelja. Kada bude donsen zakon, a potom i uredba koja će to regulirati hrvatski branitelji će imati šire mogućnosti i veće mogućnosti da krenu u rješavanje stambenog pitanja uz potporu države koju će im dati. To ćete vidjeti kada bude uredba gotova. Hvala gospođo potpredsjednice. Gospodine ministre ne znam zašto vas ljutite. Pa ne napadamo mi vas osobno, vi ste vašu raspravu pretvorili u to. pa vi ste izlaganjem svojim i odgovorom na našu raspravu htjeli na neki način promijeniti naše mišljenje. Pa nama je dopušteno u ovom Hrvatskom saboru govoriti. Ne moramo se mi slagati s vama. Ako vi to ne možete podnijeti pa dajte ostavku, nećemo vas mi na to natjerati. Vi sami donosite o tome odluku i vaša Vlada. A sada što se tiče odluka. Ne znam svojim izlaganjem o udrugama mislim da se podcijenili gadno podcijenili rad udruga civilnog društva ne samo braniteljskih nego svih, a poglavito braniteljskih. Udruge su puno učinile upravo na osnaživanju prava branitelja, upravo braniteljske udruge. Ne znam jeli ste bili kada se u Vladi raspravljalo o proračunu pa ste onda mogli vidjeti da je ova Vlada za 2013. Ne znam koliko puta povećala sredstva za rad udruga, pa se pitam zašto za koje udruge? Zašto? Koje to, neke odabrane vladine udruge? Ili samo za neke. Ne znam kao da zaista niste sjedili jer po vašem izlaganju vi ustvari podcjenjujete rad svih udruga, a poglavito onih za koje ste vi zaduženi. Odgovor na repliku ministar Predrag Matić. **Matić, Predrag Fred** Hvala vam na kritikama. Ukoliko sam pretjerao ispričavam se i evo hvala vam na taj način me smirujete. Međutim kada ste evo nastavili dalje onda vam isto moram odgovoriti. Da, povećali ste sredstva i da postojale su i postoje udruge sa velikim U i sa malim u, pri tom ne mislim na događaje iz 2.svjetskog rata nego one koje su privilegirane i one koje.

ne mogu dopustiti ne zato što se meni to ne dopušta nego zato što zakon tako kaže. Evo pun mi je jedan, drugi, treći telefon prepun je poruka u kojima i predstavnici udruga govore da je situacija malo drugačija nego kako vi to kažete. Hvala vam. Dinko (HDSSB)** Zahvaljujem. Vratimo mi raspravu u jedne mirnije vode. Gospodine ministre, danas je blagdan Svete Lucije,

i vida i očiju i nemate razloga biti nervozni, nije dobro da spominjete i razdvajate bilo koju udrugu, to je pogrešno. Pogrešno tim više što stoji velika većina hrvatskih građana pozdravlja ovaj prijedlog zakona, ja sam u to uvjeren. I zato nemojte gubit živce što se toga tiče. Kad ste rekli onaj podatak o 350 tisuća branitelja na kraju godine, koji je pokojni predsjednik Tuđman bio rekao pa je sada čuli smo ovdje iz riječi bivšeg ministra hrvatskih branitelja, samo u godinu dana napravljen taj registar koji je odjedanput završio na 500 tisuća. Velika većina hrvatskih građana baš u skladu s blagdanom svete Lucije želi vidjeti i progledati, pravu istinu saznati, hrvatske građane, hrvatske branitelje prije svega, ali i cjelokupnu hrvatsku javnost brine spoznaja da nije točno da nas je bilo 500 tisuća i pravi odgovor traže kako je i po čijoj zapovjedi i direktivi samo za godinu dana od 350 naraslo na 500 tisuća. Oni koji ne žele objavu Registra hrvatskih branitelja ja se bojim da ne žele vidjeti svojih ruku djelo i koji su to članovi, po cijele obitelji, po 10, 11 članova jedne obitelji preko noći postali hrvatski branitelji, a da nisu ni dana vidjeli niti bojišta ni u borbeno i u neborbenom sektoru. To je prava istina. **Zgrebec, Dragica Evo kaže moj kolega gospodin Burić kojeg izuzetno cijenim upravo zbog emocija koje zna iskazati u Saboru i bez strasti nema ni politike, vama zamjera na emocijama koje ste iskazali. Ja ne mislim da je to srdžba nego emocija. Upravo zbog iskrenosti emocija i zbog vaših dobrih namjera javnost vas po svim anketama smatra jednim od najboljih ministara u Vladi i to ponavljam i nikad mi nije neugodno to ponoviti. Prije svega, pročitao sam drukčije ovo što ste rekli. Da, mnogi se skrivaju iza udruga Domovinskog rata, mnogi poistovjećuju predsjednika Udruge Domovinskog rata i svoje mišljenje kao mišljenje svih branitelja, to je laž. Vi kad biste donijeli istraživanje i kad biste rekli od ukupnog broja 500 tisuća branitelja registriranih 250 tisuća misli tako onda imate pravo govorit u ime većine. Ali to je ono političko popovanje, kaže narod tako misli, branitelji tako misle. Pa tko je to istražio kako branitelji misle, to mislite vi i nekolicina. Prema tome, ono što se događa u Ministarstvu branitelja čak daje ministru branitelja za pravo da ono što radi, radi dobro jer na njegovoj strani su sve te ankete i mislim da zbog viška emocija nikog ovdje neće zabolit glava Hvala lijepa. Mislim da gospodine ministre, zbog osjetljivosti teme malo manje strasti, manje osobnih vrijeđanja vam ne bi smetalo, ali vratimo se mi na našu temu. Što ćete kada govorite o registru s onima gdje neki jesu unutra u registru, a neki nisu. Što je sa predstavnicima kriznih štabova koji su imali svoju jasnu funkciju od 2.8.'91. do 2. mjeseca '92. godine, neki jesu, neki nisu, kad već govorite o pravednosti no o tome ću u pojedinačnoj raspravi. Gospodine Matić, ovi ljudi za koje vi govorite da će tražiti 62 milijarde kuna od Hrvatske, vi ste jasno dobili odgovor od pravih predstavnika i pripadnika iz Hrvatskog vijeća obrane. To su ljudi koji su i u Vukovaru bili možda i s vama, možda neke znate, koji su nakon toga otišli braniti svoja ognjišta nakon agresije u proljeće '92. u BiH. To su ljudi koji prije svega vole Hrvatsku i neće nikada od Hrvatske tražiti ovo s čim vi plašite hrvatski narod. I nemojte plašiti Hrvate s Hrvatima, to je priča koja je davno završila i ti ljudi nikad neće tražiti te 62 milijarde , to budite sigurni. A isto tako kao resorni ministar bi trebali vidjeti koliko je koštalo rješavanje problema pripadnika Hrvatskog vijeća obrane jer im naprosto Vlada od 2000.-2003. nije dala određena prava. A što se tiče devastacije Hrvatske, vidjet ćemo što će bit na kraju vašeg mandata i ima ona biblijska, neka baci kamen prvi tko je bezgrešan, a vi ste itekako sudjelovali u mnogim vladama pa prema tome nemojte se nabacivat bezveze. Odgovor na repliku, ministar Predrag Matić. **Matić, Predrag Fred** Evo radi točnosti informiranja javnosti, gospodine Šuker ne pričate istinu, odnosno ne baratate podacima. Pripadnici Hrvatskog vijeća obrane su riješeni međudržavnim sporazumom iz 2006. godine i iz 2006. godine i postoji zakonsko rješenje i to je sve u redu. Ovdje se radi o 10009, to gospođa Kosor i gospodin Ivić jako dobro znaju, a vjerojatno znate i vi ali radi se o ljudima koji nisu niti jednog dana, niti jedne sekunde bili na području RH, niti su ratovali u postrojbama Hrvatske vojske. Da jesu, to ne bi nikada bio ni najmanji problem. I ja se slažem ako ste ovdje dobro na početku rekli oni neće nikada tužiti. Do sada ih je već 200 tužilo i mi im preko 40 milijuna kuna moram isplatiti. Ovom izmjenom i dopunom zakona sprječavamo daljnje mogućnosti. I što je najgora stvar u svemu tome ti branitelji, oni jesu hrvatski branitelji i naravno mi smo dužni skrbiti o njima, jer to tako i Ustav kaže da se treba skrbiti o hrvatskim državljanima izvan RH. Međutim, pod nagovorom ili podstaknuti sa nekoliko lakomih odvjetnika koji su vidjeli laku priliku za dobru zaradu oni podnose tu tužbe, daju punomoći tim odvjetnicima. I do sada, dakle bilo je prošle godine 11 milijuna, sada 40 milijuna i novinari su izračunali koliko bi svi, a da nema ove sada izmjene i dopune zakona nitko im ne brani da to ne naprave 62 milijarde kuna bi nas to koštalo. To je istine radi. Hvala lijepa. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime kluba HDSSB-a kolega Dinko Burić.

Mnogo je već rečeno o ovom Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Pa iako ovaj prijedlog zakona mijenja ili dopunjuje ukupno 36 članaka do sada važećeg zakona, evo iz svih rasprava vidljivo je kako se najveći i temeljni prijepori vode oko dopuna dosadašnjeg članka 109. predmetnog zakona i to onog koji se odnosi na registar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata kako na njegov ustroj, tako na njegovu svrhu, podatke koje sadrži, upotrebu. Ali posebno na činjenicu njegove skore javne objave, točnije činjenice kako će stupanjem na snagu ovog zakona ovaj registar postati javno dostupan u elektroničkom obliku. S obzirom da ova izmjena, točnije dopuna dosadašnjeg zakona izaziva najveću pozornost ne samo zastupnika u Hrvatskome saboru već i svekolike hrvatske javnosti u ime Kluba zastupnika HDSSB-a odmah želim naglasiti stav kako smo mi nedvosmisleno za objavu Registra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Razloga za ovakav stav je mnogo, a ovom prilikom ću se osvrnuti samo na neke. Prvi razlog jest taj da je postojanje, ali dostupnost javnosti ovog registra po našem mišljenju uistinu u svrhu jačanja digniteta hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, u svrhu promicanja vrijednosti Domovinskog rata, te u svrhu stvarnog i nadasve zasluženog jačanja časti i ugleda hrvatskih branitelja. Za svakog hrvatskog branitelja jest i treba biti ponos naći se na ovom popisu. Ovaj ponos svaki hrvatski branitelj zavrjeđuje zbog svog osobnog doprinosa ostvarenju kako to često volimo reć' tisućljetnog sna nebrojenih generacija Hrvatskog naroda, uspostavi neovisne i samostalne države Hrvatske. zbog svog doprinosa obrani te njene neovisnosti i samostalnosti i suverenosti od velikosrpske agresije, zbog ispunjenja svoje domoljubne obveze i prema svojim precima, ali i prema svojoj djeci, unučadi i pokoljenjima koja dolaze iza nas. No ovaj ponos zavrjeđuje svaki preživjeli hrvatski branitelj i zbog onih koji su za slobodu, neovisnost i samostalnost RH dali svoje živote. I točno je da je biti na ovom popisu uistinu čast. Međutim, ne treba se, ne može i ne smije zatvarati oči pred činjenicom da ima onih koji ovu čast biti u registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata nisu zaslužili, a na upitan, pa često i nečastan način su si tu čast priskrbili. Registar hrvatskih branitelja postojao je i prije ovog prijedloga zakona, o tome smo već govorili. I upravo je taj neobjavljeni registar izazvao i izaziva mnoge prijepore prije svega zbog činjenice o broju onih koji se u njemu nalaze, zbog onih koji se u njemu nalaze a nije im tamo mjesto, ali i zbog onih kojima je tamo neupitno mjesto, ali je možda upitna točnost podataka koja se odnose na vrijeme, koje su kao hrvatski branitelji proveli u Domovinskom ratu, pa i na neke druge podatke. A kada k tome dodamo i činjenicu da unatoč višestruko i višekratno javno iznijetim sumnjama u nevjerodostojnost postojećeg Registra hrvatskih branitelja postoje oni koji se apsolutno protive njegovoj javnoj objavi i to pod ipak nedovoljno uvjerljivim razlozima. Onda sumnja kako nešto u svezi s popisom onih koji se u postojećem registru nalaze dobiva još veće razmjere. Treba biti krajnje otvoren i reći ogromna većina hrvatskih branitelja ne vjeruje podatku da je tijekom Domovinskog rata u obrani RH sudjelovalo 500000 hrvatskih branitelja i to neovisno o pripadnosti tzv. borbenom ili neborbenom sektoru. I upravo je ova činjenica glavni kamen sumnje da u postojećem registru postoje oni koje javnost naziva lažnim braniteljima. A mi u klubu HDSSB-a također vjerujemo da su nažalost te i takve sumnje opravdane. I baš zbog toga želimo da se javnom objavom registra ove sumnje ili otklone ili potvrde. Ne samo radi raskrinkavanja tih lažnih branitelja već i radi stvarnog jačanja ugleda i časti istinskih hrvatskih branitelja kojima je u Registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata zaista i mjesto. Mi se zalažemo za objavu Registra hrvatskih branitelja i zbog toga jer će se iz tog registra otkriti ne samo ti lažni branitelji kojima je cilj bio možda i ostvariti nepripadajuća prava već i zbog nekih drugih razloga, npr. što će se time otkriti i kojekakvi lažni zaštićeni svjedoci u političkim i sudskim progonima nekih hrvatskih branitelja čije je lažno svjedočenje prihvaćeno uz istovremeno odbijanje prihvaćanja dokaza da te osobe kojima su dodjeljivani statusi zaštićenih svjedoka uopće nisu bili hrvatski branitelji u razdoblju za koje su svjedočili. O jednom od takvih primjera već sam bio govorio i prilikom prvog čitanja. Sjećate se, naveo sam primjer lažnog tzv. zaštićenog svjedoka 06 koji ima status hrvatskog branitelja od 15. listopada 1990. do 28. lipnja 1991., a lažno je svjedočio da je hrvatski branitelj bio do 31.12.'91. godine. Objavom Registra hrvatskih branitelja razotkrit će se da ovaj tzv. zaštićeni svjedok 06 nije ništa drugo do običan lažov. Međutim, nažalost ovaj primjer navedenog lažnog tzv. zaštićeno svjedoka vjerojatno nije jedini. Postavlja se pitanje koliko takvih lažnih svjedoka koje je koristila politika u svrhu progona pojedinih i istinskih hrvatskih branitelja u montiranim političkim motiviranim procesima u RH ima? Odgovor i na ovo pitanje vjerojatno će dati i objava Registra hrvatskih branitelja. Među često spominjanim argumentima onih koji se protive objavi ovog registra, a to smo mogli čuti i danas, mislim da je to bivša predsjednica Vlade, bivša ministrica hrvatskih branitelja rekla, često se kao argument spominje kako bi ovom objavom i utvrđivanjem postojanja tzv. lažnih hrvatskih branitelja moglo doći i do postavljanja pitanja odgovornosti zapovjednika onih postrojbi koje su potvrde o sudjelovanju u Domovinskom ratu ovim osobama i potpisale. E pa sad u pogledu toga i tih sumnji u ime Kluba zastupnika HDSSB-a opet ću jasno i glasno reći treba odgovarati svaki zapovjednik koji je sudjelovao u potpisivanju lažnih potvrda na osnovu kojih su lažni branitelji stjecali lažne statuse s ciljem mogućeg ostvarenja nepripadajućih … /Govornik uza sve svoje zasluge takvim svojim činom ako ih je bilo i ako su to učinili obezvrijedili su one stvarne hrvatske branitelje kojima su zapovijedali i koji su s njima rame uz rame izlagali svoje živote pogibelji, stradavanju i ranjavanju, a osobito su ako su to učinili obezvrijedili žrtvu invalida i osobito poginulih hrvatskih vitezova. Oni koji su to učinili, ako su učinili, onda za to i trebaju odgovarati. Jer bilo je i drugih zapovjednika koji su bili izvrgnuti takvim pritiscima, ali istima nisu podlegli. Navest ću jedan stvarni primjer iz prve polovice '90-ih godina. Jedan ugledni hrvatski nogometni trener za kojeg novinari često kažu da je trener svih trenera, a njemu to uvijek biva jako drago čuti, taj je trener tražio od Branimira Glavaša da mu potpiše potvrdu o sudjelovanju u Hrvatskoj vojsci za jednog njegovog rođaka, nećaka, koji nije bio ni dana sudionik Domovinskog rata s ciljem da taj rođak temeljem te potvrde izbjegne odlazak na odsluženje redovnog vojnog roka. Radilo se o onom treneru koji se hvalio da se pokojnom predsjedniku Tuđmanu htio uvaliti u krevet kako bi od njega dobio i gripu kako bi dokazao koliko ga cijeni. Da li je gripu dobio ne znam, ali visoki časnički čin bojim se jest. Branimir Glavaš je ovaj zahtjev odbio odgovorivši da takvu potvrdu ne bi potpisao ni rođenom bratu ako nije bio u Hrvatskoj vojsci i nije bio stvarni sudionik Domovinskog rata. No, s obzirom na utjecaj spomenutog nogometnog trenera tada u strukturama vlasti HDZ-a ne bi bilo iznenađujuće da je možda takvu lažnu potvrdu za rođaka i dobio negdje drugdje od nekog drugog ratnog zapovjednika ali se iskreno nadam da nije. Objava Registra hrvatskih branitelja možda će ponuditi i odgovor na pitanje kako je moguće da su neki politički dužnosnici dobivali visoke činove, a da nisu imali niti postrojbe, a kamoli vidjeli bojišta niti u borbenom niti u neborbenom sektoru. Uvjeren sam da velika većina onih kojima je zaista mjesto na ovom popisu ne protive se njegovoj objavi. I zbog njih, ali i zbog objave imena onih kojima tu mjesto nije biti na popisu hrvatskih branitelja jest čast i ponos. I sam sam dragovoljac Domovinskog rata i ponosan sam na mogućnost da i moja djeca i moja unučad jednoga dana i kad mene ne bude bilo znaju što im je i otac i djed radio u časnim vremenima stvaranja i obrane neovisne i samostalne Hrvatske države. I kao i ogromna većina hrvatskih branitelja ne bojim se nikakvih posljedica objave ovih podataka u Registru hrvatskih branitelja. I jesam i ja, i svi mi zastupnici HDSSB-a za njegovu objavu kao što podupiremo i većinu drugih rješenja koja ovaj zakon nudi hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji da i uz nedostatke koje ima ovako zakonsko rješenje pozitivan pomak naprijed za hrvatske branitelje. No moram naglasiti da i dalje ustrajemo na zahtjevu da se uz Registar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata sastavi i javno objavi i registar svih aboliranih sudionika velikosrpske agresije na RH kao i registar kao i registar svih onih hrvatskih građana bez obzira na nacionalnu pripadnost koji nisu ispunili kako je to više puta spomenuto svoju ustavnu obvezu obrane svoje domovine. Bez obzira gospodine ministre u čijoj nadležnosti, kojeg ministarstva to jest. Kao što ustrajemo i na zahtjevu da ministarstvo koje skrbi o hrvatskim braniteljima konačno prestane nositi naziv Ministarstva branitelja već ministarstva hrvatskih branitelja, govorimo i o Zakonu o hrvatskim braniteljima pa onda bi se i ministarstvo moralo zvati ministarstvo hrvatskih branitelja. Zaključno klub zastupnika HDSSB-a i uz određene primjedbe primjedbe podržava objavu Registra hrvatskih branitelja iz domovinskog rata jer je svima nama koji smo nosili časne odore Hrvatske vojske, Zbora narodne garde, MUP-a jasno da ni u snu nije bilo 500 tisuća, jer da nas je zaista bilo 500 tisuća vjerujem da bismo uistinu teško bili zaustavljeni i do Zemuna da bismo dotamo stigli vjerojatno brže nego i Sulejman veličanstveni. Oni koje se protive objavi Registra hrvatskih branitelja podsjetit ću ih na jednu izreku. Svaki političar mora imati tri stvari: debelu kožu, dobar želudac i čistu savjest, vi koji se protivite tome prve dvije stvari i debelu kožu i dobar želudac ali nisam siguran da svi imate čistu savjest. Hvala. Hvala lijepa. Najprije idemo na povredu Poslovnika. Kolegice Jadranka Kosor. pozivam se na članak 216., ne da mislim nego sam sigurna da je zastupnik Burić žestoko povrijedio tu odredbu ali i Poslovnik u cjelini jer je one, a među te spadam i ja koji se protive objavi registra i to argumentiraju jer smatraju da to neće biti nešto dobro za Hrvatsku u cjelini zapravo stavio u skupinu ljudi koji imaju problema sa savješću, dakle rekao je da nemamo čistu savjest, a netko nema čistu savjest političar je, logično da se smatra da onda u onu skupinu ljudi koji su s one strane zakona. Dakle, mislim da je apsolutno nedopustivo da neki zastupnik u Hrvatskom saboru neke svoje kolege zbog toga što argumentiraju zašto nisu i zašto jesu stavlja u skupinu ljudi koji nemaju čistu savjest. Ja imam čistu savjest gospodine Buriću, i žestoko prosvjedujem protiv vaših rasprava a ova je jedna od tih u Hrvatskom saboru. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Isto povreda Poslovnika, Dinko Burić. **Burić, Dinko (HDSSB)** Poštovana gospođo potpredsjednice mislim da ste i vi mogli reagirati da je također povrijeđen članak 216. jer kolegica je govorila o nečemu što ja nisam spomenuo vas niti jednog nikoga imenom i prezimenom, vas u jednom trenutku kad sam govorio u kontekstu da ste rekli oko zapovjednika. Tko to sebe prepoznaje u jednoj izreci stara narodna izreka, nisam je ja izmislio, svatko tko sebe prepozna u toj izreci to je njegov problem, to je problem s njegovom čistoćom ili nečistoćom savjesti i molim da se meni u usta ne stavlja ništa što niti jednog trenutka nisam rekao. Ja dok vodim sjednicu toleriram da svatko može iskazati svoj stav pa ne izričem nikome opomene, mislim da je ovdje bilo izrečeno dosta oštrih riječi tijekom rasprave danas prije podne i ovih sat vremena poslije podne ali dozvolit ćete da u Hrvatskom parlamentu svatko može izreći svoj stav ali bez vrijeđanja nisam ocijenila da je kolega Burić ikoga povrijedio. Govorio je o političarima općenito. Sad idemo na replike. Potpredsjednik Željko Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Uvažena gospođo potpredsjednice, gospodine saborski zastupniče. puno je tu bilo toga rečeno u svrhu obrane, objave registra jer tome ste posvetili cijeli svoj govor, mi ćemo o drugome, a u to je upleteno niz stvari koje imaju i nemaju veze. Spominjali su se činovi, činovi nemaju nikakve ve6e s time, vi znate da postoje počasni činovi, koji su nešto deseta stvar od činova koji su zarađeni u stvarnoj obrani domovine. Oni postoje, oni su legitimni, dakle nemojmo miješati jabuke i biljarske kugle skupa da bismo obranili neke teze koje pokušavamo obraniti. Dakle to je prva stvar. Druga stvar, ja ću i vas pitati ono što sam pitao prilikom prvog čitanja uvaženog ministra, nisam dobio odgovor, možda ću dobit od vas, ali sumnjam. Svi govore o tome da li treba objaviti registar, zašto ga treba objaviti nismo baš čuli puno argumenata. Onda imamo argumente zašto ga ne objaviti, ali ja bih okrenuo pilu naopako, ja još uvijek nisam čuo i nisam dobio taj odgovor iako sam ga pri prvom čitanju jasno postavio zašto se inzistira na objavi. Šta će se s time dobiti? Ako je to zbog tzv. lažnih branitelja onda to nema apsolutno nikakve veze. Dakle ako je to zbog sumnje u broj branitelja isto tako nema nikakve veze. Svi mehanizmi da se otkriju eventualno lažni branitelji postoji … postoje strukture države, postoje službe i ako se to želi napraviti i ako se sumnja u nešto to se može i … bez ikakve javne objave. Registar postoji, može se ispitati sve i prema tome sve se može i sada napraviti bez objave. Dakle postavlja se pitanje zbog čega se inzistira na objavi baš tog registra? U državi Hrvatskoj vode se razni registri, nitko ne inzistira da se oni objave. Neki su jako škakljivi registri i možda bi bilo vrlo zanimljivo javnosti ih vidjeti, nitko ne traži da se oni objave, inzistira se na tome da se ovaj Hoće li se nešto raščistiti tom objavom? Neće se, neće se ništa raščistiti tom objavom nego će se stvoriti samo podjele, svađe ja se usuđujem se reći … mnoge će biti potpuno besmislene itd.

Poštovani gospodine akademiče, poštovani kolega. Prvo nešto u svezi činova. Postoje pričuvni činovi, dobro ja znam vi ste govorili o počasnim ja sam pričuvni. Ne postoji građanin u RH koji odobrava to da su političari dobili, barem ja ne znam, da su političari dobili nema veze čak ni koji čin, neki čak i generalske a kasnije se nisu sjećali ni da su zapovijedali bilo kojom postrojbom. Ne postoji osoba koja je odobrila to da se političarima daju činovi. Za zasluge u obrani i stvaranju države oni koji nisu bili u odori Hrvatske vojske mogu dobiti odličja, a činovi su predviđeni za vojnike, dočasnike i časnike, dakle časnik. S druge strane vi postavljate pitanje zašto objava, a ja postavljam pitanje a zašto ne? Zašto ne? Moje uvjerenje je, a vjerujem uvjerenje i velike većine i populacije hrvatskih branitelja i hrvatskih građana da će upravo objava Registra hrvatskih branitelja olakšati institucijama otkrivanje onima kojima u tom registru nije mjesto, lažnim braniteljima upravo olakšati. I slažem se s vama nisam ja zato to sam rekao i u raspravi da se objavi samo Registar hrvatskih branitelja. Treba objaviti i mnoge druge registre. Ovaj nije škakljiv ovaj će biti na ponos svima onima koji se nalaze za razliku od nekih drugih registara koji mi tražimo da se objave, koji ne bi bio na ponos, registar svih aboliranih sudionika velikosrpske agresije. Nisam siguran da će biti presretni da se tamo nađu kao i registar svih onih dezertera ili onih koji nisu ispunili svoju ustavnu obavezu o čemu je govorio kolega Grubišić.

potpredsjednice. Poštovani gospodine Buriću, rasprava o broju hrvatskih branitelja nikako ne bi trebala biti na bazi nekakve paušalne ocjene ili subjektivnog osjećaja. To je isto kao kada bih ja rekao pa mislim da u Hrvatskoj nema 4,5 milijuna građana, unatoč popisu koji je proveden, ja mislim da ima 3 milijuna građana. Uz Registar hrvatskih branitelja napravljena je i analitika Ja ju imam u ruci. Ima to i gospodin ministar u ministarstvu iz koje ako se malo pažljivije iščita ta analitika onda je otprilike jasno kako i zašto je u biti pola milijuna građana sudjelovalo u obrani zemlje. Ne znam da li znate podatak da je do 15.1.1992.godine dakle do međunarodnog priznanja RH kroz postrojbe Hrvatske vojske i policije prošlo 282 tisuće 619 građana vojnih obveznika, pripadnika. A od 15.1.1992.pa do okončanja Domovinskog rata znači ostatak nekih 218 tisuća, ljudi koji do 15.1.nisu bili nijednog trenutka u postrojbama Hrvatske vojske. Da je samo u Oluji i za provođenje te završne velebne akcije bilo angažirano oko 200 tisuća ljudi. Ovdje imam također popis svih postrojbi iz Domovinskog rata i broj ljudi koji su prošli kroz te postrojbe. Ne znam dali znate podatak da je kroz 107.i vašu i moju brigadu prošlo oko 5 tisuća ljudi, a ona je bila formacijski oko 2 tisuće ljudi. Dakle duplo više je ljudi bilo u njoj nego što je ona bila i tako je sa svim postrojbama koje su na ovom popisu. …

meni je drago da ste ove brojke sada iznijeli. I ja se apsolutno slažem da ne treba sud o činjenicama o činjenicama donositi na temelju nekih paušalnih ocjena. I baš zato što sam protiv toga da se to donosi otprilike, od oka, sam zato da se objavi Registar hrvatskih branitelja, da se utvrdi vjerodostojnost i ovih podataka koje ste sada iznijeli. Baš bih volio vidjeti popis tih 286 tisuća pripadnika Zbora narodne garde, odnosno već tada Hrvatske vojske koji su do 15. siječnja 1992. godine bili u odorama Hrvatske vojske i branili domovinu Hrvatsku. E moj ratni suborče, da je nas bilo toliko do 15. siječnja 1992. godine ne bi Oluja bili 1995. godine nego ne bi dočekali ni kraj '92. godine. Rekao sam ja u šali jednom od kolega zastupnika ovdje neki dan prilikom prvog čitanja, jel da Mile da je nas bilo 350 tisuća koliko bi, u šali, završilo u Dunavu, od straha mislim. I on se nasmija na to, reko da, otprilike tako, da ja ne govorim u njegovo ime. A sad zamislite da nas je bilo 500 tisuća. 286 tisuća 15. siječnja 1992. godine, nemojte gospodine bivši ministre s takvim podatkom više nikad baratat jer on će dovest u pitanje, reći ću ja o tome nešto kasnije, sve što mislimo mi i kažemo, reći ću kad dođe prilika. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepa. Uvaženi gospodine Burić, moram priznat da ste me uvrijedili. Rekli ste svi koji su protiv ovog zakona su debelokošci, ljudi dobrog želuca i nečiste savjesti. Moja savjest je čista, ovoj državi sam dao sve ono što je od mene tražila, čak i više od toga. Tko ste vi da dijelite časne od nečasnih, jeste vi neki moralni autoritet u ovom Saboru? Tko ste vi, jeste vi svevišnji? Niste. Pa što vam to treba. To nije bio smisao moje replike jer sam je digao puno prije nego što što se to izgovorilo, ali ću vam sada vezano uz vaše registre koje vi podupirete. Imamo mi u ovoj državi registar mirovina, nije javan. Jesu li sve mirovine dobivene po zakonu, vidimo iz nekih slučajeva da nisu. Tko odvaja one koje nisu od onih koje jesu institucije države ali nema javnog spiska. Imamo li mi registar socijalnih naknada, imamo. Jesu li sve legalne, jesu li sve pravedne, jesu li javne, nisu. Tko ih odvaja, institucije države, ne javna objava. Imamo li registar koncesija, 14 tisuća ugovora, jesu li sve dobivene po zakonu i onih koji još nisu registrirani. Je li to odvaja javna objava. Imamo iskustvo javne objave poreznih dužnika. Što se desilo ovoj državi? Pa povećala se nelikvidnost, još više onih koji ne plaćaju. Jel smo riješili problem. E sad vi meni recite na temelju odredbi ovih zakona kako će to izgledat kad vi utvrdite jednog nečastivog koji ima nečasnu savjest, pa makar to bio i ja. ja. Jeste vi svevišnji, vi uvijek sve znate, a doći će sutra zakon na glasanje protiv kojeg ćete biti, a opet je pitanje čast. Hoćete li vi tada biti nečastivi, hoćete li biti nečiste savjesti zato što imate pravo mislit drugačije. **Zgrebec, Dragica Prvo na prvi dio, poštovani kolega, ako sam vas uvrijedio moja duboka isprika, duboka isprika razumije./… Ne, ne, samo malo, dakle u citatu jedne izreke. Ali niti imenom niti prezimenom, a pogotovo nisam mislio na vas, pogotovo nisam na vas i evo da s time završim, ok. Ako prihvaćate, prihvaćate, ako ne u redu. Drugi dio, mirovine, onaj sadržajni dio replike. zar ste zaboravili kad su u pitanju mirovine da smo upravo mi iz kluba HDSSB-a za vrijeme prošle Vlade, prošlog saziva Hrvatskog sabora, dok je HDZ bio na vlasti sa svojim koalicijskim partnerima, ovdje u Hrvatskom saboru u raspravi javno postavili pitanje sumnje u točnost i vjerodostojnost podatka da danas, 67 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata još postoji 34000 umirovljenika koji primaju mirovine kao sudionici Narodno oslobodilačko rata. Kada bi i njihova djeca danas, da su rođeni '45. već trebali imat 67 godina, tada ste bili na vlasti, niste mrdnuli prstom da barem provjerite i postavite pitanje je li uistinu toliki broj onih kojima pripada pravo da primaju te mirovine. I jesam za to da se raščiste sve stvari, sve što je nezakonito priskrbljeno treba biti vraćeno Hrvatskoj državi kao i sve ono što je otuđeno u brojnim aferama i prošle vlasti, ne daj Bože da se ponovi i u ovoj vlasti. naime svjesni smo da ste vi spremni uvrijediti svakoga ponaosob koji je protivan vašim stavovima. To smo osjetili ne jedanputa, to smo doživjeli mnogo puta. To nije ni prvi ni zadnji puta. I današnja vaša rasprava jednako ide tome bez obzira ne želite vi objavu javnog registra kako bi raščistili žito od kukolja nego kako bi i dalje sumnjali i pisali kaznene prijave i znanima i neznanima, kako bi diskreditirali ljude po bilo kojoj osnovi samo ako su protiv vašeg mišljenja i stava. To smo osjetili. I danas osjećamo isto tegobu s obzirom na izrečene vaše riječi, samo zbog toga što se protivimo. A protivimo se zato što člankom 37. Ustava se jamči sigurnost, tajnost osobnih podataka svim građanima RH iako znamo da puno put ste vi protiv Ustava RH. Nekad bi vam dao i za pravo u nekim segmentima koje se mogu istražiti, dokazati i ja bih vam čak i pomogao u tome. Ali ne mogu dozvolit vam da me vrijeđate zato što sam protiv registra. I klub Hrvatske demokratske zajednice u cjelini je protiv objave registra i svi smo znači po vašoj kategoriji ocijenjeni i uvrijeđeni. To nije baš ni lijepo, ni časno. Mogli bi još puno toga reći. Ali ako ćete željeti registar na kojem ćete poznati 50 ljudi ili 100, a sve druge nećete poznati i nećete moći o njima reć, ali netko će vam šapnuti i li dojaviti pa ćete napisati kaznenu prijavu kako će se taj čovjek osjećati kad će morati dokazivati svoju nevinost pred ovozemaljskim istražnim organima kao što ste učinili meni i Iviću. Odgovor na repliku, Dinko Burić. niti ja govorim da bih uvrijedio. Ne, ja samo govorim na način kako govorim. Govorim istinu! A istina vrijeđa mnogo puta. Imam pravo izreć' svoju sumnju kao što vi imate pravo iznosit brojke čija vjerodostojnost jest ili nije upitna. Kaznene prijave gospodine Đakiću, sad govorim kao hrvatski branitelj i kao građanin RH. Ne pada mi na pamet podnositi kaznenu prijavu zato što će mi netko došapnut. Tom tko mi bude došapnuo da je i njemu nešto sumnjivo uputit ću ga da on podnese kaznenu prijavu i time će moja uloga u eventualnoj kaznenoj prijavi bit završena. Međutim, da ću osobno ja prijaviti institucijama Hrvatske države one za koje ja budem smatrao da nešto u podacima u Registru hrvatskih branitelja ne odgovara stvarnom stanju to ću napravit. Samo za ono što ja budem bio uvjeren. Jer i danas mislim ono što sam javno govorio i ponovit ću, ne vi gospodine Đakiću, ne samo vi, nego ne znam niti jednog opravdanog razloga da je bilo koji hrvatski branitelj branio Đakovo 15.8.1990. godine u Đakovu u postrojbi koja je osnovana dvije godine poslije.

Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolega Buriću, nikad u životu nije dobro generalizirati. Sad ću nešto reći osobno što nikad nisam govorio u ovom Visokom domu. Dakle, vi ste rekli da ste ponosni na svojem ratnom putu. Vidite kolega Buriću i ja sam ponosan na ono što sam bio u Domovinskom ratu. Ali za razliku od vas moje ime nije na Registru hrvatskih branitelja. A sad ću vam reć', gledajte. Ja sam bio predsjednik Kriznog štaba u šestom gradu po veličini u RH. Imali smo nekoliko desetaka kilometara bojišnice, imao sam tri velike vojarne gdje sam vodio pregovore. Svako veče slao izvješće predsjedniku Tuđmanu i generalu Tusu. I sad gledajte, vaša djeca će bit i unuci ponosni jer ste vi na listi, a ja, moja neće jer mene nema na listi jer nikada kolegici Kosor ni kolegi Iviću bez obzira što sam bio ministar u Vladi nisam rekao ja hoću u Registar branitelja. Ako netko smatra da predsjednici kriznih štabova, a oni koji su sudjelovali u Domovinskom ratu dobro znaju koliko je bila njihova važna funkcija čak i izvan zapovjednika brigade u onih prvih nekoliko mjeseci dobro znaju. Dakle, nikad mi nije palo i vi sad ovdje dođete i kažete i gledate na našu stranu i kažete da ja nemam čistu savjest. Kolega Buriću, ja imam itekako čistu savjest. I zato sam ovdje rekao upravo i stoga jer ste vi govorili o svome ponosu. A ja vam kažem vaše Belišće je dva ili tri puta manje od Velike Gorice. Vi dobro znate da je u Velikoj Gorici i zračna luka i vojarna u kojoj je bilo 1800 ljudi, da je ZTC gdje je bilo 23 miga i koji je bio itekako interesantan okupatorima i da je bila vojarna u Buni gdje je bilo praktički pola oružja teritorijalne obrane grada Zagreba. Samo da vam kažem 15000 Ali gledajte, nikada nisam tražio i sad gospodine ministre ako pričate o poštenju i legalnosti šta je sa mnom i nekim sličnim ako ja se ispričavam zbog osobnoga, ali da nije kolega Burić ovo rekao nikad ne bih rekao ovdje u visokoj sabornici. I čak kad su prozivali nekada članove Vlade gdje su bili. Ali samo vam hoću reći da ne možete govoriti o pravednosti i udarat po nekome, a ne znate pravu istinu. I sad mi kolega Buriću nije ovo dobro što vi govorite. Ja dobro znam zašto vi govorite neke stvari, ali ne trebate generalizirati. I ako ste vi ponosni na nešto dozvolite i drugima da budu ponosni i dozvolite da drugima budu čiste savjesti jer nečija glava u tom trenutku s obzirom na poziciju je… …/Upadica Zgrebec: Hvala lijepa./… … ne vrijeđam vas bila daleko izloženija Vrlo jednostavno. Vidite da se možemo složit. Pa ja se apsolutno kolega Šuker slažem i zalažem za to da je i članovima kriznih stožera i pripadnicima narodne zaštite iako ste u obrazloženju to sada odbili ali treba inzistirati na tome da se i tim ljudima prizna status hrvatskog branitelja. Vama je mjesto u registru po mom mišljenju, to nije sporno. I imate pravo bit ponosni. Vama jest mjesto. Ali nije mjesto onima kojima nije mjesto tamo. O tome se radi gospodine Šukeru. O tome se radi. Ne o vama, vi imate pravo na ponos onim što ste činili tijekom Domovinskog rata. I svi pripadnici kriznih štabova koji su, jesu stavili su glavu u torbu noseći političku odgovornost za ono. Dakle, točno je,

mjesto mnogima koji se nalaze vjerojatno opet ne prejudicirajući stvari, nek se objavi pa ćemo vidjeti, nije mjesto mnogima koji se tamo nalaze, a ne pripada im mjesto. I bojim se da je među njima s obzirom na vrijeme kad je tako naglo narastao broj sa 350 na 500 tisuća velik dio onih koji su bili simpatizeri ili pripadnici pojedine političke stranke, a za razliku od drugih političkih stranaka. I o tome treba razmišljati. Bit će zanimljivo vidjeti da li je baš iz jedne obitelji i djed i unuk i braća i sestre svi napustili kuću i svih 11 otišlo braniti RH. Bilo je takvih, uz dužno poštovanje, ali takvih nažalost se ne nalaze svi u registrima za razliku od onih koji se nalaze. Mnogi znaju o čemu ja pričam pa će i to doći na red. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi na redu je kolega Branko Vukšić. Poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora, poštovani ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Eto danas u 21. stoljeću 67 godina nakon 2. svjetskog rata ili 68 još uvijek polemiziramo, svađamo se o crnilu iz i nakon 2. svjetskog rata. Pitamo se zašto i pitamo se kako to činimo, zašto to činimo? Zašto se zločini nisu procesuirali? I onda mi uglavnom se zaklinjemo da smo mi bili ona generacija da mi ne bismo to činili što su oni činili, zataškavali, gurali pod tepih. Nisu željeli pravdu i istinu koja je ostavljena nama da je raščišćavamo. I što sad mi kažemo? Ne bismo mi digli ruku na svoje. I onda ja kažem oprostite na izrazu malo sutra. Maloprije se ovdje govorilo u sabornici o isprikama, tko se kome i zbog čega treba ispričati. I sad jedno pitanje, tko se i kad javno ispričao gospodinu Mili Dedakoviću? E sad već sam čuo ajde jednu, da. Slučaj Mile Dedakovića – Jastreba, a govorim o njemu zbog toga što je ovdje u ovoj raspravi u ovih nekoliko sati bezbroj puta spomenut dignitet. On je apstraktan izgleda. Dignitet branitelja hrvatskog to je neki apstraktni pojam koji izgleda dobro ne razumijemo. Znači, slučaj Mile Dedakovića – Jastreba govori da prema braniteljima postupamo licemjerno, jako licemjerno. Zbog čega se ne rješava slučaj gospodina Dedakovića koji je sam apelirao da se riješi, njegova supruga je uputila javnosti, izrečena su imena i prezimena nekih ljudi, zbog čega je to? Zašto se ne procesuiraju oni koji su mlatili i uništavali gospodina Dedakovića hrvatskoga heroja? To nitko ne postavlja, govorimo o brojkama, govorimo o dignitetu rata, govorimo o dignitetu branitelja. Zbog čega se ne pokrene postupak da se utvrdi istina pod kojim je okolnostima Mile Dedaković nakon što je izašao iz Vukovara nastradao? Od koga? Od ruke koje? Kažu hrvatske vlasti. Pa dajte da to riješimo. Pa to je sramota, to je ljaga. To je ljaga na hrvatskom Domovinskom ratu. Zbog čega se to ne rješava? Zašto se sad ne pokrene, gospodine ministre, ja vas lijepo molim pokrenite istragu, zatražite od DORH-a. Razgovarali smo prije, ne postoje papiri, zatražite, mora se to riješiti. Ne može jedan od najvećih heroja Domovinskog rata skapavati doma čak i da ima sve uvjete i da ima sva kolica ovoga svijeta, sve lijekove i sve one trakice koje nema što je sramota za ovu državu treba istražiti pod kojim okolnostima je gospodin Dedaković nastradao. Tko je naredio premlaćivanje, tko ga je zatvorio, tko su ti ljudi, tko su te sive eminencije. O tome mi ne raspravljamo. Ja se u potpunosti slažem sa gospodinom Burićem da, a mnogi stotine vjerojatno ima ljudi, neću napamet govoriti tisuće, onih koji nisu zaslužili biti na tom popisu branitelja. Da, na tom popisu branitelja 500 tisuća ima mnogih koji su bili na ratištu, a nisu na tom popisu iz raznoraznih razloga. Neki koje ja znam, s kojima sam bio na ratištu su rekli nećemo jer ne zaslužujemo mada su nosili glavu u torbi. Nismo nosili oružje i nismo s puškom se borili, a svaki dan su bili u pogibelji. Bar ih 15-ak, 20-ak znam koji su to učinili. Koji nisu na popisu. Onda tim prije je taj popis od 500 tisuća prenapuhan jer tih nema, ali ima mnogih drugih koji jesu. Znači, ako čitavo vrijeme govorimo što se u potpunosti slažem da treba braniti dignitet Domovinskog rata, treba braniti onda i dignitet branitelja. Meni je drago što u ovom Saboru sjede mnogi branitelji koji su branili Domovinu, koji su obranili Hrvatsku domovinu ali mi je nepojmljivo da se nije, ja sam danas malo kasnio u Sabor jer sam imao sastanak, ja sam mislio da će biti prekinuta sjednica, da će biti odgođena sjednica da se upravo porazgovara prije ove današnje teme o gospodinu Dedakoviću s kojim sam imao sreće razgovarati i kao novinar pa i kao mogu čak reći i kao njegov kolega. Ima jedna odlična pjesma Arsena Dedića koja kaže: " Iza njih njihovi iza naših naši, to u ovom istom času raduje i plaši, drže se jarani, drže se zemljaci opet su u igri osebujni znaci". Mada je pjesma nečem drugom posvećena ali ona je vrlo ilustrativna i za ono što se događa. Da to je druga pjesma gospodine Buriću. Jedna strana, ova lijeva HDZ-a, ne doslovno lijeva, s moje lijeve strane kaže da ne treba objaviti registar, druga strana desna je kategorična u tome da treba objaviti registar branitelja. Argumenti gospodina Burića su vrlo čvrsti, postoje argumenti nekih branitelja HDZ-a s kojima sam razgovarao, koji su isto vrlo čvrsti, koji kažu da časni ljudi koji su se branili, koji kažu ne želimo biti na tom popisu. Moja je moralna dilema imam li pravo sjeći nožem i biti il na jednoj il na drugoj strani. Ne znam, ja sam i zadnji put rekao u prvoj raspravi, kad je bilo u prvom čitanju nisam siguran ni u jedno ni u drugo. Ali sam sasvim siguran da trebamo čuvati dignitet branitelja, hrvatskih branitelja, osoba od imena i prezimena i da trebamo sa tog spiska izbaciti one koji nisu branitelji koji su okaljali čast branitelja, onih koji su došli po razno raznim vezama a gotovo da ih svi znaju koji su došli i koji kažu nisu bili branitelji a oni su na spisku. I onda im je netko u prvoj raspravi dobacio, pa šta ih ne prijaviš? A prije su se bunili, kako bismo, zašto bismo mi prijavljivali? Ne znam, u tome kažem moralna je dilema da ili ne objaviti popis branitelja. Pitanje je što će više pomoći dignitetu Domovinskog rata objava ili ne objava registra branitelja? Sasvim sigurno kad bismo znali tko je sve bio branitelj, kad bismo imali taj popis, sasvim sigurno da bismo znali tko je lažno na tom popisu, ali opet to nije naš posao da mi tražimo one koji su lažno, stvarno postoje instrumenti države, postoje institucije države koje to trebaju raditi. Druga stvar, još jedan primjer kako ne štitimo čast generala čak, Slobodan Praljak je general HV, tisuća tisuća puta je ponovljeno, laž u hrvatskim medijima da je srušio most u Mostaru, stari most u Mostaru, postoji presuda Riječkoga suda u kojem je osuđivan novina i novinar koji je to napisao. Nakon te presude u pravnoj državi nikad nitko više ne bi smio ponoviti da je on srušio most u samom Mostaru. Ali to nije samo ljaga na imenu gospodina Slobodana Praljka nego na svim braniteljima. I dalje se ponavlja jesu li udruge Domovinskog rata žestoko protestirale protiv te laži koja se podmeće. Slučaj staroga mosta u Mostaru nije u Haagu, nitko nije optužen za rušenje starog mosta jer ga Hrvati nisu srušili, ali to se ne protestira, te činjenice se ne protestiraju. Kao što se ne protestiraju i činjenice da je u Ahmićima je napravljen strašan zločin,

ne znam koliko dana, sto km koliko je u Trusini je ubijeno 50 Hrvata, nikad nitko to ne spominje, mi smo hrvati mazohisti da ne govorimo o istini o ratu, ne govorimo o tom tom življu koji je tamo živio i ne govorimo o braniteljima koji su časno obranili. Zato vas ja molim, apeliram ajmo zaštiti ljude od imena i prezimena svakoga branitelja koji to zaslužuje i gospodine ministre ponavljam na kraju o sudbini gospodina Mile Dedakovića Jastreba, hrvatskoga heroja, čovjeka koji je branio Vukovar koji je završio u nekakvom zatvoru, pritvoru, nekakvom sobičku gdje su ga mlatili samo zato što je rekao svoju istinu o Vukovaru, trebate pokrenuti istragu. Hvala, četiri replike na vaše izlaganje. Prvi je Dražen Đurović, izvolite. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Hvala. Gospodine Vukšiću, vi ste govorili o sudbini gospodina Dedakovića, koji su to nepoznate sile, nema tu nepoznatih sila, ne znam da li ste vi čuli za izvješće Državne komisije o okolnostima pada Vukovara, to je vrlo jasan dokument kao javni državni dokument RH, ne znam da li ste čuli za Josipa Manolića koji je bio izravni provoditelj akcije hapšenja hapšenja i batinanja Dedakoviča. Ljudi koji su to činili imaju svoja imena i prezimena, vrlo su dobro poznati, no to su ljudi koji su samo provodili zapovijedi, prema tome tu nema velikih nejasnoća. Tu je sve potpuno jasno i javno poznato, ono što je sramotno je to da je RH kao pravna država nije ništa u ovih 20 sada gotovo tri godine postojanja, postojanja, odnosno 20 godina od tog izvješća da Hrvatska pravna država ništa nije učinila da se to sramotno izviješće državne komisije o okolnostima pada Vukovara ponovo analizira i odbaci jer tu se radilo o jednom pamfletu kojim se traži unutarnji neprijatelj i optuživali oni koji su branili taj Vukovar u tom pamfletu koji ima status državnog dokumenta su upravo ti ljudi koji su branili Vukovar na čelu sa tim Dedakovićem i sa Borkovićem i sa Totom i sa svim ostalima su optuženi da su oni krivi za pad Vukovara, da su oni sudjelovali u uroti za rušenje ustavnopravnog poretka i da su oni zapravo, i zbog toga je Dedaković uhapšen i imao je sudbinu takvu kakvu imao. temelj toga je zapravo ta udbaška klika koja je to provela krajem 91. godine a odgovor na to jedini koji može biti racionalna i danas i tko što treba učinit da bi se vratio dignitet obrani Vukovara je temeljita analiza tog izvješća i stavljanje tog izvješća van snage i donošenje novog izvješća o okolnosti obrane Vukovara. Uvaženi kolega slažem se s vama u jednoj stvari, najbitnijoj onoj o kojoj ste govorili, nije reagirala pravna država. Pravna država na mnoge stvari u Hrvatskoj nije reagirala. Kažete sve je jasno, sve je poznato. Sve je poznato ali nije procesuirano. Ti ljudi o kojima ste vi govorili o kojima mi svi govorimo evo sada je vrijeme u Saboru smo ih imenovali, u Saboru smo zatražili od ministra da se procesuira i što će sada spriječiti nekoga. Ja ne vjerujem da će biti procesuiran, nažalost ne vjerujem. Ne vjerujem svi se tu kunu netko je prije rekao Hrvatska je pravna država, nije, ovo dokazuje slučaj gospodina Dedakovića hrvatskog heroja dokazuje da Hrvatska nije pravna država. država. Rekli ste prije da niti jedna država na svijetu nije objavila svoj registar. Pa niti jedna država na svijetu se ne ponaša prema svojim herojima kao što se Hrvatska država ponaša prema svojim herojima. I da slažem se s vama, treba to izvješće staviti van zakona, treba napraviti novo izvješće o Vukovaru i treba jer ako je Mile Dedaković kriv za ono što ga se optuživalo tada onda je gospodin ministar kriv jer je. Znam da je odličan. Hvala. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa kolega Vukšić evo ja isto moram reći također da se u ovom dijelu oko gospodina Dedakovića slažem sa vama. Mislim da je nedopustivo prvo nije istina da to nitko nije spomenuo, spomenuo sam ja jučer, a spominjao sam i prije samo eto nije tada bilo važno nisam bio saborski zastupnik. Ja sa s vama potpuno slažem, mislim da je to situaciju koju jednostavno treba zatvoriti. Taj nalaz te famozne komisije do dan danas nije razriješen do kraja. Ne odnosi se on samo na gospodina Dedakovića, mislim da se on odnosi na gospodina Borkovića, da se odnosi na Feniksa Tota da se odnose na još neke ljude koji su bili ključni u nekim momentima obrane Vukovara. Što se tiče reakcije ministarstva obzirom na bolest gospodina Dedakovića, ja mislim da je ministarstvo reagiralo promptno i da je napravilo ono što je trebalo napraviti. Da li sustav može biti bolji? Može. Možda su oni trebali imati uvid u bolest gospodina Dedakovića i tu se isto čak možemo složiti. Ali sustav je takav kakav jest, a tu smo da ga popravljamo. I procesuiranje ljudi koji su tada nazovimo to blago ispitivali gospodina Dedakovića koliko sam pročitao i po njegovim iskazima radilo o tipičnom lomljenju kostiju. Da jesam apsolutno i za to i mislim da je to zaista priča koju bih trebali završiti jednom za sva vremena. I mislim da Hrvatska treba priznati ljudima koji jesu doista junaci Domovinskog rata ja sam neke i nabrojio, nabrojio sam i gospodina Dedakovića ima ih još da njima doista treba priznati da oni jesu junaci Domovinskog rata i mislim daje u tom smjeru išlo i ono ustanovljenje i odličja i prijedlog koji je došao od mog kolege sadašnjeg ministra Ante KOtromanovića koji je prihvatio i gospodin Matić sadašnji ministar da se ustanovi odličje junaka Domovinskog rata otprilike tako nekako i apsolutno to podržavam. Mislim da se Hrvatska mora pokloniti svojim herojima. **Vukšić, Branko (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Gospodine Vidoviću samo da usput kažem pošto repliciramo jedan drugom da se meni vaša rasprava svidjela jer je bila nabijena emocijama i bila je dobra rasprava, za razliku od nekih drugih kolega koji su osudili tu raspravu. Mi ovdje u Saboru ne smijemo samo raspravljati. Mi smo ovdje zakonodavno tijelo. Nama odgovara Vlada. Ne odgovaramo mi Vladi. Mi trebamo tražiti zaključke i trebamo tražiti od Vlade sutra prije glasovanja, sročiti, zadužiti predsjedništvo Sabora, dati izjavu i zatražiti da se pokrene slučaj istraga oko

na dobrom ste tragu promišljanja o dvojbi objave ili ne objave, zaštite ili ne zaštite, prava ili pravednosti. To su stvari koje ste stvarno dobro definirali i rekli da li treba zaštiti hrvatske branitelje iz registra ali i ove koji su pravičnim presudama oslobođeni krivnje koja im je stavljena kao stigma na vrat hrvatskih branitelja. U nekoliko posljednjih godina a naročito za vrijeme Pančića diskreditacija, progon, prozivke vidjeli ste kako se događalo. Ovo je blaži oblik koji će se danas dogoditi. Imamo one kojima stvarno treba pomoći i zaštiti ih, imamo one koje niste spomenuli. I … je nekoliko puta različito suđen. Još uvijek nije završen proces. Imamo one koji kako sam rekao završavaju u Kanadi u pritvoru a odslužili su za svoje grijehe kojih je pravomoćno sud presudio i ne možemo im pomoći. Koliko će takvih u narednom periodu biti? Koliko je takvih heroja koji nisu spomenuti i nisu zvučna imena i nisu bili prvi i glavni kao što je gospodin Mile Dedaković? U nekoliko navrata u ovom Saboru i u prijašnjim sazivima govorilo se o tome i Odbor za ratne veterane je nekoliko puta raspravljao i slao traženje a i sada. ovo je hvale vrijedno da tražite da se procesuiraju oni, i ja tražim, jednako s vama tražim da državne institucije bez obzira što nitko nije podnio kaznenu prijavu one čuju, one imaju uvid kako mogu za sve drugo iz novina pisati prijave i provoditi istrage ali još do danas evo kolege javljaju koji su kod Mileta doma još nitko nije došao pitati generale tko vas je tukao. Još nije došao ni isljednjik policije niti iz Državno odvjetništva nadležnoga za njegov kraj. To je žalosno u RH. I složio bih se u jednom dobrom dijelu branimo hrvatske branitelje a s druge strane ih proganjamo.

Uvaženi kolega Đakiću, ne slažem se s vama da je Ministarstvo branitelja u vrijeme gospodina Ivice Račana progonilo branitelje, pisao sam tada kao novinar o tome ali neću, to je preduga tema o tome. Ali se slažem u tome da državno odvjetništvo treba reagirati već na temelju ovih rasprava. Evo i SDP se slaže i HDZ-ovi zastupnici se slažu i HDSSB-ovi i Hrvatski laburisti se slažu što treba još državnom odvjetniku da bi reagirao i što će državno odvjetništvo učiniti u ovih 7 dana vidjet ćemo vrlo brzo pa nakon toga ako ne želi reagirati onda se znači radi o nekakvoj zavjeri i tada treba sazvati posebnu sjednicu Sabora i raspraviti o nekim stvarima o Domovinskom ratu. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Kolega Burić, vi ste odustali? Hvala. Na redu je Josip Borić. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjednice. Činjenica je da mi danas evo drugi puta u svega 10-tak dana govorimo o Zakonu o pravima hrvatskih branitelja. Činjenica je i to da zaista gledajući ovaj prijedlog zakona nije došlo do promjene gotovo ničega u odnosu na onaj prvi, osim kako sam uspio iščitati da su Hrvatske željeznice tj. HŽ-Holding u međuvremenu nestao, a Hrvatske željeznice su ubačene kao termin u taj zakon. To je jedina promjena u odnosu na prvi prijedlog zakona. Pa se pitam zar smo mi zaista tada u tih 20-tak i nešto rasprava kao narodni zastupnici koji imaju određena iskustva, koji predstavljaju određene ljude, zar mi zaista nismo uspjeli u tih nekoliko sati rasprave reći ništa važno, ništa bitno što bi Ministarstvo branitelja moglo uvažiti kao bolji prijedlog. Zar zaista u tom Ministarstvu postoje univerzalna znanja do kojih nitko od nas ne može doći. Kako je prijedlog isti kao i prošli onda ću pokušat na isti način kao i zadnji puta i govoriti. Ostajem pri stavu da ako su prava teorija onda ovaj zakon zaista teoretski daje više prava nego onaj prethodni. Međutim svaki zakon prate i financije, a vidljivo je iz proračuna da ovaj zakon u sljedećoj godini prati 40 milijuna kuna prava hrvatskih branitelja manje nego u 2012. godini, a tek projekcijama u 2015. imamo ista prava kao i 2012. Da li može stajati priča o istim pravima? Nema istih prava, ima samo manje prava. To govore financije, a ona su jedina istinska prava kojima treba pomagati hrvatskim braniteljima. Pokušao sam utvrditi svoj interes jer sam postavio pitanje zadnji puta, ali nije se našlo u obrazloženju odbijenih. Zašto nismo uvažili pitanje, koja je svrha, koji je cilj i koja je procedura brisanja krivih, nečasnih, falšnih hrvatskih branitelja. Ministarstvo nije moglo odgovoriti na to pitanje iako ste ga jako dobro čuli. Niste mogli odgovoriti, niste mogli. Pokušat ću ja u svojoj raspravi. Ja ne vidim svoj interes osim da sjedim ispred računala, da gledam u to računalo, da buljim u njega, da razmišljam o stotine tisuća imena. Mi ne znamo hoće li to biti u popisu rednim brojevima, hoćemo li imati tražilicu u koju ćemo upisivati imena pa ćemo se sjetiti možda njih 5 da vidimo jesu li oni bili unutra, jesu li oni negdje bili. Kakve kriterije uopće primijeniti na to, hoćemo li vremenski kriterij. Bilo je onih i prije mene, bilo je onih poslije mene. Hoćemo li teritorijalni kriterij? Poznanstva u maloj sredini, možda neke poznam, u velikim gradovima nitko nikoga ne pozna osim jedan mali krug ljudi. Na koji način uopće to rješavati? Što može uopće istinski branitelj pronaći u ovom Registru branitelja, jedino satisfakciju da će biti na tom nekakvom popisu u registru sa svojim rednim brojem i određenim podacima i to će mu biti jedina satisfakcija, da je bio branitelj ali on to već ima, ima svoju braniteljsku iskaznicu. On to već ima i onda će biti malo veseliji. Ali takva postoji mogućnost i za onog tko je možda kriv i on će biti na popisu i on će imati svoju braniteljsku iskaznicu. Što će on možda imati za razliku od ovog drugog, eventualno nekakav strah da ga ne bi netko primijetio. Sasvim krivo. Što će uraditi oni koji utvrde krivog, lažnog, falšnog branitelja? Oni moraju krenuti postupak dokazivanja. Što će to donijeti onom koji to krene raditi, ništa. Čuli smo ovdje, ako netko primijeti ja ću to proslijedit nekom drugom, možda hoću, možda neću. Postavlja se pitanje zaista svrhe svega ovoga što se tiče hrvatskih branitelja unutar registra. Ne postoji procedura brisanja tih nečasnih, krivih. Zbog toga ovaj zakon doživljavam potpuno besmislenim, ali zlouporabom ovog istog zakona u problemu se mogu naći istinski branitelji. Oni su bili na prvoj liniji, oni su odlazili u određena područja u akcije. Ne ovi možda kojih sa strane ima i krivih. Njih Njih će se vidjeti i moguće će ih se zlouporabiti njihovi podaci i njihovo ime i prezime i zato je ovaj zakon za mene i opasan. A kad govorimo o registrima, naveo sam sve u replici registra, i mirovina koji su tajni i socijalnih naknada koji su tajni i koncesija koji su tajni ali se ne utvrđuju da li su sve dobivene na na pravilan i ispravan način. To nikoga ne interesira, interesira itekako interesira. Institucije države to rade, ne treba objaviti popis milijun i nešto mirovina da bi utvrđivali pojedince koji su se okoristili na krivi način i došli do nečega što im ne pripada kao i kod socijalnih naknada, pa i koncesija i svih ostalih registara. A vidjeli smo na iskustvu registra, ljudi koji, poreznih obveznika koji duguju da se ništa nije učinilo osim da se nelikvidnost u državi povećala. Ne znam da li su se u ministarstvu upitali s obzirom da ovdje govorimo o brojci od 500000. Jer imamo u Hrvatskoj 4 milijuna ljudi. Kako se osjeća 3 i pol milijuna ljudi koji nisu na ovom spisku. Imaju li oni pravo na osjećaj? Jesu li oni nešto krivi zato što ih država u tom vremenu nije zvala, nije ih trebala, njih i njihove mogućnosti radi određenih razloga. Jesu li ti ljudi manje časni Hrvati od ovih koji će biti kako čujemo na ovom spisku. Jesu li oni krivi? Država ih nije trebala. To je pitanje isto. To je pitanje, jesmo li razmišljali o njihovim osjećajima. Hoće li to postat predmet priča u kafićima, u birtijama, hoće li se to razračunavati negdje na cesti ili ne znam gdje. Ne znam, evo. Mislim da sam možda sve krivo shvatio, pa ću ovu objavu na kraju registra svesti možda na najjednostavniji način pod kako reče ministar predizborno obećanje. Međutim, to je vrijedilo samo do prvog čitanja. U međuvremenu smo čuli riječi predsjednika Vlade, a da Kukuriku koalicija nije ništa obećala, pa za ništa ne bi trebala biti kriva i ništa nije trebala ostvariti, tako da ni ta priča o predizbornom obećanju očito nije pravilna. Možda ne možemo svesti objavu više ovog registra niti pod priču o predizbornom obećanju. A kad je sve tako ja ću na kraju zaključiti da nemamo niti korist, a očito da nije ni obećanje. Ovaj zakon kako čujemo i objava registra nema cilj i svrhu. Ja to svedem onda na kraju pod običan hir, hir jedne promašene politike. A hirovi dolaze i prolaze. Međutim, ono što je važnije ostaju ljudi sa svojim sudbinama, a bojim se da će se nečije promijeniti nakon ovog. Hvala Replika Ante Babić. Ovako će registar branitelja izazvati i razdor i posvađati branitelje htjeli mi to ili ne i još i više. najprije pozdravlja vas gospođo predsjedavajuća i sve saborske zastupnike i zamolio je da njegovo ime ne spominjemo u sabornici i da se o njegovom slučaju ne politizira jer to on ne želi. Evo, hvala lijepo. Dinko (HDSSB)** Zahvaljujem. Poštovani kolega Boriću, u svezi završnih rečenica vašeg izlaganja o tome kako će se osjećat oni koji neće bit na ovom popisu. Ne trebamo mi oko toga brinuti. Hrvatska javnost već sada zna u kojim vremenima je tko i mogao bit hrvatski branitelj i tko je tu mogućnost, pa čak bih rekao i tu privilegiju s obzirom da uistinu i ja smatram da smo izabrana generacija tko je tu privilegiju i ispunio. Tko je na kraju krajeva ostvario i svoju ustavnu obvezu iz članku 47. kako je vojna obveza i obrana RH dužnost svih za to sposobnih državljana. I ne vjerujem ja da će bilo tko od onih koji neće bit tu, a znaju da nisu bili time bit povrijeđeni. Objava Registra hrvatskih branitelja ima za svrhu upravo ojačat ugled i čast onih koji su imali prigodu i tu priliku i iskoristili, a za sve one koji nisu bili ja sam rekao i u raspravi, a to ću i sada ponoviti jednako tako bih volio da se objavi i registar onih koji su imali tu priliku, a nisu ispunili ustavnu obvezu. Jer mnogi su ustavnu obvezu obrane RH vršili i na druge načine, izvan odredbi. I to moramo govoriti. I oni koji su i pripadnici HEP-a i Vodovoda i dakle bolnica, zdravstveni djelatnici, svi, vatrogasci. Svi su oni zaslužni za obranu i ispunili su ustavnu obvezu. Ali ima i onih koji su bili …/Govornik se ne razumije./… bojna. Zašto ne objavimo i registar onih koji su

što kao prvo nisu sve sredine bile u području ratnog djelovanja. Bilo je i onih koje su bile i u nekakvom razdoblju, u području koje nije obuhvatio rat. Unutar tog područja poznam osobno brojne ljude koje država nije zvala, nije iz zvala bez obzira na svoju dob u određenu aktivnost koja se ticala vojnih aktivnosti. Nisu pobjegli, bili su tamo, ali ih nije trebala država jer nije ni mogla očito opslužiti sve koje je možda u određenom trenutku trebala. Zato sam postavio pitanje. Sjećam se kako su se ti ljudi osjećali u tom vremenu i '95. i nakon toga. Imali su osjećaj možda i manje vrijednosti u odnosu na one o kojima mi danas govorimo da su časni. Tko kaže da mu nećemo i danas vratiti isti osjećaj? Hoćemo li ga staviti tamo? Netko će ukucati to i to, pa tebe nema tamo. Di si ti bio? Imao si 20 godina. Di si ti bio? Hoćemo li raspraviti tu. Mislim da ima takvih itekako, jer kažem ako je brojka 500000, a nas ima 4 milijuna. Vjerujte da u toj masi ima mnogo takvih a nisu bili dezerteri i nisu bježali. A bile su mogućnosti vojske onoliko koliko je trebala i koliko je poziva podijelila.

bijeda slika hrvatske politike, ovo je tragedija hrvatske aktualne politike, ovo je ispraznost hrvatske aktualne politike, ovo je dokaz ispraznosti, bezidejnosti, bezsadržajnosti, besperspektivnosti ove politike a ne hir. I znate zbog čega sam ja zabrinut? Ne zbog ove objave liste nego sam zabrinut da će se broj nezaposlenih možda za mjesec, dva dana popeti na 500 tisuća pa će biti više nezaposlenih nego branitelja. E to je pitanje svih pitanja danas u Hrvatskoj. A ovo je danas gubitak vremena, žao mi i vremena ovih diskutanata s ove strane, a i meni je žao što sam morao na neki način replicirati s ove strane. Ispraznost, pa je li vi znate gospodo da su zabranjeni podaci objavljivati gdje si bio u JNA? Personalni tzv. kartoni JNA koji imamo svaki od nas koji je služio JNA je zakonom zabranjeno objaviti. Je li vi to znate? Da sam ja tužen sudu zato što sam na neki način kroz neki moj tv nastup bio sam na USKOK-u, me istraživao zbog činjenice da sam rekao nešto ili pokazao neki personalni karton JNA. A mi ovdje hoćemo objaviti branitelje. Jesmo li mi normalni? Nismo, nismo. Žao mi vremena i svega ovoga sve skupa. Ali nije mi žao vremena jer ovdje smo eto pa sjedimo, ali žao mi je, odnosno strašim se činjenice da će za mjesec ili dva dana biti više nezaposlenih nego branitelja. I to je pravo pitanje Hrvatske i pitanje svih pitanja u ovom momentu. A ovo nije uopće pravo pitanje nego mlaćenje prazne slame. se./… drugačiji naziv i pokušavajući protumačiti svrhu i cilj objave ovog zakona sa svim posljedicama koje će on proizvesti u budućem vremenu. I kažem pokušao sam na onaj najjednostavniji način da je to predizborno obećanje, ali reče premijer nedavno da nisu davali predizborna obećanja, da to nema veze s predizbornim obećanjima a ministar je cijelo vrijeme govorio da je to eto barem da ispune nešto. A ja tvrdim da to predizborno obećanje nije dobro i da će ne danas, ne za dva mjeseca ili tri mjeseca, možda za godinu ili dvije dana izazvati određene posljedice, a tad ćemo kao i po običaju već zakasniti, malo ćemo se posuti pepelom i **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Nastavljamo sa raspravom. Na redu je Boris Blažeković koji nije prisutan. Damir Kajin, također gubi pravo rasprave. Josip Đakić, izvolite. Ivan Šuker. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, gospođo ne znam da li ste pomoćnica ili što u ministarstvu, ispričavam se, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Žalosno je što nema ministra, još je žalosnije što nas je ovako malo u sabornici, ali najžalosnije je što smo se nažalost oko teme u kojoj bi trebali svi biti jedinstveni podijelili jer branitelji su i s jedne i s druge strane. Na svu sreću '91. nismo gledali na političke opcije nego smo gledali kako obraniti Domovinu. Da smo tada lamentirali kao danas pitaj Boga da li bi danas sjedili u ovom Visokom domu. Da li je Registar hrvatskih branitelja baš nešto oko čega se mi toliko trebamo tući? Da li je sve ove protekle godine trebalo sotonizirati branitelje, trebalo malo s vremena na vrijeme nabaciti da branitelji imaju ovakve ili onakve privilegije? Kao prvo branitelji nemaju nikakve privilegije, oni imaju nešto što im je temeljem zakona dao ovaj Visoki dom i nitko od tih ljudi nije išao u Domovinski rat da bi stvorio nekakve privilegije. Međutim, kad izvadimo iz konteksta vremena i prostora gdje su se događale određene stvari, određene bitke, gdje su bile koje jedinice ne možete praktički naći dva ili tri grada koji su imali istu ili sličnu situaciju. Svaki je grad, svako područje koje je bilo napadnuto od jugoarmije i četnika je imalo svoju specifičnost. Negdje su bile organizirane brigade, negdje nisu. Ajmo se malo vratiti u '91. pa sjetiti 19. siječnja kad je tadašnji predsjednik Predsjedništva SFRJ Mesić zbrisao iz Beograda jer su ga praktički htjeli koknuti pa kad je vojska htjela izaći na ulice, tada nismo imali osim specijalnih jedinica koje su tek bile u osnutku praktički ništa. Pa smo onda imali jedinice Narodne zaštite i onda se dogodio krvavi Uskrs, dogodilo se Borovo i onda su slijedila sva stradanja. Kako je u kojem području bilo tako su se organizirale jedinice i tako su se ljudi branili. Tek sa padom nekih vojarni u jesen '91. stvorili su se preduvjeti da se formiraju oružane jedinice ali temeljem nekakvih spiskova i popisa teritorijalne obrane koji su bili još iz bivše Jugoslavije. I tako je u principu počinjala nastajati Hrvatska vojska. I sad iz svega toga izvući tko je bio branitelj, tko nije pa postoje institucije koje su to trebale raditi i evidentirati. Da li su one napravile svoj posao ili nisu to je drugi par cipela. Kako se nešto napravilo tako i za sva druga rješenja nisu ništa od vijeka do vjekova. Sve se može isto tako ako postoje argumenti eliminirati. Ali da li treba sotonizirati branitelje i da li treba stalno tu priču lažni branitelji. Ja sam protivnik toga da se nekom kaže da je lažni branitelj. Mi imamo samo branitelje imamo tipove koji žele prikazati da su branitelji, a to nisu. Pa mi zbog dostojanstva svih branitelja, svih poginulih, zbog dostojanstva svoje domovine ne smijemo rabit termin lažni branitelj, jer nema lažnog branitelja, imate prevaranta koji može bit prevarant u svim oblicima i takve treba eliminirat, a ne mi prihvatimo nešto šta nam neko nabacuje priču sa lažnim braniteljima. Pa svatko u svojoj sredini zna tko je gdje bio i kako je bio. Kroz moju brigadu 153. Velikogoričku je prošlo sedam i pol tisuća ljudi, ali mi smo zbog specifičnosti imali nešto što nije imala praktički ni jedan grad u Hrvatskoj, imali smo tzv. prostorne jedinice koje su bile zadružne za zračnu luku, vojarnu oko zračne luke, taj ZTC koji je bio najveći servisni centar za migove izvan Rusije i to veliko skladište Buna gdje je praktički bilo skladište teritorijalne obrane plana grada Zagreba. To su bile te prostorne jedinice koje malo gdje možete naći u obliku i dugo nam je trebalo da te prostorne jedince uopće uvedemo u nekakve oblike da ti ljudi dobiju ono što im pripada. Ja samo govorim o jednoj specifičnosti i mi danas umjesto da trošimo vrijeme kako pomoći tim našim hrvatskim braniteljima koji su mnogi bolesni, mnogi su bez posla, kako vidjeti, kako im riješiti njihova egzistencijalna pitanja, mi se bavimo s nečim i prepucavamo što je totalno nebitno. Ispričava se svima što ću sada usporediti neke stvari. Tako je pompozno bilo najavljeno gospodine ministre famozna lista dužnika. Sve će se riješiti u Hrvatskoj kad se ona objavi, ona je postojala, objavila se, 10, 15 dana je tražio susjed susjeda, prijatelj prijatelja, neprijatelj neprijatelja, malo se pričalo o tome, više nitko ne priča, na žalost ništa se nije naplatilo i priča završena. Tako će vam bit isto sa listom branitelja. Gospodine Matiću, vama tamo gdje ste živjeli u Vukovaru nitko ne treba pričati tko je gdje je bio. Vi dobro znate koji je vukovarac četvrti mjesec, koji je vukovarac osmi mjesec i koji su vukovarci koji su ostali do kraja, isto kao što svatko od nas tu u svom gradu gdje je tko bio i ne treba tu nikakve velike filozofije, prema tome ići pompozno kao da je najvažnija stvar u ovom svijetu da se objavi registar branitelja, ja mislim da ste vi kao ministar izgubili silnu energiju na tome da se trebalo možda tražiti pomoć svih zastupnika i sigurno bi tu kao resorni ministar imali podršku da ojačamo neke pozicije o vašem proračunu uz hrvatske branitelje. Mislim da se tu trebalo uložit energiju i da se hrvatskih braniteljima recimo mojim velikogoričanima koji imaju jednu veliku zgradu i kojima danas nažalost grijanje ide 38,5 % da se njima poslali poruku jer danas je Sveta Lucija, dan zaštitnica Turopolja i dan moga grada da ste njima poslali poruku ja ću vama najugroženijima pomoći da platite grijanje e onda bi vi imali podršku svih nas ovdje za taj zakon. Al ako nažalost ako se mi prepucavamo ovdje oko Registra hrvatskih branitelja onda mi s jedne strane imamo svoje argumente drugi imaju druge onda se neki malo tu počnu prepucavati i onda odemo u totalno krivome smjeru. Vi imate tu sreću da ste na čelu Ministarstva iako pametno predlažete zakone svi će vaši zakoni biti donošeni sa …/Govornik se ne razumije/… A zar nisu general Gotovina i general Markač pokazali koje jedinstvo hrvata kad je u pitanju Domovinski rat. Takvo isto jedinstvo kad su u pitanju prava hrvatskih branitelja ali vi kao resorni ministar ne smijete dozvoliti da netko govori o privilegijama i to je vaš zadatak kao resornog ministra jer naprosto ti ljudi nemaju privilegije. Sve što dobiju smo mi izglasali ovdje. Ako netko smatra da hrvatski branitelji nešto ne trebaju dobiti zna se koja su legitimna na koji način se zakoni mogu primijeniti, neka predlaži zakone, neka to obrazloži, ako dobije većinu neka to promjeni. Ali ne može govoriti o privilegijama i tu je velika greška gospodine ministre što mi danas ne govorimo o mnogim hrvatskim braniteljima koji su nezaposleni, što ne govorimo o mnogim hrvatskim braniteljima koji su ušli u određene poduzetničke projekte danas ne mogu vraćati kredite, o tome kako se povećava pozicija sredstava za stambeno zbrinjavanje, da tu priču jedanput zauvijek završimo i tu bi imali podršku, ne bi uopće trebali onako nervozno reagirat kao što se reagiralo. I budite sigurni za takve stvari ćete uvijek imati podršku i mene i mojih kolega u klubu zastupnika HDZ-a, ali isto tako podršku za nešto što neće donest ništa a može napraviti silnu nepravdu nekim ljudima nikad nećete dobit. I zbog toga ne trebate bit nervozni. Naše pravo je da misimo jedno, ja sam vam rekao ako ste slušali kad sam kolegi Buriću odgovarao nešto osobno baš me zanima kako ćete postupit sada. Imam sve dokumente, to nikad u svojim resorima nikada nisam rekao. Pa baš me zanima što ćete sad napraviti. Imam sva legitimna prava da to kažem, i kad vi toliko se busate da želite nešto napravit, baš me zanima što ćete napravit. Dobit ćete sve dokumente, šest je grad po Hrvatskoj po veličini. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepa poštovano gospođo potpredsjednice. Kolega Šuker ja se slažem s ovim što ste vi u svojoj raspravi govorili, posebno bih htio reći nekoliko riječi o temi koju ste otvorili a koja se kod nas često puta koristila kada se razgovaralo o braniteljima i spominjale privilegije, itd. i povlastice ili ne znam kako sve nisu te ljude zvali, i da sve ove rasprave ne razumije/… vode da bi se nametnula jedna opasna teza da 500 tisuća hrvatskih branitelja je velik teret za ovu zemlju, da 500 tisuća hrvatskih branitelja koša milijarde i milijarde kuna. Istina je potpuno drugačija. Činjenica je da i danas evo 15.-tak godina poslije završetka rata, malo i više, koja godina više, gotovo 380 tisuća hrvatskih branitelja radi i od svog posla prehranjuju i sebe i svoju obitelj, da je 70 tisuća onih koji su korisnici prava koja proizlaze iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja, da je tu 58 hrvatskih ratnih vojnih invalida i osoba koje su zbog bolesti ostvarile prava na mirovinu da je 12 tisuća obitelji poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja dakle samo stradalnička populacija uživa prava iz zakona. hrvatskih branitelja koji nemaju status HRV oni imaju svega 2,3 prava, pravo na udjele u Fondu hrvatskih branitelja, imaju pravo na pokop o trošku države, imaju pravo na zaštićenu mirovinu pod uvjetom da imaju 65 godina života za muškarce ili 60 godina za žene i da su najmanje 100 dana sudjelovali u ratu. Dakle koja su to prava? … /Govornik Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Iviću drago mi je da ste još raščlanili tu mistiku oko te privilegije i prava hrvatskih branitelja. Pa čak i o tome kada govorimo govorimo da mirovina branitelja ne može biti ispod 40% prosječne plaće, ne govori se o nikakvoj privilegiji. Ti ljudi kada odu u mirovinu oni su do sada uredno radili uplaćivali u svoj mirovinski fond da li će on imati 3, 4 ili 5% mirovinu od toga Hrvatska država neće niti propasti niti će se pomoći. Ali se naprosto sa zakonom pokušalo reći da postoji nekakav minimum, nekakvo priznanje društva ljudima koji su u datom momentu otišli i imali čast i svima koji su sudjelovali da smo imali čast i sreću sudjelovati u stvaranju Hrvatske države. Hvala dragom Bogu ostali smo živi i zdravi. Ali isto tako oni koji su ostali bez dijela tijela koji su psihički nažalost stradali o njima se itekako država treba brinuti. I nikada kada govorimo o privilegiranim mirovinama u statusu privilegiranih mirovina ne smije se govoriti o mirovinama invalida iz Domovinskog rata, naprosto se ne smije govoriti jer to nisu privilegirane mirovine. To je minimum koji smo im mogli dati za ono što su dali za ovu domovinu. I za to se trebate boriti gospodine ministre i ako se budete borili za to imat ćete punu podršku svih nas u klubu HDZ-a. Hvala lijepa. Nova replika poštovani zastupnik Željko Kolar. Izvolite. **Kolar, Željko (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Sabora. Kolega Šuker na početku kada ste krenuli u svoju raspravu kada ste govorili kakva je bila pojedina situacija u pojedinom gradu, općini ili regiji i bili ste u pravu kada ste to govorili. I prve jedinice iz Zagorja kada su kretali na ratište u 10.mjesecu mi smo točno znali tko ide. I onda je još bilo iz teritorijalne obrane je bila ona struktura diverzantski vod protu…, samostalna satnija znači nije bio ustroj Hrvatske vojske. I rekli ste sami da smo znali tko je. Međutim kolega Đakić je rekao u jednoj svojoj raspravi i prošli puta kada smo imali u prvom čitanju i danas tko će se sjetiti svih koji su bili, puno je ljudi prošlo kroz postrojbe. Međutim svaki zapovjednik voda je znao svoje ljudi svaki zapovjednik desetine. Inače vrlo brzo mi znamo iz našeg područja tko je bio na ratištu tko nije, ali ne znamo to je nas spisku. Ne znamo tko je na spisku. Možete pročitati spisak mi ćemo odmah u roku nekoliko minuta barem ja za svoju jedinicu odmah ću znati dal netko je na tom spisku tko nije trebao biti. I to je ključ čitave priče. To je jedno. Drugo, ja nisam čuo niti u prvom čitanju niti u drugom čitanju nikoga u ovoj sabornici tko je ijednom jedinom riječju spomenuo privilegije branitelja. Ja to nisam čuo niti jednom jedinom riječju da je netko rekao da bilo koje pravo koje imaju branitelji ili udovice ili djeca stradalnika da je to privilegije. Nisam to čuo. Ali gledajte mi govorimo o raspravi u ovome Domu. Mi raspravljamo o tome, vani budala i rata je uvijek bilo i sa tom činjenicom se moramo pomiriti i nikada nećemo uspjeti sve ljude uvjeriti niti da sunce izlazi

međutim netko je nametnuo temu registra. Ne prije mjesec nego prije nekoliko godina kao prvorazrednu političku temu i to je problem. ja vam kažem kako smo mi radili praktički od najnižeg zapovjednika …i tako se to radilo. Ja sam govorio namjerno o tim prostornim jedinicama jer to je bio specifikum Velike Gorice. Vi prostorne jedinice ne možete naći nigdje u Hrvatskoj upravo zbog ovoga što sam rekao. I ti ljudi su imali najveći problem da ih uvučemo u legalne postrojbe ali su to radili ljudi. Ali ono što je bitno isto tako što moramo znati samo 42 tisuće je bilo kontinuirano svih pet godina kroz oružane snage samo 42 tisuće. Rekao sam vam kroz moju brigadu je prošlo 7,5 tisuća ljudi. ljudi. Ali netko je namjerno, ponavljam namjerno, registar pretvorio u predmet političkog obračuna i to je ono što nije dobro. Ali meni je drago što ste replicirali ovako jer to pokazuje da možemo razgovarati jer potpuno jednako razmišljamo. Jer sa istim ciljem sa istom ljubavlju prema domovini svi smo se borili za nju. Kod Zagoraca nije bilo rata ali prošli su sva ratišta i ostavili kost svugdje isto kao i moji Goričani. Mi smo imali svoju frontu ali smo bili taktička grupa i bilo nas je od juga do zapadnog bojišta svugdje. iz poštovanja prema njima maknimo ovu priču i obećanja ja ću vama dati registar za Božić. Pa znate vi kaj to znači? Dajte ljudima materijalna prava za Božić onda će vas cijeniti. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Završili smo replikama i odgovorima na repliku. Završna riječ.

Kolega Šuker u svezi teze lažnih branitelja, to je nešto što mene jako smeta podjela podjela na lažne i prave branitelje. Ali ja ću vam citirat i dobro sam razmišljao da li u svojoj raspravi upotrijebit taj pojam i jesam ga onda upotrijebio jer citirat ću vam gospodina Ivića iz rasprave u prvom čitanju koji je u ime Kluba zastupnika HDZ-a u jednom trenutku rekao nitko nije protiv detekcije lažnih branitelja. Čujte onda sam sad i ja u dilemi, ako to kaže bivši ministar hrvatskih branitelja i upotrijebi tu sintagmu lažni branitelji, što nama drugima preostaje nego da za one kojima nije mjesto u Registru hrvatskih branitelja upotrijebimo isti izraz. A ja se slažem s vama da ga treba što je moguće manje rabiti. Krvavi Uskrs ste spomenuli, vrlo važna stvar. Zašto ovaj Zakon o pravima hrvatskih branitelja jest važan kao i Deklaracija o Domovinskom ratu? Jer još jedanput potvrđuje u onoj definiciji tko je dragovoljac, dakle od 5. kolovoza 1990. godine potvrđuje da je Domovinski rat i da svi koji smo obukli uniformu prije 8. listopada 1991. godine da smo branili Republiku Hrvatsku u legalnim postrojbama, a ne u paravojnim postrojbama kao što je to napisao hrvatski sud u presudi generalu Glavašu. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Šuker. Kolega Burić, ja kad sam govorio o lažnim braniteljima ja sam govorio svoj stav. I smatram da bi svi mi trebali naprosto prestat koristit taj termin kad govorimo o braniteljima, naprosto zbog digniteta svih ljudi koji su prije svega poginuli, dali svoj život za ovu Hrvatsku bi to trebali koristit. Lopovi i prevaranti su lopovi i prevaranti u kojem god hoćete segmentu i prema tome zbog jednog promila ne treba generalizirat sve. To je moj stav i ja sam ga u svojoj raspravi rekao. A što se tiče datuma, vi dobro znate da praktički sa balvan revolucijom kad je počelo praktički u Rakitju su počeli dolazit prvi dragovoljci jer smo znali što nas čeka i s ono jadno malo oružja, samo bolje o nekim stvarima ne pričati jer mogu vas optužit za štošta, ali ponavljam, skinimo taj veo tajanstvenosti sa Registra hrvatskih branitelja, vodimo brigu o pravima, sve ono što je napravljeno dobro držimo, idemo poboljšati još neke stvari i bavimo se sa problemima da nam se ne dogodi još još puno Mila Dedakovića nažalost, branitelja koji nemaju nekakva prava, a za njih i ne znamo jer nisu toliko medijski atraktivni. A registar gospodine ministre vama neće ništa pomoći, budite uvjereni. Objavljeni su silni popisi u ovoj državi, međutim trebalo je objavit popis Kosovaca koji su pokušali izvršit diverziju krajem 8. mjeseca kad je prisilno spušten … aviona u Zračnu luku Zagreb pa su ih naši dečki dočekali tamo u Mičevcu i …. Hvala lijepa. Sada smo zaista iscrpili replike i odgovore na repliku. Završna riječ poštovanog ministra branitelja Freda Matića. Izvolite ministre. **Matić, Predrag Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Uvaženi saborski zastupnici. Evo u završnoj riječi, cijeli dan smo govorili o izmjenama i dopunama

za čovjeka koji je u svom životu platio dvije kazne za pogrešno parkiranje teško mi pada kada se pozivaju moji prijatelji u Vukovar i pita ih se imate li šta za Freda da mu napakiramo i jednostavno ne možete shvatit da nema. I te dvije kazne za pogrešno parkiranje sam platio. Nažalost ne čuvam uplatnice jer je to bilo prije rata. Gospodine Šuker, za vas odgovor. Nevjerojatno me čudi to, dakle istina je i žalosna je istina da postoje predsjednici kriznih stožera diljem Hrvatske koji nisu na časnom popisu hrvatskih branitelja i tim više se čudim, a vas djeca s pravom onda pitaju zašto niste na popisu hrvatskih branitelja i žao mi je zbog toga. Međutim podsjetit ću vas da je i pokojni gradonačelnik Drniša Ante Đavalija nedavno je umro i imali smo problema da mu osiguramo sahranu uz vojne počasti koje je on svakako zaslužio, ali čovjek nije bio, svi su se začudili tek tog dana kada je on umro svi su se začudili da on nije na popisu hrvatskih branitelja, međutim riješili smo to sa predsjednikom kao kao značajnom osobom koja je dala doprinos Republici Hrvatskoj za svoga života. Ovdje je važno istaknuti da vi nevjerojatno, govorim vi, ova desna strana koja se protivi objavi registra, vi stalno kao da se branite bilo je toliko. Niti jednog trenutka osim naravno intimno imam pravo kao i uvaženi zastupnik Burić postavit pitanje stvarno da nas je bilo pola milijuna di bi nam bio kraj, ali mi ne izražavamo sumnju. Za mene su svih 501666 hrvatski branitelji i mi ćemo taj časni registar objaviti, tu nema nikakvog zbora. Da li je bilo 200 tisuća, 300, 500, ja čak dopuštam da je i 800 jer znam da postoje ljudi koji nisu u koji nisu u Registru hrvatskih branitelja, a bili su hrvatski branitelji i to je isto tako sporno. Znači nije uopće sporan broj nego jesi bio ili nisi bio. Na kraju, ovo je dug svih nas preživjelih hrvatskih branitelja prema onima koji su poginuli, prema skoro 10 tisuća poginulih hrvatskih branitelja kojima ne bi bilo svejedno da se nalaze na popisu zajedno sa onima koji su bili u Munchenu kako kažete, nije im to sigurno stalo. Ja kad god dođem u Vukovar na groblje ja imam jedan dug prema svojim prijateljima, nemam grižnju savjesti, ja sam bio tamo, ponudio sam se, ponudio sam se jednako kao i oni, metak je htio njega, nije htio mene, ponekad požalim što nije htio mene, stvarno požalim najiskrenije. I ova izmjena i dopuna zakona bez politiziranja vrlo je pozitivna, vrlo je dobra. Poboljšana je u svim mogućim segmentima vodeći samo se prema jednom načelu da nema sredstava. Mi ne možemo probijat. Čak i ovaj dio koji smo rekli, za koji je ovdje izražena sumnja da se neće moći i materijalno ostvarit na stranu stambenog za kojeg trebaju veliki iznosi sredstava. Ali za ove druge stvari mi ćemo unutarnjom preraspodjelom unatoč smanjenom proračunu mi ćemo pronać da ispunimo sve ono što piše u zakonu, u mjeri koliko se to može provesti. Zakon, ja vas pozivam da sutra jednoglasno prihvatite izmjenu i dopunu ovog zakona. To je naš dug, a sastavni dio tog zakona je naravno i Registar hrvatskih branitelja kojeg ćemo objaviti na ponos i čast svih hrvatskih branitelja i bit će to lista imena za vječnost. Svi koji su patili, ginuli. Ovdje se spominjala tisućljetna borba za Hrvatsku. Ovi koji se nađu na ovome popisu to su ti ljudi koji su ostvarili tisućljetni hrvatski san. Hvala lijepa. Sada imamo red replika. Prva replika i poštovani zastupnik Tomislav Ivić. Izvolite. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, sutra će ovaj časni Dom usvojiti ovaj zakon, tu uopće nema dileme. Registar će bit objavljen i neka to ide na savjest onima koji će za to dić' ruku. Ali vam želim reći vi ćete prvi imati problema sa objavom registra. Uzmite vašu knjigu "Ništa lažno" koju ste napisali i usporedite podatke iz ove knjige sa podacima što stoji u vašem ratnom putu u Registru hrvatskih branitelja. Ovdje spominjete da ste u Hrvatsku vojsku ušli 3.9.'91. godine. Pogledajte što u Registru hrvatskih branitelja piše. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani ministar Fred Matić. Izvolite. **Matić, Predrag Fred** Hvala vam lijepa gospodine Ivić na reklami za knjigu i preporučam svima koji nisu pročitali da je pročitaju. Ne moraju je kupit, ja ću je poklonit onome tko hoće. Dakle, sve što piše u toj knjizi tako piše vjerojatno u registru. Ja ću branit svoj ratni put u registru, ja ću ga prvi objaviti u potpunosti da razuvjerim sve nevjerne Tome i sve nevjerne Tome koji ne vjeruju u ratni put. Ja ću ga branit svojom čašću. Već sam više puta rekao, gospodo pa ne možete dakle dvije kazne za parkiranje platio. Ako treba ponovo ću ih platiti jer sam izgubio uplatnice. Ne možete, vi morate shvatiti da postoje ljudi, postoje vjerujte mi. Postoje ljudi u Hrvatskoj i u drugim državama koji nisu se ogriješili u zakone ove države, koji pošteno žive cijeli život. I evo, osim ovog kriminala sa dva puta pogrešnog parkiranja nemate mi što napakirati koliko god se trudite. Evo, pozivam ovdje časne saborske zastupnike, postoji vjerojatno i fonogram, da usporedimo sadržaj knjige sa mojim ratnim putem. Evo, pozivam. Što bi rekao Dinko Mikulić, zajedno smo s njim radili, plaćam janje ako nisam u pravu. **Leko, Josip (SDP)** Platite nam janjetinu kad ste i u pravu ponekad. Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Dinko Burić. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovani gospodine ministre, ne postoji zakon niti bilo koje zakonsko rješenje koje je idealan. Ne postoji zakon koji nudi odgovore na sva pitanja i rješenja za sve probleme. Tako niti ovo zakonsko rješenje neće riješiti sve probleme hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Ali mi u klubu HDSSB-a uistinu mislimo da ovakvo zakonsko rješenje sa ovim izmjenama i dopunama jest pozitivan pomak prema ostvarivanju prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Nadamo se da će bit i osigurana sredstava uistinu za ispunjenje svega onoga što u zakonu piše. Jer ako to ostane samo mrtvo slovo na papiru onda od toga neće biti nikakve koristi. A kad je u pitanju ono što je izazvalo najveće prijepore, a to je taj Registar hrvatskih branitelja o njemu smo jako puno pričali. Ja bih samo to nisam u raspravi rekao podsjetio da još možda razmislite na stranici četvrtoj ako imate vremena oko prednosti pri zapošljavanju koje ostvaruju osobe. Kaže ne može ostvariti pod točkom 17. ako se radi o izrečenoj kazni prestanka službe prije, pa onda otkazu službe ako nisu zadovoljili na probnom radu, pisanom otkazu itd. Ovo otkazu službe ako nisu zadovoljili na probnom radu može dovest u pitanje ostvarivanja teoretski može dovest u pitanje ostvarivanje pravo prednosti pri zapošljavanju, jer onda može svatko bit primljen samo na probni rad, ispuni mu se uvjet da je imao prednost pri zapošljavanju i onda mu se otkaže, raspiše novi natječaj a on više nema prednost zbog toga što je iskoristio to već jedno pravo. Razmislite o tome. To sam zaboravio u raspravi reći, a htio sam upozorit na tu moguću opasnost. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani ministar Fred Matić. **Matić, Predrag Fred** Zahvaljujem zastupniku Buriću na današnjoj cjelodnevnoj konstruktivnoj raspravi. Hvala lijepa. Rekli ste mnoge stvari koje sam i sam mislio reći, ali nisam. znam da uvijek govorite iskreno iz srca kao i sam i hvala vam na tome. A ovdje se također slažem, ali gledajte mi ćemo pokušati. Zakon se, to smo vidjeli u ovih 20 godina uvijek može Naše namjere su poštene i časne i mi ćemo nastojati braniteljima u svakom slučaju zato smo i stavili one kaznene odredbe, a rupa u zakonu uvijek se može naći. Ali za kraj. Zakon je također živo tkivo. Ukoliko se pokažu, kao što smo i ovdje išli na izmjene i dopune zakona, ukoliko se u sljedećem razdoblju pokažu potrebe za bilo kakvim daljnjim dopunama i izmjenama mi ćemo to napraviti. Sve u korist hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata. Hvala vam lijepo. Hvala i vama ministre. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Branko Bačić. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospodine ministre evo slušam vas pozorno i kada ste obrazlagali zakon u prvom čitanju i sada u drugom čitanju. Moram vam reći da me niste dovoljno uspjeli uvjeriti koji je cilj, koja je svrha i što želite postići objavom Registra hrvatskih branitelja osim što se stječe dojam da se to radi prvenstveno kako bi se pokušalo utvrditi koji su to bili pravi, a koji to nisu. Za mene je to … drugi put, mi se u klubu HDZ-a i u drugom čitanju trudimo objasniti da za to što vi želite nije trebalo objaviti registar. Ali nešto sam vam drugo htio reći. Ovaj zakon osim omogućavanja objave Registra branitelja pruža i neka nova prava hrvatskim braniteljima. E pa vidite, tu do vas sjedi ministar koji nakon ovog zakona treba svih nas u Hrvatskoj uvjeriti kako nema dovoljno sredstava u državnom proračunu kako bi se isplatila postojeća prava zaposlenicima u javnom sektoru, a u isto vrijeme vi obećavate hrvatskim braniteljima neka nova prava. Pa ili je ministar Mrsić nesposoban, a vi ste mađioničar ili je nešto drugo posrijedi što ja evo doista ne znam. Prema tome, nije mi jasno da u trenutku kada ukidamo postojeća prava, božićnicu za ovu i iduću godinu i regres za iduću godinu da u isto vrijeme vi u proračunu imate sredstva za stambeno zbrinjavanje koja su ogromna pa i za druga prava koja su ovim zakonom propisana. Čini mi se da to doista ne drži vodu i da puno logike u tome nema. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani ministar Fred Matić. Izvolite. **Matić, Predrag Fred** Drago mi je da ste postavili ova pitanja pa sad ću ja vama odgovoriti. Dakle, nema puno logike u mnogim stvarima što smo se mi nagledali proteklih 20 godina. Ovdje ako ste htjeli sada kako se to u žargonu kaže baciti kost između mene i kolege Mrsića ja vam govorim da u ovome dijelu se radi o jednom malom broju. Gledajte, spominjali ste udovice i toliko ste imali problema oko toga, odnosno kritike na to. Dosada mi imamo 8 tih udovica koje ne znaju što će sa sobom u predstojećih godinu ili dvije dana i mi im dajemo tu opskrbninu. To se radi o 1100 kuna mjesečno razdoblje od godinu, maksimalno dvije godine dana i mi ćemo to unutar naših rezervi, unutar ministarstva, unutar proračunskih sredstava to ćemo mi srediti i ne trebaju nikakva dodatna sredstva. A ovdje kad vi govorite o radnicima, seljacima, proleterima i svim drugim to se radi o stotinama tisuća ljudi, to je druga priča. Objava registra, registar se ne objavljuje da bi netko nešto lovom na vještice pretraživao. Kaže poslovica stara "Očisti ispred svog dvorišta da bi mogao prozivati i druge." Gospodin Burić je tu više puta spomenuo i gospodin Marasović, nabrojat ću samo neke. Hrvatski branitelji su moralna vertikala ovoga društva ako uopće još postoji išta da je moralno u ovoj zemlji ostaju još branitelji. Mi kad objavimo registar imamo puno pravo zatražiti ako javnost zanima tko su bili i koliko još prima partizana mirovinu, koliko ima tih aboliranih tko ima popis neka ga objavi, branitelji nisu protiv toga. Dr. Marasović je tražio da se objavi popis studenata, nek se objavi. Popis korisnika poljoprivrednog zemljišta, zašto ne? 21. stoljeće je, pa tu ste izglasali i Zakon o pravu na pristup informacijama. Pa nije više načelnik općine ili gradonačelnik Bog da ga se ne smije ništa pitati. Sve ga mogu pitati, gdje daje moja sredstva imam ga pravo pitati. Prema tome, hrvatski građani imaju pravo znati kome plaćaju vojne mirovine, bilo braniteljske, bilo partizanske, bilo i one druge i treće vi znate da ima ih tamo i tih. Ja nemam ideoloških predrasuda, sve objavite. Nitijedne u Hrvatskoj ne smije biti tajne, nema. 21. stoljeće je ljudi. Hvala vam. Sabora. Gospodine ministre, naime popis lijepih želja je tu pred nama koje neće biti ostvarene jer nema novaca. To je konkretno ono što možemo reći. Možemo reći da od svih tih popisa želja neće se ostvariti nijedna. Ali će se uskratiti hrvatskim braniteljima prednost pri zapošljavanju na rukovodećim radnim mjestima u javnim poduzećima. To je stavljeno u zakon i zato nije ovaj zakon u cijelosti zbog digniteta nego čak i zbog uskrate hrvatskim braniteljima. A kada govorite o tome da ćete ostvariti dragovoljcima koji imaju dvije ili više godina u Hrvatskoj vojsci ja bih vas htio pitati koliki broj ste ustanovili tih koji ostvaruju pravo i koji nemaju zakonske prepreke? I druga stvar, recite mi koliko to udovica će ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć do stjecanja prava na mirovinu poslije umrloga invalida? Kada to mi odgovorite sa sigurnošću koliki je taj broj recite kako ćete ih pokriti kada one su situirane? Imaju zemljište, automobil, imaju traktor, kuću i ne zadovoljavaju socijalni cenzus koji je namijenjen za opskrbninu koja je samo za one koji su najsiromašniji? **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani ministar Fred Matić. Izvolite. **Matić, Dakle, naravno uvijek je svaki zakon je popis lijepih želja. Ja vas molim kao i prije mjesec dana ovdje kada smo govorili o Uredu za istraživanje komunističkih zločina i poratnih žrtava sačekajmo nagodinu, brzo će godina proći, ja ću se ovdje pojaviti ako Bog da, ako ne netko drugi, za godinu dana i pravdat ću što sam sve rekao. Vidjet ćemo što smo postigli. Ovo pitanje koliko će biti stambenih jedinica riješeno, isto kao i proteklih godina, isto. Možda manje, možda više. Samo će sada pravo imati pravo na to veći broj ljudi, oni dragovoljci, pa za njih smo se i zalagali i ja sam strogo podržavam tu inicijativu. koliko udovica će biti? Pa koliko god ih bude. Daj Bože da ih bude što manje, ali koliko god ih bude mi ćemo to riješiti. Kad kažete ovo koliko imaju zemlje i ovo, pa lijepo piše u zakonu ukoliko nema drugih prihoda imovine itd., mislim sve je navedeno. Gledajte, tko želi vidjeti ovako vidi, a tko želi vidjeti onako isto tako vidi. Mislim da je najbolji odgovor vidimo se za godinu dana, čitat ćemo izvješće i brojke neće lagati. (SDP)** Hvala i vama poštovani ministre. Iscrpili smo listu prijavljenih za raspravu. Rasprava o tekstu zakona je završena. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti, nadam se sutra prije podne. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda.